Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege

sad će u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite.

koja je daleko najgora članica EU kada su u pitanju istrage Ureda europskog koji je prošlog tjedna objavio da je u Hrvatskoj tijekom prošle godine pokrenuo čak 23 istrage zbog sumnji u malverzacije s europskim novcem i to u ukupnoj vrijednosti od 314 milijuna eura.

Hrvatska je za Naturu 2000 izgubila na desetke milijuna kuna

**Jandroković, Gordan (HDZ)** A sada poštovane zastupnice i zastupnici na temelju čl. 247. Poslovnika HS želim vas izvijestiti da je Odbor za financije i državni proračun predložio HS provođenje objedinjene rasprave

Ako nije utvrđujem da ćemo provesti objedinjenu raspravu o navedenim točkama. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. i 204. Poslovnika HS-a. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi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 Prije nego što dam riječ poštovanom ministru financija Marku Primorcu kojeg pozdravljam i njegovog suradnika, imamo zahtjeve za stankom, prvi na redu kolega Troskot, izvolite. Poštovani predsjedniče HS zamolit ćemo kao Klub Mosta stanku od 10 minuta kako bismo se dodatno konzultirali oko mjera koje će sutra predstavit Vlada i koje će doć nama na izglasavanje ovdje u HS. Što Što se tiče samih mjera ono što smo imali prilike slušati i slušamo u hrvatskim medijima jest da se one svode na zapravo izjavu „mi vama dajemo“. To je, to je izjava koju slušamo i od premijera i svih koji predstavljaju tu mjeru „mi vama dajemo“, a zapravo u suštini to je novac koji je u hrvatski proračun skupljen kroz inflaciju, kroz sve one poreze koje su plaćali naši građani, naši umirovljenici, to je sav onaj porez koji je prikupljen primjerice kroz ekstra profit, to je onaj sav porez odnosno akcize koje se skupljaju također, to je sav onaj porez odnosno pardon to su sve one kazne koje inspektori naplaćuju na terenu i to je upravo naš novac. E sad nije to jedina strana priče koju bih volio dotaknut kada mi imamo takvu jednu prezentaciju prema javnosti da „mi vama dajemo“ odnosno čak se došlo do te razine da morate mi čak biti i zahvalni govori premijer kada vam dajem veše novce za koje ste mi dali mandat da rasporedim odnosno samo alociram. Volio bi isto tako da se dotaknemo onda činjenice da je HEP u bankrotu i da je to isto direktni trošak koji će plaćat naši građani, a da je to tako čak je i premijer države najavio da će se trošak HEP-a odnosno HEP morat dokapitalizirat i onda se postavlja pitanje a s kojim novcima, jel to možda narodna obveznica, jel to možda recimo neki strani investitor, hoćete li ga možda dati MOL-u, zašto ste stavili dioničko društvo HOPS, zašto je HEP počeo naplaćivat poduzetnicima veću potrošnju im slat račune nego realnu potrošnju kolko imaju, zašto je HEP počeo slat umirovljenicima odnosno umirovljeničkim udrugama puno veću potrošnju nego što oni stvarno troše? Stanka je odobrena. Kolegice Vukovac izvolite. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani tražim stanku u ime Kluba Za pravednu Hrvatsku u trajanju od 10 minuta jer smatram da je izuzetno važno reći dakle kada je premijer na sjednici Vlade krajem prošle godine najavio paket mjera pomoći za čak milijun građana htio on to priznati ili ne on je zapravo tada javno priznao da nam od 3,5 milijuna stanovnika čak milijun građana živi u riziku od siromaštva. Govoreći o poljoprivredi tada se najavljivalo za čak 80 tisuća korisnika mjeru za kupovinu umjetnoga gnojiva, no na mjeru se prijavilo tek 38 tisuća korisnika od kojih je trećina bezrazložno odbijena. Dodat ću kako smo zemlja koja je daleko najgora članica EU kada su u pitanju istrage Ureda europskog javnog tužitelja koji je prošlog tjedna objavio da je u Hrvatskoj tijekom prošle godine pokrenuo čak 23 istrage zbog sumnji u malverzacije s europskim novcem i to u ukupnoj vrijednosti od 314 milijuna eura. Zbog nerada državne administracije Hrvatska je za Naturu 2000 izgubila na desetke milijuna kuna dok se paralelno poljoprivrednicima umanjuju potpore. Umjesto da se obračunavate s korupcijom i nedvojbeno podržite proizvodnju u našoj zemlji koja bi onda podigla standard baš svima, vi novac kojeg ste prethodno ubrali od samih građana sada bacate građanima kao mrvice na stol i jedno je sigurno kupovina glasova za predstojeće izbore lijepo se zahuktala u Hrvatskoj, zahvaljujem. Sada će zahtjev za stankom obrazložiti poštovana kolegica Mrak Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Tražim stranku u ime Kluba Centra i GLAS-a u trajanju od 10 minuta. Postoji ona jedna uzrečica ili kletva „Dao Bog da živiš u zanimljivim vremenima“. Mi možemo reći da zaista živimo u zanimljivim vremenima i zanimljiva ili izazovna vremena bez obzira kako ćemo ih zvati traže i određene i aktivnosti i traže nekakve iskorake. Na žalost mislim da naša Vlada, ta Vlada Andreja Plenkovića kao da je na automatskom pilotu. Dakle, nema iskoraka, nema želje da se nešto pomakne nego automatski pilot pa kako bude bit će. Što je rezultat bio prošle godine? Rezultat je bio da smo u proračunu imali milijardu eura više u PDV-u zbog povećanih cijena. Imali smo povećane cijene energenata i povećane cijene hrane. Apsolutno sam sigurna da treba u jednom trenutku se resetirati i zaboraviti sve ono što kaže, koji kaže – pa mi smo uvijek tako radili i uvijek je to tako funkcioniralo. Došlo je vrijeme kada više ne možemo uvijek tako raditi i ne možemo uvijek tako funkcionirati. Došlo je vrijeme da preispitamo svoje porezne zakone, došlo je vrijeme da preispitamo te stope PDV-a koje imamo. Došlo je vrijeme da preispitamo plaće i sva davanja koja imamo na plaće, ali došlo je vrijeme da i preispitamo što su radile institucije koje imamo. Što je radila HERA? Dakle na automatskom pilotu kako do sada i u budućnosti i došlo je vrijeme da znamo da bez reformi neće biti iskoraka. Stoga ono mantra nekom nešto daje se. Ma nitko nikome ništa ne daje. To je već u proračunu. Ali zapamtite, došlo je vrijeme kada dalje više tako ne možemo. Hvala. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Socijaldemokrati su prilikom izbijanja ukrajinske krize odnosno od početka rata u Ukrajini i najave povećanja cijena plina ususret zimi predložili smanjivanje PDV-a na energente, dakle na struju i na plin. Sva sreća Europska unija je reagirala brzo. Samim time reagirala je i hrvatska Vlada i to je dobro kada smo unutar Europske unije jer onda Vlada može slijediti što rade europski partneri, europski kolege i ne moramo kao zemlja izmišljati „toplu vodu“. U tom jesenskom paketu koji je predložio i aktualni ministar Primorac koji je po svemu sudeći bio dobar zato jer je štitio građane od udara cijene koja je tada narasla pogotovo za plin na burzama od 216 eura eura po megavat satu, to je bilo opravdano. I činjenica je da je s jedne strane uštedilo određen trošak koji bi se prelio na građane i zaustavilo taj inflatorni udar i pritisak na industriju i na građane. No sada se pokušava prezentirati ovaj novi paket kao nekakav novi paket milostinje onoga što Vlada daje hrvatskim građanima i poduzetnicima i to je čisto „prodavanje magle“. To jednostavno nije točno iz jednostavnog razloga zato što je cijena plina na burzama sada oko 50 eura po megavat satu, a to je i cijena koju plaćaju naši građani. Za poduzetnike ona je još i veća. Cijena struje na burzi je sada 130 eura po megavat satu, a naši poduzetnici plaćaju čak cijenu od 230 eura po megavat satu. Dakle, moje je pitanje ne samo da ne dajete građanima i poduzetnicima ništa zbog cijene energenata, nego još ih kažnjavate pogotovo hrvatske poduzetnike i industriju. Oni u ovim uvjetima jednostavno nisu konkurentni u odnosu na druge europske zemlje koje imaju znatno nižu cijenu i plina i struje upravo za gospodarstvo. Sada će stanku obrazložiti kolegica Peović. Izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Tražim stanku u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte u trajanju od 10 minuta kako bismo upozorili da su ove mjere i namjere Vlade za jednogodišnje produženje antiinflacijskih mjera na teret HEP-a koje subvencioniraju cijene plina, toplinske električne energije za kućanstva i poduzetnike izuzetno opasne. HEP je već u kratkom vremenu generirao ogromne gubitke, po nekim procjenama milijardu eura. I produžetak ovih mjera može dovesti do potpunog kolapsa ove sada kako sada vidimo izuzetno važne znači javne firme. Namjerno isisavanje novca iz HEP-a zapravo prikazuje pravu narav ovih antirecesijskih mjera, antiinflacijskih mjera, jer zapravo ove mjere su skupo rekla bih kupovanje glasova HDZ-a i super hik mjere koje zapravo uzimaju javnom da bi dale privatno. Jer i sada već premijer najavljuje da će se HEP dokapitalizirati. Pa čijim novcem? Znači dokapitalizirat ćemo HEP javnim novcem. Scenarij moguć i za privatizaciju. Nadam se da to nije slučaj. Ali HEP kao važan javni resurs se na ovaj način uništava kako bi se drugima davalo. Pri tome premijer sasvim otvoreno govori da ne misli ni na koji način reagirati na to da daje javne novce firmama koje istovremeno dižu cijene. Ne misli znači ni na koji način stvarno ciljano usmjeriti te mjere, već je ovo jedan jako dobar poligon za lov u mutnom i davanje podobnima, uzimanje onima kojima je potrebno. Evo slušam oporbu i ne mogu vjerovati ipak. S jedne strane oni izazivaju da se pomogne i poduzetništvu i građanima. S druge strane ne žele da se pomogne ni poduzetništvu niti građanima. Pa dogovorite se jel' je ovo dobro ili loše. Evo kolegica Peović, kolega Troskot dogovorite se sami sa sobom i imajte snage i obraza reći hrvatskim građanima koji će dobiti ove mjere, koji će uživati i poduzetnicima i građanima da ovo ne valja. Hajde, izrecite tu laž još jednom. po kojoj poduzetnici, gospodarstvo plaća plin je 230 eura po megavat satu, a s druge strane cijena na burzama je 130 eura po megavat satu. Moje pitanje, jel' to pomoć ili odmoć poduzetnicima? Jel' to odmaganje? Pa oni plaćaju skuplje, nego što je cijena struje na burzama o tome se radi. Dakle, tu pomoći nema. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam kolega Bernardić. Isto tako replika. Dobivate opomenu. Kolegice Peović izvolite. 238. Kolega Zekanoviću malo koncentracije ne bi bilo zgoreg. Ne moramo se kolega Troskot niti kolega Bernardić i ja slagati. Dapače, mi se uglavnom i najčešće ne slažemo i moja intervencija sigurno nije jednaka njihovoj. Ja vas upozoravam da privatne firme hranite na račun javnog novca, da uništavate vrlo važnu javnu firmu na račun javnog novca. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolegice Peović dobivate i vi opomenu. Isto ste replicirali. Idemo dalje. Zahtjev za stankom kolega Dretar izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bismo upozorili na semantičku i logičku grešku koju je počinio predsjednik Vlade gospodin Andrej Plenković u predstavljanju ovih mjera. Kada je gospodin Plenković rekao – mi dajemo – moramo se dakle podsjetiti na značenje zamjenice „mi“. Označava dakle unutrašnju pripadnost određenoj grupi, skupini pojedinaca sa određenim zajedničkim karakteristikama. Tko su to mi odnosno iz moje pozicije oni koji mogu Hrvatskoj dati milijardu i 700 milijuna eura vrijedan paket pomoći? Hoćemo li saznati imena i prezimena tih ljudi pa vidjeti njihove imovinske kartice mogu li oni dati 1,7 milijardi eura pomoći ili ustvari to uopće nisu oni odnosno iz tumačenja gospodina premijera Plenkovića mi, nego je to ustvari novac hrvatskih poreznih obveznika i novac hrvatskih građana? Smatram da moramo svi zajedno odmoriti 10 minuta da još jednom dobro shvatimo da ni jedna vlada na svijetu, pa tako niti hrvatska ne daje novac svoje ušteđevine, novac od svog strica, nego daje novac hrvatskih poreznih obveznika. Hvala lijepa. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, tražim stanku u ime Kluba HDZ-a kako bi još jedanput pokazali i dokazali da je u ovom periodu Vlada Republike Hrvatske omogućila da se pomogne 3,6 milijarde eura u prethodnim periodima i još dodatni paket od 1,7 milijardi eura. Kada ovdje kolege govore da imamo najskuplje energente onda pogledajte tablicu i vidjet ćete da u odnosu na ostale članice Europske unije smo na začelju po cijeni energenata upravo da bi se pomoglo kako kućanstvima, tako i poduzetnicima. Naravno da to onda se odražava na to da netko tu energiju mora pribaviti, a to je HEP. I nije to način kako se želi HEP privatizirati, nego je to način kako pomoći građanima i kućanstvima. Isto tako kada govorite o socijalnoj isključenosti i stanju siromaštva, onda pogledajte isto tako činjenice da je od 2016. godine do sada od milijun i 150 tisuća osoba koje su bile u riziku od siromaštva taj broj smanjen za preko 340 tisuća osoba i on sada je nekih 800 tisuća osoba koje su u riziku od siromaštva. Prema tome, to dokazuje da mjere kojima Vlada poduzima sve da bi upravo smanjio broj tih i takvih osoba i na taj način omogućio da svaki građanin Republike Hrvatske ima što dostojniji život. Hvala. Sada će stanku obrazložiti poštovana kolegica Raukar Gamulin. Izvolite,. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba zeleno lijevog bloka kako bismo još jednom podcrtali važnost današnjih izmjena Zakona o doprinosima za kulturu i umjetnost u Republici Hrvatskoj. Konkretno te izmjene se odnose na koeficijent po kojima se uplaćuju doprinosi za profesionalne samostalne umjetnike u Republici Hrvatskoj. Radi se o 13-godišnjoj nepravdi. Naime, ta skupina profesionalni samostalni umjetnici u Republici Hrvatskoj su zaboravljeni na antirecesijskim mjerama iz 2009. godine. Podsjećam, 31. 12. 2010. godine svima su maknute antirecesijske mjere osim samostalnim umjetnicima u Republici Hrvatskoj. Zašto im se uplaćuju doprinosi? Dakle, to nije socijalna mjera. To nije nekakva pomoć. To je poticaj kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu u Republici Hrvatskoj. To su ljudi koji žive od svojih honorara, koji ne opterećuju proračune sa svojim plaćama, božićnicama, uskrsnicama, toplim obrocima, prijevozima. Oni stvaraju. Oni su presudan dio suvremenog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj umjetničkog i kulturnog i nisu zaslužili da budu tako zaboravljeni. Smatramo velikom stvari, ja sam osobno tu temu digla u ovome Saboru. Puno smo razgovarali. Nisam propuštala niti jednu priliku da vas sve zajedno upozorim i smatram da je ovo veliko postignuće da dođemo na 1,2 koliko je bilo 2009. No, to nije dovoljno. Borit ću se i dalje. Naš klub će se boriti i dalje dok se ne dođe do 1,8 koliko imaju i zaposleni umjetnici u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem. **Jandroković, Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora. Tražim stanku u ime Kluba IDS-a od 10 minuta da ponovno ukažemo na ono što smo zapravo ukazivali i proteklih godina i tada kada je financijska situacija u zemlji bila mnogo, mnogo bolja nego je to danas. Ono što smo uvijek upozoravali da nedostaje jedan sustavni pristup, jedno strateško promišljanje i to je bilo prije postojećeg ministra još dok je bio njegov prethodnik i kada smo apelirali da bude reforme sustavne, a ne kozmetičke jer je bilo nekoliko kruga više kozmetičkih nego sustavnih reformi. I ono što smo isto pokušali ukazati, reguliranje stope PDV-e promišljeno a ne vatrogasno, uvijek kada se nešto dogodi pa se tada reagira. Presložiti sustav oporezivanja, smanjiti visoke troškove skupe države, a o nekim rashodima se možemo složiti. Da, koji su i ovom paketu mjera, ali pitanje je što s prihodima. Koliko se mi zapravo zadužujemo, a i dalje ima mnogo neiskorištenih resursa koji mogu puniti državni proračun? I što nas čeka tada jednog dana lijepog za godinu ili nešto više kada prođu izbori i kada dugovi dođu na naplatu? Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Javlja li se još tko? Ako ne onda ćemo napraviti stanku do 11 sati i 15 minuta.

Pozivam sada poštovanog ministra financija Marka Primorca da predstavi navedene prijedloge zakona, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Pred vama su danas dva prijedloga zakona, jedan je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o PDV-u, drugi je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima. Ja sam mislio da ćemo dominantno o ta dva zakona danas razgovarati, ali s obzirom da vidim da je u vašim uvodnim govorima već odnosno zahtjevima za stanku bilo dominantno riječi o paketima odnosno o paketu mjera dozvolite mi da uvodno s obzirom da su ovi zakoni i dio ovog 4. paketa mjera kažem nešto i o mjerama. Dakle Vlada je predstavila jučer sveobuhvatan paket mjera, 4. po redu kojemu je cilj prije svega zaštititi hrvatske građane, oni koji su najugroženiji, od porasta cijena struje, struje, plina, ostalih energenata i od porasta općenito troškova života dakle od inflatornih pritisaka. Paket ovaj 4. po redu težak je 1,7 milijardi eura. Konkretno, za energiju je izdvojeno odnosno izdvojit će se jedno cijelo gotovo dvije milijarde eura, od toga 596 milijuna eura za struju, 150 milijuna eura za plin, 35 milijuna eura za porezne olakšice, prije svega u okviru PDV-a, 133 milijuna eura za trošarine, to su dakle propušteni porezni prihodi odnosno porezni rashodi, 267 milijuna eura za toplinsku energiju, za ublažavanje učinaka inflacije izdvojit će se 196 milijuna eura i to dominantno za najugroženije skupine građana, dakle ove mjere su ciljane, usmjerene prema najugroženijima kako ne bi poticale inflaciju, a zaštitile doličan standard i život onih građana kojima je to najpotrebnije, dakle za umirovljenike će biti izdvojeno 75 milijuna eura, za naknadu ugroženim kupcima energije 40 milijuna eura, naknade u sustavu socijalne skrbi 35 milijuna eura, doplatak za djecu dakle oni koji primaju dječji doplatak za njih je izdvojeno 9 milijuna eura, za studente 8 milijuna eura, pomoći kroz potpore i poticaje dakle poduzetnicima i gospodarstvu opet usmjereno na onima kojima je to najpotrebnije, za javni prijevoz poljoprivrednike, ribare, prerađivače drva, proizvođače namještaja, ali naravno i potpore za energetsku učinkovitost, poanta nije u tome da se pomaže svima i da se ne očuvaju cjenovni signali nego da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, ali da cjenovni signali i dalje budu očuvani i da se motiviraju i građani i poduzetnici za prelazak na obnovljive izvore energije, da se isto tako motiviraju na korištenje alternativnih izvora, na smanjenje ovisnosti o ruskim energentima, na diversifikaciju dobavnih pravaca, osiguranje kontinuiteta opskrbe energijom i svemu onome što je potrebno kako bi se očuvao ne samo standard građana nego i gospodarski rast odnosno kako bi se stvorili ekonomski preduvjeti za to. Iako sam bio pomalo razočaran slušajući ove uvodne govore s druge strane sam zapravo jako zadovoljan. Dominantno su ti govori bili fokusirani na semantičke kategorije, na raspravu o tome kako je neko nešto predstavio odnosno što je rekao dajemo li ili ne dajemo ili je izdvojeno ili je nekakva druga riječ iskorištena. Ja moram priznati, bio sam jučer i prekjučer u Briselu na sastanku ECOFIN-a i Euroskupine, nisam do detalja pratio točno od riječi do riječi tko je što rekao, međutim ukoliko je predsjednik Vlade izrekao riječ „dajemo“ sigurno nije smatrao da treba pojašnjavati hrvatskim građanima da to ne dajemo mi kao članovi Vlade, ali s obzirom da sam čuo u vašim govorima dosada da je upravo to bilo sporno i da bi to možda trebalo pojasniti hrvatskim građanima, ja mislim da je takav stav u hrvatskim građanima pa pomalo i uvredljiv, ali ako želite možemo i to izreći. Dakle paket mjera nije financiran sredstvima, osobnim doprinosima članova Vlade, HDZ-a, koalicijskih partnera, saborskih zastupnika, pa ako evo to treba izreći izreći ćemo i to, ali mi ne dijelimo građane na nas i njih, na mi ili oni, pa ako je i bilo izrečemo „mi“ onda je to značilo svi mi, dakle svi smo mi zajedno izdvojili, svi mi koji uplaćujemo doprinose, koji uplaćujemo poreze izdvojili smo za one među nama kojima je pomoć najpotrebnija. Bilo je isto tako riječi i o tome kako se ovdje, dakle u RH sustavno ne provode reforme. Pa ako netko zanemaruje činjenicu što je proveden niz reformi, prije svega s ispunjavanjem kriterija za ulazak u EU, u Eurozonu, u schengentski prostor, sada ispunjavamo kriterije i za ulazak u OECD, a kontinuirano radimo i na ispunjavanju kriterija, a posebno u zadnje 2.g. i brojnih reformi u okviru NPOO-a gdje smo uz predujam od 800 milijuna eura uspješno povukli i prve dvije tranše od po 700 milijuna eura odnosno povukli smo da budem konkretan 40% ukupne alokacije i sa podnošenjem drugog zahtjeva smo treća država članica EU koja je podnijela uspješno i koji je isplaćen drugi zahtjev pri čemu je za ispunjavanje toga, ali i rad na trećoj tranši od također 700 milijuna eura potrebno ispuniti 45 indikatora. Mi smo uvažene saborske zastupnice i zastupnici do sada ispunili preko stotinu indikatora u vrlo kratkom vremenu. Ti indikatori obuhvaćaju i investicije, obuhvaćaju i reforme i to ne bezazlene reforme, ne trivijalne reforme. Obuhvaćaju reforme u sektoru obrazovanja, zdravstva, mirovinskog sustava, administracije, javne uprave, sprječavanja sukoba interesa, spajanja dakle utvrđivanja kriterija za stvarno i funkcionalno spajanje lokalnih jedinica, reforma sustava plaća. Dakle, to su uvažene saborske zastupnice i zastupnici reforme. Bilo je riječi i o visini cijene energenata električne energije, bilo je riječi o tome kako je trenutno cijena energenata prije svega prije svega struje znatno jeftinija na tržištima nego što je to ona cijena koju država brani u svom paketu mjera, cijena električne energije u maloprodaji se ne utvrđuje isključivo na temelju cijene na burzama. Dakle, nitko ne kupi cijenu na burzi pa ju proda po toj istoj cijeni. Hrvatska elektroprivreda ima svoje zaposlenike, ima svoje zgrade, proizvodne pogone, održava mrežu, održava sustav brojila itd. Dakle, ta cijena koja je prisutna na burzama i koja će biti prisutna u narednom razdoblju nije ona maloprodajna cijena po kojoj se ta ista električna energija može prodavati to je broj jedan. Broj dva. Nikome nije zabranjeno da tu cijenu električne energije ako ona stvarno postoji na našem maloprodajnom tržištu i ostvari kod nekoga. Pa nije HEP jedini opskrbljivač električnom energijom, postoje i druga poduzeća. Pa na kraju krajeva ako i kod HEP-a, dakle Hrvatske elektroprivrede struja bude niža isto tako svatko može sklopiti ugovor i konzumirati tu nižu cijenu električne energije. Međutim, ono što mi radimo ovim paketom mjera odnosno nastavkom ove mjere mi branimo cijenu od 180 i 230 eura po megavat satu zbog toga što su u jeku krize poslovni subjekti sklapali dugotrajnije ugovore po 500, 600, skoro 700 eura po megavat satu. I ti ugovori su i dalje na snazi. Dakle, kada ne bi bilo mjera Vlade ti poslovni subjekti bi odjednom skočili na cijenu od 600 ili 700 eura po megavat satu. E pa tim poslovnim subjektima Vlada osigurava da i dalje konzumiraju jeftiniju i prihvatljivu cijenu električne energije od 180 odnosno 230 eura po megavat satu. Ukoliko cijena pa i kod Hrvatske elektroprivrede u nekom trenutku bude niža svaki poslovni subjekt može raskinuti ugovor kod Hrvatske elektroprivrede, platiti određene penale i sklopiti ugovor kod Hrvatske elektroprivrede ili kod nekog drugog poslovnog subjekta po eventualno nižoj cijeni. Zbog čega postoje penali? Vrlo jednostavno. Kada se netko javio u 9 mjesecu i kada mu je trebalo osigurati električnu energiju Hrvatska elektroprivreda je tu električnu energiju kupila. Ako je netko ugovorio ugovor na tri godine, HEP je future napravio, ugovorio je tu cijenu na tri godine. Kupio ju je po toj cijeni za tri godine kako bi osigurao kontinuitet opskrbe tim poslovnim subjektima. I zbog toga, uvažene saborske zastupnice i zastupnici postoje penali za izlazak iz ugovora, ali i mogućnost da netko na slobodnom tržištu kupi i ugovori novi ugovor i osigura opskrbu električnom energijom. Da se vratimo na ono što je tema danas, a to su ova dva zakona, dakle Zakon o porezu na dodanu vrijednost sa konačnim prijedlogom zakona kojim se nastavlja ova mjera snižavanja stope PDV-a na 5% za isporuke prirodnoga plina i grijanja iz toplinskih stanica uključujući naravno i sve naknade vezane uz te isporuke kao i za isporuke ogrjevnog drveta, peleta, briketa i sječke. je vrijedila do 30, odnosno vrijedi do 31. ožujka 2023. godine. S obzirom da još uvijek postoje određeni poremećaji na tržištu utvrdili smo kako ukidanje, odnosno čekanje isteka ove mjere ne bi bilo oportuno zbog porasta cijena ovih energenata koji su važni i naravno da se odražavaju ne samo na životni standard, nego potencijalno onda i posredno na inflaciju, kako bi bilo oportuno produžiti tu mjeru do 2024. godine, dakle 31. ožujka, dakle na još godinu dana. I na taj način pokušavamo pridonijeti očuvanju, odnosno održavanju prihvatljivih cijena na ove energente koje sam spomenuo. Naravno sve sa ciljem zaštite hrvatskih građana, kućanstava, poduzeća, dakle gospodarstvenika i svih oni kojima je u ovom trenutku pomoć potrebna. Što se tiče Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o doprinosima ovim prijedlogom se utvrđuje, odnosno uređuje prije svega povećanje koeficijenta za izračun osnovice za obračun doprinosa samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi plaćaju iz državnoga proračuna i to sa 0,8 na 1,2. Samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi plaćaju na teret sredstava državnoga proračuna antirecesijskim mjerama iz 2009. godine smanjen je koeficijent za izračuna osnovice za obračun doprinosa sa 1,2 na 0,8 čime je naravno posredno smanjen i standard ove kategorije osiguranika. Predlaže se dakle povećanje koeficijenta za izračun osnovice sa 0,8 na 1,2 čime se ukida ova anti recesijska mjera iz 2009. iz 2009. godine, povećanjem koeficijenta za iznos osnovice, dakle umjetnika čije umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje predstavlja zamjetan doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti, a kojima se doprinosi plaćaju iz Državnog proračunu budući da im je prosječni ukupni godišnji dohodak za posljednje 3 godine manje od prosječne godišnje bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u RH za prethodnu godinu povećat će se prije svega njihova socijalna sigurnost. Druga promjena je ukidanje dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopama od 1 i 3%. Također spomenutim antirecesijskim mjerama iz 2009. godine je uveden ovaj dodatan doprinos za zdravstveno osiguranje po stopama 1 i 3% i to na mirovine ostvarene prema propisima o mirovinskom osiguranju RH čime je smanjen raspoloživi dohodak umirovljenika čija je mirovina veća od prosječne plaće. Predlaže se dakle ukidanje dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje po navedenim stopama i ove izmjene obuhvaćaju dakle oko 1 milijun umirovljenika kojima se navedeni doprinos plaća na teret sredstava Državnog proračuna odnosno konkretno povećava se standard 32 tisuće umirovljenika koji su plaćali onih dodatnih dakle 3% odnosno čija je mirovina bila veća od prosječne plaće. Ukidanjem dakle ovog doprinosa povećat će se njihov raspoloživi dohodak i to povećanje se očekuje dakle za 32 tisuće. Što se tiče financijskih učinaka ovih mjera, dakle za snižavanje stope PDV-a na 5% učinak u 2023. godini je 34,5 milijuna eura, u, dakle u 2023., u 2024. 11,5 milijuna eura 34,5 u 2023. cijeloj i s obzirom da je obuhvaćen onda još prvi kvartal 2024. u 2024. dodatnih 11,5 milijuna eura odnosno ukupno 46 milijuna eura. što se tiče Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima ukupan učinak je 67,7 milijuna eura u 2023.

zdravstveni sustav, standard zdravstveni hrvatskih građana nipošto nije ugrožen, mi imamo i dalje mogućnost iz proračuna povećavati alokacije ukoliko se za to ukaže potreba. Dakle, ovo je prije svega jedan iskorak prema ovim ovim obveznicima, a 10,8 milijuna eura u 2023. odnosno 16,2 milijuna eura u 2024. i slijedećim godinama, dakle na godišnjoj razini predstavlja uštedu onih koji su uplaćivali ovih 3%, dakle njima će doista doći do povećanja njihovog realnog dohotka. Evo, toliko o ovim prijedlozima i paketima mjera. Nadam se da sam obuhvatio sve ono što je važno i o čemu ste raspravljali i što vas je mučilo. Sada stojim naravno na raspolaganju

evo kad čujemo kolege iz oporbe što su danas uvodno izgovorili mi u Klubu HDZ-a stisnut ćemo dva puta zeleno da ovo prođe i da pomognemo na taj način hrvatskim građanima jer zaista se imalo prilike čuti svega. Jedan dio ste vi to i objasnili, ali nas zaista to ne veseli jer želimo jednu dobru, argumentiranu raspravu i da čujemo neka druga rješenja ako mi nismo ti koji nudimo dobra rješenja. Što se događa, čujemo i neistine, čujemo da je HEP u bankrotu što automatski znači da to jedno javno poduzeće, jedno od najvećih sa gotovo najvećim prihodima u RH nije funkcionalno. Pitanje na koji način to onda danas funkcionira ako je to istina što govori kolega Troskot. Mi to moramo objasniti građanima jer jednostavno događa nam se da nam takvi stručnjaci kao gospodin Troskot iz MOST-a tvrde da narodne obveznice neće kupovati građani. Pa ipak kupe itd., s time ćemo se borit cijeli dan. Mi smo dosada išli s paketima na 6 mjeseci, sad idemo na godinu dana. Zašto? Marko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Mi smo odlučili u jesenskom paketu mjera pa onda i u ovom paketu mjera, dakle 4 po redu dio tereta ovih potpora prebaciti na Hrvatsku elektroprivredu i istina je da je zbog toga i dobit Hrvatske elektroprivrede i prihodi Hrvatske elektroprivrede su manji od onoga što je bilo očekivano prije ove krize. Međutim, Hrvatska elektroprivreda je poduzeće u državnom vlasništvu koje unatoč ovim poteškoćama može računati na državu kao svoga vlasnika i u pogledu dokapitalizacije zajma, bilo kakvih drugih pogodnosti. A što se tiče i investicija Hrvatske elektroprivrede također stojimo iza Hrvatske elektroprivrede, trenutno su u planu je provedba brojnih projekata kroz dakle potporu i Europske investicijske banke i država. Dakle, u to nitko ne treba sumnjati. Radit će se i na digitalnim brojilima i na elektrani solarnoj Korlati, na svim onim projektima koji su …/Upadica: Hvala vam./… bili zamišljeni. Zahvaljujem se. Poštovani ministre pa imam jedno konkretno pitanje za vas. Dakle, mi smo kao Klub zeleno-lijevog bloka rekli da apsolutno podržavamo činjenicu da se mitigiraju cijene struje dalje da kao i svih ostalih energenata plina itd. i za to i vrlo široki opseg subjekata. Međutim, s druge strane rekli smo da je evidentno problem ne samo kod ovih mjera, nego i inače dakle kod socijalnih transfera da Hrvatska u 30 godina nije napravila ne samo imovinski cenzus koji jest težak i kompliciran, nego mi ne primjenjujemo niti kompletni dohodovni cenzus, pa tako kada se određuju određena prava na isplatu primjerice kod mirovina uzima se samo mirovina dakle prihod od nesamostalnog rada odnosno mirovina, a ne uzimaju se drugi dohoci u obzir. Pa tako evo ja sam rekla gospođa Rada Škugor je moguće da će dobiti potporu od države

potrebno izraditi, a to je registar koji će obuhvatiti i dohodovni i imovinski status pa i onda kućanstva dakle registar koji konkretno mi u Ministarstvu financija već zovemo SOK registar dakle registar stanovništva, obitelji i kućanstava potrebno izraditi. Mi ćemo ga naravno izraditi, to se ne može izraditi u kratkom vremenu, ali svakako ćemo sve buduće mjere koje budemo donosili kada se taj registar uspostavi donositi puno ciljanije. U nedostatku registra radili smo s onim što smo mogli raditi sa postojećim podacima o najugroženijim skupinama, to su oni koji su umirovljenici sa najnižim mirovinama, osobe koje primaju minimalnu zajamčenu naknadu, dječji doplatak itd., dugotrajno nezaposleni to su upravo one kategorije kojima je pomoć najpotrebnija, ali svakako kad izradimo registar da će mjere bit još ciljanije. Hvala vam.

još ne dok vi niste bili ministar nego dok još niste ni mislili da ćete bit ministar, a govorili smo to zato što smo se konzultirali s ljudima koji su vam primjerice vjerojatno bili u nekom trenutku i mentori.

Hvala lijepo predsjedniče. Čl. 238. kolegica Benčić nas omalovažava jer očito krije neki registar kućanstava koji imaju u Zagrebu i oni vode već … evo gotovo dvije godine, ali očito ga ne žele dati nikome. Jednostavno su napravili sve što mi ne znamo i nude sve što mi ne znamo, a to su samo poskupljenja, poskupljenja i poskupljenja … **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Borić i ovo je bila replika pa i vi dobivate opomenu. Sada je na redu kolega Pavić izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, poštovani predsjedniče Sabora. Pa evo slušajući oporbu vidimo da pokušavaju nać nešto al kao da im je žao što je ovaj paket ovako velik što je sveobuhvatan što obuhvaća građane što će ovaj paket od 1,7 milijardi eura dovesti do toga da naši građani nemaju povećanje cijene struje, plina plaćali bi dvostruko veću cijenu struje 70% veću plina, razumna je cijena isto tako benzina. Potpore gospodarstvu uključuju i velika izdvajanja iz NPOO-a tu vama stvarno čestitke na dobroj apsorpciji i reformama Hvala lijepa. Izvolite odgovor.

razboritu i odgovornu fiskalnu politiku. Ta fiskalna politika bila je na tragu i kriterija iz Maastrichta dakle Pakta o stabilnosti i rastu, ulaskom u eurozonu naravno da smo se trudili ostvarivati i sve one ambicije u kontekstu smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u, ali naravno i održavanja razine deficita u okviru onih 3%, pa smo u nekim godinama čak ostvarivali i suficite, ista fiskalna slika bila je dobra uz izuzetak 2020.g. kada smo zbog covida morali uz dio potpora koji je bio usplaćivan i ostvariti deficit odnosno povećati jednokratnu razinu javnoga duga. Upravo je to ono što nam je omogućilo da u ovoj situaciji možemo snažno reagirati. Hvala vam. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa g. predsjedniče. Uvaženi ministre. Pa vrlo konkretno zadnji put smo ovdje isto kada je bio paket mjera Vlada je rekla da je veći dio troškova je prebacila na HEP oko milijardu eura, ovaj put vi ste ovdje nabrojali milijardu i 200 od tih milijardu i 200 milijarda isto na HEP. Nije ovdje nikakva bankrot zazivamo, vas će se doć pitat pare jel neće Filipovića, Filipović će samo tamo pozbrojit kolko je minus, doće vama. Zanima me dokapitalizacija, znači vi već sad morate imat neki iznos dokapitalizacije, ne zajmovi, ne investicije jer mora se dokapitalizirat kompanija da li će ići iz državnog proračuna? To je broj jedan. neće bit privatizacije to smo čuli, ali da li će uć u njega mirovinski fondovi jel to moramo ozbiljno znat? Znači ne govorimo protiv toga nego želimo znati i čuti model, znači i koji je iznos dokapitalizacije i tko sve ulazi u dokapitalizaciju. Hvala lijepo. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Drago mi je da postavljate ova pitanja i nema potrebe da postoje bilo kakve upitnici, mi sve transparentno komuniciramo. Što se tiče HEP-a u pravu ste dakle čuli ste tu informaciju da je otprilike oko milijarda eura onoga što je potrebno trenutno HEP-u u nekakvim tranšama. Što se tiče ovoga paketa mjera, ja ću vam sada reći u grubo dakle radi se o nekakvom iznosu od 100 milijuna eura mjesečno sa ovakvim paketom i mi ćemo se truditi naravno od travnja na dalje isplaćivati to takvom dinamikom mjesečnom, a naravno i ovaj „dug“ sanirati kroz nekoliko tranši. Prva bi trebala biti vrlo uskoro s obzirom da je potrebno kupiti emisijske jedinice. Stalno smo u kontaktu i sa predstavnicima HEP-a, zajedno vodimo tu politiku i naravno da će proračunska sredstva za to biti osigurana. Dakle, na koji način će se sanirati? Iz proračuna je odgovor. Hvala. **Tušek, Žarko (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi ministre, nema nikakve dvojbe da će ova dva prijedloga zakona naravno pomoći u cijelom paketu smanjenja cijena energenata i jačanja jačanja socijalnog standarda naših umirovljenika pa i raste mirovine, ali ovdje se dosta govorilo o reformama koje su provedene i koje nisu provedene, pa bih ponovo htio istaknuti da je jedna ključni reforma koje provodi obje Vlade predsjednika Plenkovića i naše parlamentarne većine jest reforma poreznog sustava od 2016.g. pa do danas. kontinuirano rasterećenje porezne presije prema gospodarstvu i kontinuirano rasterećenje porezne presije prema našim građanima. Upravo te reforme ili ta reforma jedna je od zaloga jačanja ekonomije hrvatskog gospodarstva u cijelosti u tim godinama prije nego što je 2020.g. potrebno bilo prvi intervenirati u covid krizi i zapravo je stvoreno jedno okruženje da bi država danas mogla biti ovako stabilna, ovako jaka i ovako čvrsta u svojim izdašnim mjerama koje danas imamo. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Tako je, ja se u potpunosti slažem sa vama. Porezna reforma je značajno rasteretila hrvatsko gospodarstvo i profilirala hrvatski porezni sustav na način da je on dominantno potrošno orijentiran. Dakle, porezni sustav treba gledati uvijek u cjelini i ne možemo promatrati pojedine elemente poreznoga sustava zasebno. Mi smo ciljano i svjesno donijeli odluku o tome da taj sustav bude potrošno orijentiran, da se dominantno porezni prihodi prikupljaju kroz porez na dodatnu vrijednost i trošarine, a to nam je omogućilo sa druge strane da naš porezni sustav ma što god netko mislio o tome bude konkurentniji od drugih poreznih sustava, dakle drugih država u kontekstu poreza na dohodak, poreza na dobit i ostalih javnih davanja. Dakle, porezom na dodanu vrijednost štitimo integritet našeg poreznog sustava i svakako ćemo i dalje pratiti situaciju i ukoliko bude potrebno dorađivati taj porezni sustav, ali ključan smjer se sigurno neće vidjeti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Prije iduće replike pozdravimo svi zajedno učenike Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija. Dobrodošli. Kolegice Vukovac, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre s ponosom najavljujete povećanje dječjeg doplatka na 45 eura u zemlji koja demografski nestaje. Ne znam da li znate, ali primjerice recimo u Njemačkoj on 250 eura na mjesečnoj razini. Najavljujete i milijun eura pomoći iz paketa potpore za nadoknadu troškova mljekarama, dakle otkupljivačima mlijeka. I to za njih 39, dok mljekare gomilaju profit posebno one u stranom vlasništvu, a proizvođačima isplaćuju za jedan kilogram proizvedenog mlijeka 35 centi. Dakle, najniže na razini EU. Najavili ste već pomoć poljoprivrednicima za njih 80 tisuća za mjeru nabavke umjetnog gnojiva, međutim od njih 35 tisuća trećina je odbijena bez obrazloženja, ljudi ne znaju zašto nisu dobili novac.

mislim da može samo netko tko nije te mjere ni pogledao, a kamoli dublje o njima promislio. Što se tiče dječjega doplatka mi njega nismo digli na 45 eura, nego se isplaćuje jednokratna pomoć dodatno uz kontinuirani dječji doplatak onima koji imaju 1 dijete 45 eura, onima koji imaju 2 djece 70, pa 100, 130 i tako to raste s obzirom na broj djece. Tako da ta mjera je vrlo dobra i vrlo pogođena upravo usmjerena prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Što se tiče poljoprivrede, naravno i u kontekstu očuvanja snage naše poljoprivrede mjere su također bile usmjerene prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Kada govorimo o mljekarama ako se ne varam pomoć je usmjerena prema mini mljekarama, ali to vam može detaljnije ministrica Vučković pojasniti. Dakle, u tom kontekstu također nije bilo nikakvih promašaja, dapače kritike su vrlo pozitivne. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Perić, izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, često mnogi žele upravljati PDV-om na razno razne načine. Evo ovaj primjer zakona zapravo govori kako se može racionirati u sustavu PDV-a ali se isto tako mora voditi računa o prihodima Državnog proračuna. Kada usporedimo razdoblje od 2017. do 2020. preko 3 milijarde i 300 milijuna kuna je tada već bilo oslobođenje od PDV-a po raznim izvorima i raznim dobrima koje su na taj način postale puno konkurentnije. Ono što još treba reći da su mali poduzetnici najprije do 7,5 milijuna, a onda do 15 milijuna kuna prometa mogli i mogu plaćati PDV po naplaćenoj realizaciji što je jako važno i što je zapravo male poduzetnike spasilo u vrijeme krize da ne bankrotiraju. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo uvažena zastupnice. Slažem se s vama naravno u potpunosti. Međutim, ono što bih volio dodatno istaknuti je kako je upravo kroz snižavanje stopa PDV-a nastao porezni rashod koji ako želite da budem vrlo konkretan bi otprilike bio ekvivalentan smanjenju PDV sa trenutne stope na otprilike 20-ak posto, jel dakle mi kada ne bi imali snižene stope PDV-a, kada bi se sve oporezivalo po općoj stopi nama bi PDV mogao biti otprilike 20-ak Zašto je ovaj sustav naš PDV-a ovako uređen? Prije svega zbog regresivnog učinka PDV-a gdje oni koji imaju manje bi ispalo da plaćaju više, da tako kažem porezne pogodnosti u kontekstu snižavanja stope PDV-a snižen PDV upravo na one namirnice i na proizvode koje troše dominantno oni koji su najugroženiji kako bi oni manje podnosili teret ovoga poreza. Hvala. **Jandroković, Poštovani ministre evo htjela sam vas nešto drugo pitati, ali ste spomenuli u svom izlaganju kako uz indikatore je li koje trebamo, koje ispunjavamo za dobiti sredstva NPO radimo i dosta reformi odnosno država je pokrenula dosta reformi. Među njima ste spomenuli jednu od meni najdražih, a to je kažete funkcionalno spajanje lokalnih jedinica. Ja to ne bi nazvala je li reformom, ali evo dobro vi je zovete, samo me evo pitam, pitam se dakle znate li koliko je lokalnih jedinica odgovorilo evo na tu ponudu i koliko ih se prijavilo za spajanje jer evo čini se do malo prije da ih je bilo manje od 2%. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Nisam znao da će biti ovo pitanje, da sam znao donio bih konkretne podatke. Međutim, ono što vam mogu reći je da je preko 100 zahtjeva podneseno i preko 100 različitih funkcija je spojeno u različitim lokalnim jedinicama. Neke su spajale po više funkcija pa ne znam sad konkretan, točan broj lokalnih jedinica, ali radi se svakako o uspješnom projektu s obzirom da je on zaživio krajem prošle godine i početkom ove se manifestiraju zapravo ti učinci, a ono što mogu isto tako reći da sam upravo danas potpisao odobrenje za dva takva nova projekta. Dakle, kontinuirano pristižu zahtjevi i kontinuirano se odobravaju sredstva i pomoći iz državnoga proračuna za one koji su se odlučili na ovakav oblik spajanja. Mislim da je to dobra mjera, da ona potiče funkcionalnu integraciju i da će svakako imati dugoročno pozitivne učinke. Hvala vam lijepo. Sada je na redu kolegica Dreven Budinski, izvolite. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, evo Vlada je ponovno pravovremenom odlukom o limitiranju cijena energenata još jednom doprinijela sigurnosti i stabilnosti hrvatskog gospodarstva. Sigurno je jako važno i ozračje sigurnosti za sve naše gospodarstvenike i poduzeća, jer oni mogu planirati svoje daljnje investicije rasta plaća, zapošljavanje i sve ono ostalo što je bitno za naše gospodarstvo. I ovaj četvrti paket mjera koji je težak 1,7 milijardi eura sigurno pokazuje političku odgovornost Vlade u trenutcima globalne energetske krize i inflacije. Za ublažavanje cijena energenata u ovom paketu je izdvojeno 1,18 1,18 milijardi eura. Mislim da su i slušajući i predstavnike HUP-a, GSV-a i svih ovih partnera su itekako zadovoljni sa tim mjerama. Hvala lijepa. **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Pa naravno da su zadovoljni svi. Dakle, poduzetnici bi trenutno oni kojima je država limitirala ovaj skok cijena električne energije plaćali višestruko veće cijene električne energije nego što je to danas moguće. Naravno da ti poduzetnici uživajući ove koristi u kontekstu smanjenja troškova svojih inputa mogu pridonositi i smanjenju cijena svojih konačnih proizvoda, odnosno ublažavanju inflatornih pritisaka koji u posljednjih nekoliko mjeseci padaju. Dakle, očiti su. I ono što je bitno istaknuti kada govorimo o hrvatskim građanima, hrvatski građani trenutno plaćaju cijenu električne energije koja je znatno niža od cijene električne energije u drugim državama članicama EU, gdje kada govorimo posebno o glavnim gradovima napravili smo tu usporedbu, ta cijena za građane višestruko veća od tri pa na dalje puta. Hvala. **Jandroković, Hvala vam poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine ministre. Kao prvo hvala vam što ste uočili moju primjedbu vezanu uz semantičku predodžbu ovog paketa mjera i vjerujem da ćete ju usvojiti. No, ono što bih htio pitati jest na samome kraju teksta gdje se kaže da će se ukidanjem dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje itd. itd. ostvariti uštede, odnosno uštede ostvarene ukidanjem doprinosa bit će usmjerene u zdravstvenu zaštitu građana. To jako lijepo zvuči, podržavamo i paket i ovu ideju, no naravno postoji li kakav konkretan plan kako će se tih, evo vidim ovdje pretpostavljenih 56,9 milijuna eura u ovoj godini, te 85,4 milijuna eura u iduće dvije godine konkretno iskoristiti za zdravstvenu zaštitu građana odnosno poboljšanje iste. Hvala vam lijepa na odgovoru. Moram priznati da nisam siguran da sam dobro razumio. Ako govorim o ovom dodatnom doprinosu koji je sad sa ovim prijedlogom zakona se ukida jedan i tri posto, ovdje se ne radi o uštedama kada govorimo o ovih 32000 građana, nego govorimo o povećanju njihove realne kupovne moći. Dakle, oni su sada plaćali 3% oni koji su imali mirovinu veću od prosječne plaće, plaćali su 3% dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje. Ukidanjem toga njima će ostati da budem vrlo konkretan više novaca. Evo samo se o tome radi. Dakle, za unapređenje zdravstvenog sustava to je resor ministra Beroša. On trenutno ima brojne planove koji su hvale vrijedni. Ja moram posebno evo pohvaliti meni je upala u oko jedna mjera a to je ona jedinična terapija, dakle da pacijenti kada budu u bolnicama ne dobivaju više kutije lijekova koje onda troše, bacaju, nose kući ono što je višak nego da dobivaju jediničnu terapiju. Mislim da će se time ostvariti značajne uštede. Hvala vam. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, evo hvala vam prije svega na ovim mjerama Vladi, vama, ali prije svega želim reći evo vidim oporbu ovako oškrnutu. Suverenista nema, MOST i Domovinski u jednoličnom jedan na jedan. MOŽEMO, SDP se bavi poskupljenjem svih mjera da građanima grada Zagreba bude što skuplji, što teži život. Evo tu su naši Socijalisti. Oni možda neće u globalu sve prihvatiti, razumjeti ali su hvala bogu tu, tako da evo želim reći da je stvarno ovo sve što radite i za branitelje i za sve skupine u državi koje su najugroženije uvijek može biti bolje. Ali vjerujem ono što ste rekli teško je ono što je hrvatska Vlada zatekla nekad i bez određenih podataka, bez znanja, bez mjere danas pojedine naše kolege ne dolaze pomoći sa argumenti nego ne razumjeti i ne zanimati ih ono što stvarno žele hrvatskim građanima Hvala lijepa. Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Sve ste dobro primijetili i konstatirali. Ja ću samo dodatno istaknuti kako ova Vlada čini sve što je u našoj moći kako bi povećali i standard hrvatskih branitelja, pa je tako uz ove mjere, odnosno izmjene zakona koje danas predstavljamo bitno je još jednom istaknuti kako smo ispravili još jednu nepravdu iz prošlosti vraćanjem onih 10% hrvatskim braniteljima. Dakle, 5% plus 5%. Mislim da je to nešto što pokazuje i brigu hrvatske Vlade o hrvatskim braniteljima, njihov značaj u društvu, emancipiranje zapravo toga odnosa i trudit ćemo se naravno činiti sve što je u našoj moći i dalje kako bi pomogli i očuvali standard hrvatskih branitelja. Hvala. **Jandroković, Gordan Jednostavno to je normalno i prirodno. I vi ste tu došli kao jedan po meni stručan čovjek braniti i de facto i svoj resor, ali niste advokat HEP-a. I moj je dobronamjeran savjet vama da jednostavno ne branite HEP ni njihovu politiku, pa i njihove gubitke jer poučeni iskustvom znate kak' se kaže kod nas „bu tu još svega“. Dobro je da razgovaramo, jer iz odgovora na pitanje Borisa Lalovca vi ste de facto priznali da ovo nije paket pomoći građanima već paket pomoći HEP-u i to je na što upozoravamo. I kad govorite da je Vlada nešto dala onda treba biti jasan, intervencija je bila opravdana na jesen, ali sad kad je na burzi cijena struje 130 eura po MWh, a za gospodarstvo je 230 to nije davanja to je uzimanje i to se lomi na gospodarstvu. Cijena plina je 50 eura po MWh za građane, ali i na burzi. Dakle, efekt nula. Ovaj paket je čisto prodavanje magle i čisti PR za razliku od onog jesenskog, o tome se radi. Uvaženi zastupniče, vi opetovano ne razumijete pa vam ja opetovano moram pojasnit. Dakle, HEP i cijene struje od 180 i 230 se brane na ovim razinama za ugovore koji su preko toga. Cijena struje se kontinuirano utvrđuje na tržištu, ukoliko ona bude niža novi korisnici, novi ugovaratelji mogu sklopiti ugovor i po nižoj cijeni ako ona bude niža i po 170 i 150 i po 130 i daj Bože da ona bude ispod 100, ali za one subjekte za koje je ona 500, 600, 700, 800 za njih Vlada ovim mjerama brani cijenu na 180 i 230. I u krivu ste kad kažete da je ovo paket pomoći HEP-u, ovo je paket pomoći hrvatskim poduzetnicima i građanima zbog utvrđivanja ove limitirane cijene, a paket pomoći HEP-u će tek doći na red, mi od toga ne bježimo, mi ćemo i to strukturirati kako treba i bit ćete ponosni na nas. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite povreda poslovnika kolega Bernardić. Ja znam točno što sam rekao i vi i ja se razumijemo vrlo dobro i ovo je na prezentabilnoj razini nešto oko čega možemo ovako raspravljati. I ono što vam kažem je da nemojte skrivati ovaj paket kao pomoć građanima i pomoć gospodarstvu jer gospodarstvu de facto s ovim paketom ne pomažete. Pomogli smo gospodarstvu na jesen, sada to više ne radimo,

Pozdravimo sada i drugu grupu učenika Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija A sada će replicirati kolegica Pocrnić Radošević izvolite. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala. Poštovani ministre, vezano za izmjene Zakona o doprinosima novina je da će se od 1. travnja ukinuti dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje od 3%, to je onaj doprinos koji plaća 32.000 umirovljenika koji imaju iznos mirovine veći od prosječne plaće u RH i to povećanje mirovina to ukidanje doprinosa će se osjetiti kao povećanje njihovih mirovina što i služi u svrhu zaštite standarda i povećanje kupovne Međutim taj iznos, a to je za 2023. oko 10 milijuna eura, a u iduće dvije godine po 16 milijuna eura će smanjiti prihod HZZO-a koji je do sad koristio ta sredstva. Ima li razloga za bojazan za zdravstvenu zaštitu građana ili ste predvidjeli dodatna sredstva iz državnog proračuna koja će se preusmjeriti HZZO-u? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Naravno da će ove izmjene smanjiti sredstva HZZO-a, međutim kao što sam i uvodno istaknuo mi imamo mogućnost i preraspodjela i dodatnog povećanja iznosa koji se uplaćuje i HZZO-u. Pratit ćemo naravno situaciju ukoliko se ukaže potreba za bilo kakvim intervencijama, mi ćemo naravno reagirati i sanirati situaciju kao što je to bilo i do sada. Međutim, ovo je jedan sustav koji je bio naslijeđen iz 2009.g. smatrali smo da se radi o jednoj nepravdi pa kada je ovo već između ostaloga i godina rješavanja i nepravdi prema braniteljima i prema ostalim kategorijama, slobodnim umjetnicima pa onda smo odlučili i kroz ovu mjeru ispraviti jednu nepravdu iz 2009.g. i naravno da ćemo reagirati ukoliko bude potrebno i prema zdravstvenome sustavu. Hvala vam. **Jandroković, Gordan Kažete da vam je jako stalo do ciljanih mjera da ćete objaviti registar dohodovnog imovinskog cenzusa zašto nam onda već dvije godine odbijate od HNB-a tražiti da objavi koncentraciju štednje gdje 1,7% stanovništva u Hrvatskoj znači čista elita drži 43% štednje u Hrvatskoj? Zašto nećete dati DZS-u zadaću da računa da računa inflaciju prema tom dohodovnom i imovinskom cenzusu koja je puno viša za siromašnije? Znači ni na koji način ne ciljate one siromašne, da ciljate onda bi pokrenuli poreze na nasljeđe koji ima dobar dio Europe pa ću vam nabrojat Austrija, Bugarska, Češka, Danska, Francuska, Njemačka. Mislite li stvarno raditi na porezu na nasljeđe? Mislite li ove sve mjere pokrenuti da biste stvarno ljudima kojima je potrebno davali socijalne mjere? **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Ne znam za ovo pitanje koje ste postavili vezano uz HNB, pretpostavljam da se to može provjeriti kod HNB-a i svi oni podaci koji su dostupni koji mogu biti dostupni, a ne ugrožavaju ne znam povredu GDPR-a ili bilo čega drugoga smatram da trebaju biti dostupni hrvatskoj javnosti apsolutno. A što se tiče samoga registra naravno da je nedostatak ovakvog registra kroz cjelokupno ovo razdoblje hrvatske povijesti novije nešto što je jedan nedostatak koji ćemo također ispraviti i formirat ćemo upravo taj registar u Poreznoj upravi Ministarstvu financija, to je registar koji neće samo služiti za prikupljanje podataka o dohocima i imovini već će naravno imati i višestruku namjenu kroz utvrđivanja i stanovništva i obitelji i kućanstava, biti će moguće provoditi i digitalne popise stanovništva i sve ostalo dakle imat će puno širu

objavi koncentraciju štednje koja je objavljena 2014.g. koja je pokazala ogromne socijalne razlike između onih koji imaju ogromnu količinu štednje i onih koji nemaju ništa, odgovorili ste da vi prema HNB-u ne možete ništa. Jeste, rekli ste da će HNB kad uđemo u euro objaviti opet koncentraciju štednje što još uvijek čekamo ja vam šaljem upite…/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepo **Mandarić, Marin (HDZ)** Zahvaljujem. Evo poštovani g. ministre, nekako ste i u vašem uvodnom izlaganju vi krenuli sa paketom, pa je nekako, čini mi se kao da ste navukli sve zastupnike da većina pitanja i bude vezana za ovaj projektni paket mjera Vlade RH i moje će bit otprilike u tom smjeru. Vidjeli smo da ostaje ograničena cijena električne energije za potrošnju do 2500 kWh u 6-mjesečnu potrošnju, onih 59 jel da eura po MWh. Tad i jesenas kad je donošena odnosno kad je postavljena ta granica od 2500 kWh 2500 kWh u 6 mjeseci s one strane sabornice bilo je puno povika kako je prenisko zapravo postavljena ta granica i kako će mnogi, mnoga kućanstva u roku samo nekoliko mjeseci da tako kažem ispucati tih 2500 kWh, kWh kWh godišnje. Pa evo kakva su iskustva sad nakon što je skoro isteklo ovo prvo 6-godišnje razdoblje, vjerujem da imate informacije jer evo i u ovim sad projektnim mjerama ostavili ste na istoj razini taj prag od 2500. **Jandroković, Tako je, hvala vam lijepo uvaženi zastupniče. Mi ne samo da sada imamo nego smo imali informacije i prije donošenja onog jesenskog paketa mjera, tako smo i strukturirali paket na temelju vjerodostojnih podataka HEP-a koja je koja je pokazala kako 87% kućanstava troši do 2500 kWh u 6 mjeseci odnosno kako svega 13% kućanstava troši više s tim ciljem smo i utvrdili taj dvotarifni sustav koji je tu da očuva cjenovni signal odnosno da motivira građane da troše manje električne energije. postoji u tom sustavu jedan nedostatak o kojemu ja mogu i otvoreno progovoriti, a to je zbog nepostojanja registra kućanstava i stanovništva nije moguće utvrditi potrošnju električne energije po članu kućanstva, to bi bilo najbolje, ali s ovim registrom ćemo upravo to omogućiti i to nije trivijalan registar, ja ne znam tko to u svijetu ima, dakle radi se o najboljim i najmodernijim praksama koje će zaživjeti u Hrvatskoj u narednom razdoblju, hvala. **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovani ministre rekli ste da se ovaj prijedlog zakona donosi u cilju zadržavanja sadašnje razine poreznog rasterećenja, ublažavanja utjecaja na cijene, te zaštite građana i gospodarstva. Pozdravljam bilo kakav oblik državnog intervencionizma u doba krize, međutim u Hrvatskoj su nužne efikasnije i drastičnije mjere. Unatoč intervencijama mi se i dalje suočavamo sa visokim cijenama u trgovinama, a posebice žalosti činjenica da Hrvati odlaze po hrvatske proizvode u susjedne zemlje, evo primjerice kod mene u Međimurju odlazimo po špeceraj u Sloveniju po upravo te hrvatske proizvode, pa vas molim komentar, hvala. **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Meni je također kao i vama žao što postoje takvi slučajevi, međutim ne može Vlada RH utjecati na sve, ne možemo regulirati cijene svega, ne možemo intervenirati i blokirati cijelo gospodarstvo i administrativno utvrđivati tko bi se i na koji način trebao ponašati. Dakle činili smo to kada je prijetio lom socijalni, dakle građani su bili pred zidom i nisu mogli, dakle prijetilo im je da budu u nemogućnosti podmirivanja uopće režijskih troškova, tada smo intervenirali na tržištu električne energije i ostalih energenata, međutim ne možemo fiksirati sve cijene u gospodarstvu, tako da je tu odgovornost naravno i na poreznim obveznicima i na trgovcima, građani imaju mogućnost izbora i nadam se da će i kroz bijele liste koje je predstavio ministar Filipović

ali okej. Uvaženi ministre, pogled Vlade na globalnu krizu i inflaciju naročito je fokusiran na ublažavanje rasta cijena energije, zaštitu inflacije, te pomoći raznim potporama i poticajima, bez tih mjera građani i gospodarstvo plaćali bi višestruko veće račune za struju, grijanje itd.. Vrtići, škole, bolnice, javne ustanove također bez mjera Vlade plaćali bi osjetno skuplje gorivo. Potpore umirovljenicima, studentima, potpore korisnicima doplatka za djecu, potpore poljoprivrednicima, ribarima su samo dio mjera Vlade za ublažavanje krize. Mjere su ukupno vrijedne 1,7 milijardi eura. Ministre, Vlada se jako potrudila zahvatiti sve slojeve društva i života ovim mjerama pomoći. Obzirom što je paket mjera pomoći jako velik utječe li to na stabilnost državnih financija? Hvala vam. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa naravno da je stabilnost javnih financija i prostor koji postoji u proračunu za kreiranje paketa mjera polazišna osnova za donošenje bilo kakvog paketa, jel dakle mi svaki puta imamo rasprave preliminarne o tome kakav je proračunski prostor za intervenciju, imamo raspravu o tome koje su ciljane skupine odnosno ko su oni koji su najugroženiji i kojima je pomoć najpotrebnija i onda usklađujemo naravno visinu potpora i snagu intervencija prema pojedinim skupinama u odnosu na naše proračunske mogućnosti. Dakle ako to pitate proračun RH sa dosadašnjim paketima mjera, ali ni sa ovim novim paketom mjera 4.

cilj je sigurno dobar, međutim desili su se problemi, pogotovo sa malim poduzetnicima i obiteljskim gospodarstvima odnosno obiteljskim obrtima. Ne znam imate li tu informaciju, konkretno mogu vam kasnije reći i točna imena i prezimena i institucije kojima se to desilo. Mali obrtnici su dobili račune za plin 5 puta veće nego što su dobili za prošli, prošlu godinu isti mjesec. Nešto slično se desilo i sa jednom srednjom školom za koju znam, vjerojatno i sa ostalima, dobili su račune koji su bili prošle godine 40 tisuća kuna, ove godine su dobili 160 hiljada kuna. Očito bio je problem sa promjenom opskrbljivača, penali su bili preveliki i ti se ugovori jednostavno nisu mogli raskinuti, to je za škole, međutim što je sa malim obrtnic…, sa obrtnicima i malim poduzetnicima? Oni i dalje imaju problem i ne nazire se nikakvo rješenje. Naime, ono što oni mogu dobiti to je eventualno 15 lipa čini mi se po kWh što je izuzetno malo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Ja nisam upoznat sa konkretnim slučajevima, ali ono što znam o plinu i formiranju cijene plina ona se utvrđenje kod nas za plinsku godinu prema HERI-noj metodologiji. Ta cijene je bila dakle za prošlu, proteklu odnosno ovu godinu plinsku koja je na izmaku oko 40-ak eura po megavatsatu i na tim razinama će prema mojom informacijama ta cijena i ostati. Ona bi prema staroj metodologijom HERI-noj trebala biti preko 100 eura, međutim evo HERA je koliko mi je poznato izmijenila metodologiju i ta će cijena za korisnike biti puno povoljnija nego što je ona trebala biti prema staroj metodologiji i na taj način biti dostupna naravno svi korisnicima. Za ove pojedinačne slučajeve možete mi to

PDV-a na energente za grijanja od 5% ostat će na snazi još godinu dana prema prijedlogu ovog zakona, a porezne olakšice koje iz nje proizlaze trebale bi iznositi oko 35 milijuna eura. Cijeli ovaj četvrti paket mjera pomoći građanima, poduzećima, poduzetnicima, javnim ustanovama iznosi 1,7 milijardi eura, a dosada je odnosno od proljeća 2020. do zime 2022. Vlada RH izdvojila 5,1 milijardu eura kako bi ustvari održala tu jednu stabilnost, likvidnost i pomogla građanima da prebrode i energetske energetske krize i krizu pandemije. Je li riječ o predizbornim paketima? Je li riječ o prodavanju magle i koji su efekti svih tih mjera? **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Pa ovakva rasprava kakvu smo čuli od oporbenih zastupnika baš u smislu nekakvih predizbornih trikova mislim da je također neprimjerena i bespredmetna. Ova Vlada kontinuirano radi na reformama, na ostvarenju strateških ciljeva pa ako je ovo nekakav predizborni trik ili kupovanje glasova onda je i ulazak u eurozonu kupovanje glasova i Schengenski prostor je kupovanje glasova i prvi i drugi i treći paket i četvrti paket je kupovanje glasova i narodna obveznica je kupovanje glasova i sve ono što dobro Vlada čini je kupovanje glasova. Pa ako je tome tako neka nam Bog dugo da zdravlja i sreće da budemo na vlasti i nastavimo na ovaj način kupovati glasove na korist hrvatskih građana i hrvatskih poduzetnika. Hvala vam. (Nezavisni)** Poštovani ministre i vi i mi smo ovdje svjesni činjenice da danas vi ne branite ovaj zakon, nego branite mjere Vlade. Praktički cijela rasprava se odnosila na mjere Vlade pa je onda bilo logično da te mjere ovdje dođe braniti premijer, a ne vi, ali dobro. Ja ću postaviti jedno pitanje koje će se malo vratiti u prošlost. Kad smo prošli puta o ovome razgovarali tada sam dao prijedlog o snižavanju stope PDV-a na solare, tada je bilo odbijeno, nakon toga je Vlada to prihvatila i poslala kao svoj prijedlog što je meni drago i podržao sam to. Imam pitanje što se s time dogodilo u proteklih godinu, pola godine. Mi smo svjedoci toga da smo, donosimo i ovaj zakon koji će trajati godinu dana, a da ćemo analizu tog zakona praktički raditi nakon dvije godine. Mene bi stvarno zanimalo koliko je ljudi se uključilo u ovaj program i koje koristi imamo kao društvo od toga …/Upadica: Hvala vam./… i usput da se Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Naravno ovo je realno, racionalno pitanje i to je ono što nas sve zanima. Mi nismo mogli raditi ex post evaluaciju ovoga zakona prije, dakle mjera je bila donesena u prošlom paketu mjera i svakako imamo taj rok u kojem ćemo obaviti i naknadnu procjenu učinaka zakona, ali ono što vam mogu reći i dokazati da ćemo to doista učiniti je da smo upravo u izradi naknadne procjene učinaka zakona odnosno promjena koje su se ticale snižene stope PDV-a na čitav onaj niz proizvoda prehrambenih i prema preliminarnim informacijama u tom segmentu nažalost u većini slučajeva nije došlo do snižavanja cijene tih proizvoda unatoč snižavanju stope PDV-a. Radili smo to naravno s ciljem prikupljanja informacija, ali i za donošenje budućih odluka o snižavanju stopa PDV-a na ovako široki asortiman. Hvala. izvolite. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče i ministre. Pozitivna je naravno i ova intervencija u Zakon o PDV-u kojom se produžava trajanje snižene stope PDV-a. Ono što je 2022. godine napravljeno to da se obuhvatilo 11 različitih kategorija koje imaju već sniženu stopu PDV-a na 13%, ovo je dodatnih 5%, a svakako u vremenima ove krize važno je osim ovih učinaka poticati i dalje i proizvodnju vlastite energije i energenata. Znamo da imamo niz projekata koji su u pripremi, koji su spremni i koji se najavljuju posebice kada govorimo o korištenju obnovljivih izvora energije, a time i biti spremni na neke nove krize odnosno dugoročno pripremljeniji. Kakve mjere i koje poticaje vidite u tom smjeru kako bi kvalitetnije koristili vlastite izvore energije u budućnosti? Hvala. **Jandroković, Gordan Niz je takvih mjera i ova Vlada već godinama radi na tome da se potakne iskorištavanje obnovljivih izvora energije kroz dakle mjere poticaje i građanima i poduzetnicima. Ono što mi je recimo posebno drago ovdje istaknuti je kako trenutno radimo na Repower EU dijelu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji ćemo također ugraditi u izmjene gdje će nam biti na raspolaganju oko 270 milijuna eura bespovratnih sredstava, ali i 3,6 milijardi eura povoljnih zajmova koje ćemo usmjeriti upravo u tom smjeru, dakle jačanja našeg energetskog sustava, osiguranja kontinuiteta opskrbe, divezifikacije dobavnih pravaca. Radit ćemo na proširenju LNG terminala, plinovoda i svemu onome što će učiniti i naš energetskim sustav snažnijim i otpornijim. Hvala. Stjepan (HSS)** Zahvaljujem. Poštovani ministre prije svega evo podržavam svaku mjeru koja ide na pomoć našim građanima, ali me zanima rekli ste da uvodite mjere zbog povećanja energenata na tržištu te da građane zaštitite od povećanja struja i plina, a čujemo tu iz nekih rasprava da se trenutno na burzi plin i struja jeftinije prodaju. Drugo, Vlada kad je počeo rat u Ukrajini rekla da ima dovoljno svoje zalihe plina, pa mene sad zanima da li mi trošimo naše zalihe, jer vi ako imate svoju firmu i ako radite ugovor sa nekim znate koje su vam zalihe ili količine, pa na taj način potpišete i ugovor. Ako vidite da će se tržište poremetiti dodate klauzulu o povećanju ili ne povećanju cijene, pa mene zanima da li mi znači sad kupujemo ili koristimo naše zalihe o kojima je Vlada pričala da ih imamo.

Ja se doista trudim predano odgovoriti n a sva vaša pitanja, iako je tema danas PDV i doprinosi, ali rasprava stvarno ide toliko široko da ne znam kako smo se doveli do ove rasprave. Ali ako već pitate za plin ponešto o tome znam. Dakle naše skladište, podzemno skladište plina je zapunjeno preko 90%. Količina plina koju imamo je dovoljna za opskrbu hrvatskih građana, dakle ne poduzeća i ostalih segmenata, ali građana svakako za godinu dana. A što se tiče cijena i limitiranja ovih cijena električne energije ponavljam opet ne znam zašto je to toliko ne ulazi u uho. Mi branimo 180 i 230. Sve ono što je netko u stanju nabaviti jeftinije na tržištu slobodno neka nabavi. Pa mi potičemo slobodno tržište. Mi samo sprječavamo abnormalne poraste cijena. Ako je netko i za ove namirnice za koje su ograničene cijene sposoban ih negdje nabaviti jeftinije hvala bogu neka ih nabavi sve, ali smo limitirali cijene da one ne budu previsoke. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, uvaženi ministre. Nije ovo prvi puta evo da Vlada i zadržava nisku stopu PDV-a, nego i na nekoliko intervencija smanjena PDV-a. N o, ono što sigurno nije dobro ide se na ruku i gospodarstvu, svima onima koji sudjeluju u proizvodnji, ali često doživimo obrnuti efekt smanjimo PDV, čak imamo i nulte stope PDV-a, a ne dođe do pojeftinjenja proizvoda niti u maloprodaji, niti u bilo kojem dijelu. Smatrate li da je taj malo nepartnerski odnos nešto n a čemu treba raditi da ga građani moraju osjetiti ne samo kroz mjere Vlade, nego i kroz one aktere na koje su ove mjere i usmjerene. pokušavanjem utjecaja na snižavanje cijene proizvoda u maloprodaji. Ako do toga ne dolazi, onda se postavlja pitanje imali li mjera smisla. S obzirom na podatke koje smo prikupili za sada bilo kakve mjere koje su išle u smjeru snižavanja stope PDV-a na niz prehrambenih namirnica, pa i ostalih proizvoda, dakle higijenskih uložaka, potrepština itd. nisu rezultirale željenim učincima, pa onda daljnje snižavanje tih stopa ili širenje kruga proizvoda na koje se snižavaju stope PDV-a nema smisla, dakle to nam je potrebno i za donošenje i vođenje daljnjih politika. Naravno da ne možemo na trgovce i na proizvođače utjecati da diktiramo njihove cijene, ali jasno je kako je potreban partnerski odnos. Pa i u Francuskoj je trenutno nakon rasprave njihovog ministra financija Brune Lemera sa trgovcima uspostavljen jedan partnerski odnos gdje su za jedan kvartal odlučili izdvojiti niz proizvoda za koje su snizili cijene. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Nikolić. **Nikolić, Romana (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre. Uzimajući u obzir inflatorni udar kao i tešku gospodarsku situaciju koja je zahvatila naše građane posebno brojne obitelji čiji su se troškovi drastično povećali. Mene zanima zašto niste u ovim izmjenama zakona smanjili stope PDV-a na dječje auto sjedalice i na dječje pelene sa 13% na 5%, jer osim što je znači prijeko potrebno učiniti cjenovnu dostupnost navedenih proizvoda mnoge su i preporuke državama da se ovi proizvodi uključe u kategoriju osnovnih proizvoda, ali i da se omogući niža stopa PDV-a. Jer ukoliko zaista želite biti socijalno pravedni i ukoliko zaista želite poboljšati trenutnu gospodarsku situaciju ja vas molim da razmotrite ovakav prijedlog i da intervenirate, jer naš porezni sustav je pun diskriminirajućih mjera. Zahvaljujem. Hvala lijepo uvažena zastupnice. Ja sam malo prije odgovorio na ovo pitanje, ali mogu ga ponoviti. Dakle, snižavanje stope PDV-a pokazalo se ne utječe na snižavanje cijene proizvoda. Mi smo razmatrali naravno pa i na prijedlog oporbenih zastupnika i zastupnica širenje ovoga kruga proizvoda, pa bio je prijedlog i za dodatno snižavanje stope PDV-a na menstrualne potrepštine. Dakle, ne bi to kao ni na pelene utjecalo na snižavanje maloprodajne cijene proizvoda i zbog toga ne idemo u tom smjeru. Dakle, vrlo je jednostavno snižavanje stope PDV-a za sada se pokazalo povećava marže trgovaca i omogućava pa i proizvođača jel', omogućava njima dodatnu zaradu bez ostvarivanja ovog socijalnog učinka o kojem govorite, pa mi socijalne učinke ostvarujemo kroz niz drugih mjera, a ne kroz snižavanje stopa PDV-a. Hvala. **Reiner, Hvala potpredsjedniče, ministre. Ovo je dobar paket koji će očito dobiti potporu Sabora i ne samo vladajuće većine, očito i drugih klubova i to je dobro. Kao što je rekao kolega Pavić per capita jedan od najizdašnijih paketa unutar EU i a propos toga rekli ste da ste bili u ECOFIN-u. Zašto spominjem malo ovaj europski kontekst, jer naravno i fiskalni kapacitet države ima pogotovo dugoročno određenih i limita. I tu države poput Njemačke koje imaju veći financijski kapacitet, onda imaju prednosti ukoliko bi se ušlo u neku utrku u potporama gospodarstvu. Na temelju vaših sastanaka u ECOFIN-u kako vidite tu situaciju, jel' je moguće izbjeći jednu takvu utrku koja bi zapravo povećavala umjesto da se smanjuju razlike unutar EU-a. Poštovani ministar Primorac. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa naravno mi moramo nacionalnu politiku voditi na način da sagledavamo i odnose unutar EU s ciljem prije svega očuvanja integriteta jedinstvenoga tržišta, a naravno da su i nedavni događaji sa Inflation Reduction Act u SAD-u pridonijeli tome da i EU kao cjelina promišlja svoje politike kako ne bi gospodarstvenike ostavila po strani, odnosno kako bi povećala njihovu konkurentnost. To je što činimo na razini EU, a naravno onda i na razini nacionalnih gospodarstava činimo upravo to, dakle štitimo uz najranjivije skupine stanovništva i naše poduzetnike kako bi očuvali i njihovu konkurentnost na jedinstvenom tržištu, ali te politike koordiniramo i sa drugim državama članicama i kontinuirano se ističe da mjere moraju biti ciljane, da moraju biti privremene i da ne bi trebale narušavati integritet jedinstvenog tržišta. Hvala. (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani ministre. Rekli ste da je cilj ovih mjera zaštiti najugroženije skupine građana, međutim zapravo vi ne znate koje su najugroženije skupine građana jer ste rekli da nemate registar kućanstava, dakle imate taj nekakav sistemski … u tim mjerama. Kad govorimo o kućanstvima sva javnopravna tijela kad dijele socijalne naknade uzimaju kao dokazno sredstvo izjavu o sastavu kućanstva, zašto vi to niste ovdje učinili ste sami rekli da ne znate ko uopće u svijetu ima registar kućanstava jer to je neko pro futuro vrijeme kad ćemo mi eventualno možda imati taj registar? Hvala. **Primorac, Marko** Hvala lijepa uvažena zastupnice. Nije da mi ne znamo što treba napraviti mi jako dobro znamo što bi bila najbolja praksa jel, međutim postoji nedostatak podataka i zna se što su svjetske prakse. Mi smo htjeli napraviti i napravit ćemo i dodatan vjerojatno iskorak u odnosu na svjetske prakse, međutim ne možemo reći da imamo … pa zna se ko su naši umirovljenici, kolike mirovine primaju, zna se tko prima minimalnu zajamčenu naknadu pa to nisu sigurno najbogatiji, pa zna se ko prima dječji doplatak pa ni to nisu baš dobrostojeći građani. I mi smo upravo u nedostatku mehanizama koji bi nam omogućili vrlo ciljane mjere koristili postojeće mehanizme i socijalne mreže koje su trenutno dostupne koje su identificirale potencijalne korisnike koji su najugroženiji i odlučili njima povećati potporu. I to je ono što se u ovakvim trenucima čini dakle ovo je primjer razborite fiskalne politike koja je usklađena naravno i sa djelovanjem drugih država članica, ali i ono što je moguće učiniti u ovakvim okolnostima, najbolje moguće rješenje.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Uvaženi ministre, evo Vlada RH želi i današnjim i današnjim ovim zakonskim zakonima koji su na dnevni red objedinjenim dvaju zakonima na snažan i sveobuhvatan način pravovremeno nastaviti pomagati hrvatskim građanima, hrvatskom gospodarstvu. U stanju je zaista nositi se sa svim izazovima, pomoći, poticajima, potporima tako i današnji Zakon o porezu na dodanu vrijednost isto tako doprinosi smanjenju i ublažavanju rastu cijene energenata

korak naprijed i sačuvala socijalna kohezija? posebnu brigu vodili o onima kojima je pomoć najpotrebnija, dakle da samo pojasnim što se primjerice u nekim drugim državama događalo od početka ove krize pa nadalje. Imali su vrlo široke ne targetirane mjere, neki su davali i helikopterski novac, dakle isplaćivali su svakom građanu za električnu energiju nekakav iznos u apsolutnom iznosu, davali su i druge oblike i vrste potpora koje su dodatno samo hranile inflaciju, povećavale socijalne nejednakosti, produbljivale socijalni nesklad i bili preduvjeti za socijalnu frakturu što se i pokazalo. U brojnim državama su građani iskazali svoje nezadovoljstvo. Mi to nismo činili, mi smo vodeći razboritu fiskalnu politiku vodeći računa o raspoloživim fiskalnim sredstvima mjere usmjeravali prema onima kojima je pomoć najpotrebnija, dakle umirovljenicima, primateljima minimalne zajamčene naknade, primateljima dječjeg doplatka i ostalim ranjivim skupinama. Hvala. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre. Ja bi se nadovezala na ono što je bilo već i vama postavljeno pitanje vezano za cijene plina i penalizacije koje ustanove socijalne skrbi i poduzetnici moraju plaćati jer su ugovorili na početku ove godine cijene plina koje su po 150 eura i više ili tu negdje, a ne mogu bez 30% te cijene preći drugom jeftinijem dobavljaču poput HEP-a. Dakle, što mislite kao ministar njima kako mislite njima pomoć, ako uopće mislite? I drugo je pitanje, kako tim ustanovama socijalne skrbi i drugim ustanovama odnosno poduzetnicima mislite pomoći da sa nekim drugim oblicima energenata, poput solarnih kolektora ili drugo preko Fonda za energetsku učinkovitost omogućiti da prijeđu na druge oblike oblike energenata? Da li imate to u planu? Čuli smo da želite proširiti te mjere, ako želite proširiti molila bih informaciju. Hvala. **Reiner, Hvala lijepa uvažena zastupnice. Ja ću još jednom podsjetiti da je rasprava danas o porezu na dodanu vrijednost i o doprinosima, ali evo da ne mislite da bježimo od cijene plina iako se nisam za tu raspravu pripremio i ne znam ove konkretne podatke o pojedinačnim slučajevima gdje je tko što ugovarao, naravno da ćemo kao Vlada činiti sve ono što bude potrebno kako bi zaštitili sve one kojima je pomoć potrebna, dakle to uopće nije sporno. Međutim, u ovakve pojedinačne slučajeve doista ne mogu ulaziti. A što se tiče obnovljivih izvora, postoji niz mjera kojima Vlada potiče ugradnju solara, energetsku obnovu obiteljskih kuća, stambenih zgrada dakle niz mjera služi prije svega smanjenju potrošnje energije, a onda i prelasku na obnovljive izvore energije i to je ono što ćemo činiti i dalje, to je ono što vam u ovom trenutku mogu reći. Hvala. **Reiner, Željko Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani ministre Primorac, evo paket mjera koji je pred nama i koji se odnosi na vrlo vrlo široke segmente hrvatskoga društva od kućanstva do javnog i neprofitnog sektora, malih i srednjih mikro poduzetnika i onih velikih, na umirovljenike, nezaposlene osobe, studente, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata itd., itd., sve to dokazuje da je ovaj paket mjera iznimno moćan, pravovremen, snažan i solidaran što je jako bitno, a posebice u kontekstu vremena gdje ustvari treba pokazati najvišu razinu društvene odgovornosti i solidarnosti što ova Vlada ustvari i čini i pokazuje. Ono što želim posebno apostrofirati jest da smo čuli argumente oporbe koji su totalno klimavi i mršavi, a vas želim pitati koliko bi građani RH plaćali

Hrvatski građani bi da nema mjera Vlade plaćali cijenu struje koja je otprilike tri puta veća jel, dakle prosjek EU kada govorimo o glavnim gradovima država članica je otprilike tri puta veći od cijene koja je zajamčena hrvatskim građanima. Slično je i sa cijenom plina, dakle cijena plina je trenutno takva da je ona višestruko manja od cijene plina na tržištu, jel dakle da se sada to sve prepustilo tržištu, da nije bilo izmjena metodologije itd. cijena bi bila preko 100 eura po MWh, ona će sada biti 40-tak eura po MWh i naravno da će ovim mjerama Vlada posredno utjecati i na očuvanje životnog standarda građana, ali i gospodarskog rasta i blagotvorno djelovati na inflatorne pritiske, hvala vam lijepo. **Reiner, Željko Poštovani g. ministre, u ime Pravedne Hrvatske mogu reći da ove mjere su dio europske politike i mi ćemo ih podržati kao prijedlog novog zakona, prije svega zato što se odnose na zaštitu građana i gospodarstva. Međutim mene zanima s obzirom na izvješće HNB-a krajem prošle godine kad smo ušli u Eurozonu mi smo imali 24 milijarde eura devizne rezerve i tada je guverner objašnjavao da 14 milijardi moramo uložiti u zajedničku kasu EU, po jednostavnoj računici ostale su, ostalo je 9 do 10 milijardi eura. Zanima me dal su ta sredstva sada aktivirana u ovoj priči oko pomoći našem gospodarstvu, ako nisu zašto nisu, ako jesu u kom dijelu jesu, molim vrlo precizan matematički brojčani odgovor, Primorac. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Ja neću imati dovoljno vremena za precizan odgovor, ali svakako mislim da je tema o kojoj ste govorili vrlo važna i značajna i uputio bih evo i vas i sve one koji imaju interesa za ovu temu da dodatno se obrate i HNB-u. Ono što Ono što vam ja mogu reći da je taj iznos raspoloživ pod navodnicima veći od onoga koji ste vi spomenuli. Dakle ulaskom u Europsku monetarnu uniju HNB-a je jednim manjim dijelom tih ukupnih pričuva pridonijela, pa i kroz ono investicijsko zlato i praktički ih položila u monetarni sustav EU, monetarne unije jel, a ostala imovina sada čini nemonetarnu financijsku imovinu kojom će HNB i dalje upravljati i raspolagati i ostvarenu dobit uplaćivati u Državni proračun RH, ali bilo kakva potrošnja tog iznosa za pakete mjera predstavljala bi u biti monetarno financiranje i ne možemo ju na taj način trošiti, međutim postoji mogućnost da kroz ulaganje HNB ostvari određene prinose i za tu svrhu i uplati ih naravno u proračun. **Brkan, Jure (HDZ)** Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani ministre, bez obzira što smo zahvaljujući prošlim mjerama, paketima mjera pomoći Vlade RH doživjeli u biti predzadnji najveći porast cijene energenata u čitavoj EU, bez obzira što su znači ti dosadašnji paketi pomoći mjera održali stabilno i gospodarstvo i građanstvo bez velikih cjenovnih udara, sada oporba od jutros navodi da ovaj novi paket mjera pomoći nije dovoljan, a g. Bernardić zastupnik kaže da je čak normalno i prirodno da se donese ovakav jedan paket mjera pomoći i da će ga oni ipak podržati, al da nije dovoljno, pa navodi kako je cijena na burzi energenata trenutno 130 eura po MWh, dok Vlada RH novim paketom mjera pomoći jamči, u biti brani cijenu od 180 eura po MWh i 230 eura po MWh. Molim vas možete li građanstvu, a i njemu objasniti da cijena na burzi i cijena u maloprodaji nije ista. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Primorac. **Primorac, Marko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Ja mislim da će narodu biti najjednostavnije objasniti ako kažemo da nitko ne prodaje nešto po onoj cijeni po kojoj je kupio, dakle postoje određeni troškovi koje je potrebno podmiriti, pa i marža naravno trgovca, prodavača, tako da cijena koja je trenutno na burzama nije ona cijena koju netko ima u maloprodaji. Međutim ponavljam još jednom, ta cijena može biti i manja i bilo bi odlično da je ona još manja, međutim Vlada sa ovim mjerama brani tu cijenu na razinama 180, 230. Isto to je učinila i sa prehrambenim proizvodima, nitko ne kaže da je cijena prehrambenih proizvoda na koje je ograničena praktički administrativno baš onakva kakvo je ograničenje, ponekad je ona bila i niža, ali Vlada brani tu razinu. Slično je i sa maksimalnim kamatnim stopama na kredite dakle brani se određena razina u nadi da će ona biti naravno i manja, ali ne dozvoljava se da ona bude veća, hvala. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, evo govorili ste o mjerama pomoći građanima no i ovaj put ste propustili adekvatno pomoći osobama s invaliditetom. Naime, budući se izračun cijena odnosi na potrošnju osobe s invaliditetom zbog svog zdravstvenog stanja imaju povećane potrošnje što zbog održavanja povećanog grijanja također i zbog korištenja nužnih aparata za održavanje života i zdravstvenog stanja. Zbog čega se nije prilagodila cijena električne energije osobama s invaliditetom da se za njihovu povećanu potrošnju primjenjuju cijene niže vrijednosti i isto tako ste uspoređivali cijene energenata u regiji i kažete da smo među najjeftinijim.

Puno je pitanja na koje bih ja trebao vama odgovoriti u ovoj jednoj minuti, pa nažalost neću moći, ali i osobe s invaliditetom su naravno uključene u ove mjere. I za njih vrijede ove cijene električne energije. A konkretno kada govorimo baš o toj skupini ako se ne varam, naknada za ugroženog kupca energije je namijenjena jednim dijelom i za osobe sa invaliditetom. Ali osim samih mjera Vlada kontinuirano radi na povećanju standarda osoba sa invaliditetom i na rješavanju poteškoća s kojima se te osobe suočavaju pa i kroz izmjene zakona i dakle osobnu asistenciju i inkluzivni dodatak itd., dakle trudi se učiniti u skladu sa naravno ograničenim proračunskim mogućnostima sve ono što može kako bi povećala i standard i olakšala život i toj skupini građana naših. Hvala vam. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost predstavljaju zapravo nastavak poreznog rasterećenja što nedvojbeno će dovesti do toga da cijena energenata će ostati ista, spriječit će se udar na standard naših građana, ali i negativne posljedice na naše gospodarstvo. Važno je napomenuti da u zadnjih nekoliko godina ovaj porezni oblik je doživio nekoliko svojih izmjena i dopuna, u pravilu je Vlada ili snižavala porezne stope ili je redefinirala obuhvat proizvoda i usluga. Što se tiče izmjena Zakona o doprinosima važno je kazati da preko 32 tisuće umirovljenika više neće plaćati doprinose iz svojih mirovina. Ono što mene zanima pod a) ako možete u ovom trenutku odgovoriti je koliko je zapravo Vlada odrekla se procjembeno ovog prihoda od poreza na dodanu vrijednost u zadnje vrijeme kroz ove mjere koje je davala i drugo koliko će novca ostati umirovljenicima ovih 32 tisuće umirovljenika koji više neće plaćati doprinose? Hvala. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa kada govorimo o ovoj recentnoj izmjeni koju predlažemo trenutno ona je, njen financijski učinak dakle u 2023. je 34,5 milijuna eura propuštenog poreznog prihoda, dakle poreznoga rashoda. U 2024. prvi kvartal 11,5 milijuna eura, dakle ukupno ove izmjene 46 milijuna eura, a za osobe koje plaćaju ovaj doprinos od 3% imaju mirovinu veću od prosječne plaće njima je to ušteda od 10,8 miliona eura u 2023. odnosno na godišnjoj razni u 2024. 16,2 milijuna eura. Vlada je naravno kroz pakete i poreznih izmjena i poreznu reformu i krugove sve porezne reforme napravila i dodatno značajno rasterećenje gospodarstva, ako se ne varam riječ je o preko 10 milijardi koje su ostale hrvatskim gospodarstvenicima i utjecale naravno pozitivno i na očuvanje gospodarskog rasta i na njihove poslovne aktivnosti. Hvala vam. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Poštovani ministre ja ću vam postaviti jedno načelno pitanje. Dakle, u nekoliko navrata su bila određena smanjivanja PDV-a načelno na različite proizvode. Dakle, od bazičnih 25 smanjilo se na 13%, dakle imamo 13% imamo 5%. I često se desilo da kad se i smanjuje PDV na određene proizvode da to potrošači nisu vidjeli u trgovini nego je cijena u trgovini koju potrošači plaćaju i dalje ostaje ista. Mene zanima da li ste vi radili analize ili se spremate raditi analize? Dakle, logično je ako je cijena za potrošače ostala ista, država je smanjila PDV to znači da je onom tko je taj proizvod plasirao ostalo nešto više. je ostalo nešto više to se onda trebalo vidjeti ili u povećanoj naknadi dakle za zaposlene ili se moglo vidjeti kroz nekakva dodatna ulaganja u procese ili proizvodnje ili svega ostaloga. Zanima me da li ste radili takve analize i imate li takva saznanja? Hvala lijepo. **Reiner, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Naravno da smo radili. Dakle, mi smo prikupili nedavno podatke o učincima snižavanja stope PDV-a prošlogodišnjem, dakle na onaj niz proizvoda prehrambenih dominantno i ti podaci upravo pokazuju kako nije došlo do snižavanja cijena u maloprodaju. Dapače dakle cijene su ostale iste ili su se one povećavale i to naravno znači da su trgovci odnosno proizvođači, svi oni koji su u tom proizvodno prodajnom lancu povećali svoje marže i zbog toga smo naravno odlučili i buduće mjere prilagođavati tim okolnostima, pa kada govorimo i o mjerama vezanima uz menstrualno siromaštvo za koje se i vi zalažete, naravno da smo i o tome razmišljali dakle i za tampone, uloške za jednokratnu, višekratnu upotrebu, menstrualne gaćice, menstrualne čašice dakle sve one proizvode koji su bitni, trenutno snižavanje stope PDV-a na te proizvode vjerojatno ne bi rezultiralo snižavanjem cijene i u tom smjeru nećemo ići, ali ćemo voditi računa i o tim dakle našim građanima i činiti sve ono što bude u mogućnosti našoj da i u tom kontekstu pomognemo, pa i jednim dijelom i proračunska sredstva su namijenjena i u ovoj godini upravo za rješavanje ovoga važnoga pitanja. Hvala. **Reiner, Željko Poštovani ministre, evo želim čuti vaš komentar na sve ovo što danas čujemo sa strane oporbe. Imamo mjere koje su objektivno jako dobro. Nikad nisu savršene, ali su jako dobre. Znači milijardu i 700 milijuna eura država će plasirati i poduzetnicima i građanima. Međutim, sa njihove strane ja nisam čuo niti gotovo od nikoga da se radi o dobrim mjerama. Ja evo stvarno ne mogu vjerovati da kada je nešto iznimno dobro, a ovo je dobro da nema snage sa one strane sabornice da netko kaže, pa ljudi ovo je ovaj put ste u pravu. Ovaj put ovo štima, ovaj put je ovo dobro, ovaj put ćemo ovo podržati. Nego imam osjećaj kao da je oporbi krivo što će Vlada pomoći i poduzetnicima i građanima. Evo želim vaš komentar na ovu tezu. **Reiner, nemam što posebno komentirati. Slažem se s vama, mene veseli što ovi komentari uglavnom nisu suštinski, pa onda to pokazuje da je i ovaj paket mjera dobar, sveobuhvatan, kvalitetan, da je usmjeren prema onima kojima je pomoć najpotrebnija, a ono što možemo reći je naravno da se i ciljana i dobro strukturirana politika odražava i na naše ekonomske i makroekonomske pokazatelje. Mi ćemo ostvariti ove godine prema projekcijama dakle prognozama zimskim Europske komisije gospodarski rast od 1,2%, naše projekcije dakle prognoze Ministarstva financija su bile nešto konzervativnije, mi ćemo ih vjerojatno u narednom razdoblju također revidirati. Isto tako očekuje se snižavanje stope inflacije, dakle ona će biti prema tim istim prognozama na razini 6,5%, prosjek EU je prognoziran na razini 5,6% dakle bit ćemo malo iznad prosjeka, ali ne značajno,

svako dobronamjeran zapravo će podržati ove mjere jer u ovoj situaciji od početka panedmije do danas je hrvatska Vlada 6,8 milijardi eura što je odličan socijalni transfer iako se moralo voditi računa i o, o fiskalnoj odgovornosti odnosno o proračunu i svjesni smo zapravo i da mnoge bogatije zemlje od nas nisu, nisu to napravile. Mi kad gledamo kolko je to novaca da smo mogli napraviti ne znam 15 ili više Peljeških mostova, da smo mogli izgraditi škole da nam sva djeca u Hrvatskoj idu u jednoj smjeni i da onda moramo cijenit ono što hrvatska Vlada čini. Drago mi je da ste objasnili ono „mi“ onu osobnu zamjenicu da ne ispada da, da je to ne znam neki novac koji neko daje, znači dajemo mi, dajemo za našu državu, dajemo za naše građane. Ono što bi ja vas želio pitat na kraju je kako vi komentirate ovu nepoštenu trgovačku praksu da se ulaže toliko novca, znači nisu poskupjele ni plin, ni struja, ni briketi, ni ovo, ni ono, a da opet mi kad idemo…/Upadica Reiner: Hvala/…u dućan na kasu ne možemo vidjeti…/Upadica Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa naravno da nepoštene trgovačke prakse nisu nešto što nas veseli i niz je državnih institucija provjeravalo postojanje takvih praksi i utvrđivalo naravno i moguće i zaprijećene kazne. Naravno da potrošači su ti koji iskazivanjem svojih preferencija kupovinom određenih proizvoda govore zapravo koliko su u mogućnosti platiti za određeni proizvod, međutim ne smijemo zaboraviti da potrošači ne mogu po cijele dane obilaziti dućane i pisati cijene. U tom kontekstu još jednom pozdravljam inicijativu ministra Filipovića za ovim bijelim listama gdje je građanima omogućeno da na jedan pregledan i jednostavan način vide gdje su kakve cijene i da obavljaju dakle kupovinu u onim trgovačkim lancima prihvaćajući one cijene koje su njima prihvatljive. Kada govorimo ovo „mi“ i „paket mjera“ ne bi htio samo da zasluga Vlade bude umanjena, naravno distribuiraju se novci hrvatskih građana, ali distribuiraju se na pametan način vođena pametnom politikom ove Vlade, mjere mogu biti i promašene, novci su se mogli i rasuti…/Upadica Reiner: Hvala poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani ministre, danas smo čuli oporbu kako se, veći dio oporbe kako se međusobno natječe kako reći da je 4. paket ustvari nedovoljan, ne dobar i tako slično, ali čuli smo i jednu izjavu gdje se kaže da ovim paketom ustvari spašavamo HEP, a ne pomažemo građanima i poduzetnicima. Ja upravo smatram da ovim paketom pomažemo i građanima i poduzetnicima, a probat ću to, a još više smatram da ustvari ovim paketom ulažemo u budućnost i to ću probat objasnit na kretanju BDP-a kroz godine. Imali smo kontinuirani rast do 2008.g., a onda stagnaciju do 2016. i tek 2016. smo dosegli to iz 2008., međutim onda nakon toga imamo kontinuiran i značajan rast sve do pandemije. Vlada u vrijeme pandemije ide sa mjerom od 1,6 milijardi eura i pomaže spašavanju radnih mjesta i poduzetnika i to nam se upravo vraća 2021. sa opet značajnim rastom BDP-a. Zato smatram da ustvari ovim mjerama ulažemo u budućnost …/Upadica samo složiti s obzirom da je evo počeo mi uži kabinet, javljaju da bi bilo vrijeme da polako se prebacim i u zgradu Vlade, pa evo zahvaljujem vam na vašem pitanju i konstataciji. **Reiner, Željko Hvala lijepa. Poštovani ministre, teško je danas biti ovdje opozicija protiv ovakvog paketa mjera, pa je tako i kolega Bernardić rekao „prodajete ovim maglu, ali ipak ćemo vas podržat“, tako da sve je s tim rekao. Dakle ovim prijedlogom zakona osim što zadržavamo razdoblje zaštićenih cijena plina i isporuke toplinske energije što je značajno za zaštitu životnog standarda naših građana, donosimo i brojne druge mjere koje štite upravo standard onih koji su najugroženiji. Međutim zanima me što se tiče energetske obnove koje su također važna zbog isporuke toplinske energije jel obnovom zgrada ustvari i smanjujemo te troškove, da li će osim javnih zgrada biti obuhvaćene i obiteljske kuće što je dosad bila mjera koju su naši građani izrazito dobro prepoznavali i koristili, pa vas molim da nešto radi građana o tome kažete, hvala. **Reiner, Svakako te mjere su bile i dosada prepoznate i građani su iskorištavali te mjere dakle posebno kada govorimo o energetskoj obnovi obiteljskih kuća. Prema onome što ja o tome znam iako evo ponavljam opet je tema danas PDV i doprinosi, ali naravno da pratimo situaciju i sa tim mjerama i korištenje sredstava iz fonda dakle potpora omogućena i izmjena vanjske ovojnice i krovišta i stolarije i to su koristili dakle i građani na svojim obiteljskim kućama, ali je dolazilo i do energetske obnove obiteljskih odnosno stambenih zgrada i poticanje dakle ugrađivanja i obnovljivih izvora energije, solarnih ploča sa čitavim sustavima fotonaponskih ćelija, ali i drugih dakle mehanizama za uštede energije prije svega, a onda i za iskorištavanje obnovljivih izvora energije i tom politikom ćemo se voditi i dalje i činiti sve ono što Vlada može učiniti kako bi dalje potaknula ove mjere, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepo poštovani ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika MOST-a poštovani zastupnik Zvonimir Troskot. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege i najvažnije poštovana javnosti koja zapravo interesira ova cijela tematika. Vezano za cijeli ovaj paket mjera kao što smo već i dali u samom nekakvom uvodu ključ je da se on svodi na retoriku mi vama dajemo. Evo to je suština zapravo cijelog programa. Mi vama dajemo. Čak je i stav premijera Vlade bio budite mi zahvalni da vam dajemo vaše novce, novce koje smo skupljali u inflaciji, novce koje smo uzeli kroz ekstra profit, novce koje su inspektori opeljušili poduzetnike i obrtnike na terenu, sve su to novci koje sada mi imamo vam dat, vama dat. Ali retorika je zapravo i stav srca kad to govori premijer i predstavnici cijele Vlade jest da mi vama dajemo taj novac i morate biti sretni što mi vama dajemo taj novac. Žao mi je da ministar Primorac odlazi u ovom trenutku, možda će pogledati kasnije govor, ali ministar Primorac je u jednom trenutku rekao da ono kod zaokruživanja da mi nemamo empirijske podatke, da su to zapravo anegdotalne situacije, a nije bilo takva situacija govorim sad za zaokruživanje 1.1.2023. godine, empirija zapravo pokazuje da u zadnjih godinu i pol dana cijene neprestano rastu. I nije tada Ministarstvo financija reklo e vidite idemo sad napravit nekakve kontrolne mehanizme godinu i pol dana ranije jer inflacija odnosno porast cijene je bio stalno konstantno prisutan. Nije se to dogodilo sa 1.1.2023. godine tzv. zaokruživanje. Ljudi su počeli i poduzetnici i obrtnici i svi ostali povisivat cijene puno ranije i da se stvarno išlo u neke kontrolne mehanizme to je trebalo napraviti godinu, godinu i pol dana ranije, a ne sa nekakvim bijelim listama i nekakvim prijetnjama poduzetnicima, obrtnicima ići sa 1.1.2023. godine. Tad je već to kasno. Što se tiče naših nekakvih prijedloga, da mi bi recimo što se tiče poreza na dodanu vrijednost mi smo mislili ozbiljno debatirati ako već toliko novaca ima Vlada koja je najveći ekstra profiter ove cijele krize neka spuste opću stopu PDV-a. Hajde budite tako hrabri kad ste toliko izdašni u tim svim svojim paketama i mjerama onda idemo spustit cijenu PDV-a općenito. Ili recimo idemo spustiti poseban porez na kavu. 93% naših građana pije kavu po zadnjim istraživanjima Ipsosa. 35% cijene kave su nameti države zašto, šta je kava toliko prijeko potrebna da je morate vi ovaj oporezovat. Ajde jasno mi je alkohol pa ćete onda recimo uložit to u zdravstvo, jasnije mi je recimo duhan pa ćete isto tako ulagati u određene preventivne mjere da ljudi možda ne puše toliko. Ali šta je s kavom? Zbog čega je to luksuzno dobro kojeg vi oporezujete? Nadalje, da su stvarno išli u prave mjere mi bi recimo predložili smanjenje poreza na dohodak na 15% i onda bismo očekivali sada ministra ovdje da je ostao i da nije otišao na uži, na uži sastanak Vlade dobili bismo argument ne možete spuštati porez na dohodak zbog lokalnih samouprava i lokalnih jedinica. Protuargument naš bi bio ma nemoj, ako Benkovački gradonačelnik HDZ-a odnosno vladajuće strukture može kupiti 100 od 22 tisuće eura onda ne možeš toliko novaca imati u svome, svom proračunu gradskom ili ako imamo recimo situaciju da se po Čiovu tamo nelegalno grade ovi vlasnici Medikola da izgradi nelegalno nekretninu i da to nitko ne, ne reagira ili recimo neki Šveđani tamo po Čiovu, a izmaltretirate tamo osobu u Istri, u čemu je problem. Dakle, postoji način kako bismo mi dodatno rasteretili sustav, maknuli državu iz što više procesa jer svaka reakcija države odnosno ta tzv. državna potrošnja u BDP-u ima negdje protureakciju, ako tu stisneš, tu se napuše balon. To su osnove ekonomike i to pogotovo sada u recesiji. Vidio sam sada da su bili kao nekakve ekonomske projekcije za 2023. godinu, evo narast će, narast će bruto domaći proizvod za 1,2%, pa šta ne kažete majstori da je obveznica na koju se zadužuju ljudi 3,5%, pa kad se to stavi u kontekst zaduživanja u odnosu rasta BDP-a vi ste automatski u minusu. Kako vi te podatke one interpretirate kako vama paše ili recimo da je u Hrvatskoj da je najniža cijena struje, ma stavite to kontekst rasta plaća u odnosu na naše okruženje i ostalih zemalja EU pa ćete vidjeti zapravo da samo i Italija lošije stoji od nas. Kada vidite koliko su plaće rasle u odnosnu na, na cijene energenata primjerice u jednoj Sloveniji, u jednoj Austriji, Njemačkoj itd. Mi ćemo danas ponovno govorit o rješenjima. Evo gledamo u često se mi ugledavamo šta radi Njemačka. Jedna Njemačka Habeck koji je zeleni ministar rekli su da idu u izgradnju termoelektrane na plin jer znaju da po inženjerskom izračunu je nemoguće dobiti električnu energiju i sve ono što njima je potrebno isključivo iz zelenih izvora. I to je ono što smo mi govorili, pa evo Plenković koji je toliko sklon određenim elektroprivredama Termoelektrana Rijeka nudili su da se pomoću grantova napravi određena termoelektrana sa solarima i sa baterijom što bi proizvelo struje na godišnjoj razni 2 do 2,5 teravata struje što je 11% ukupne hrvatske potrošnje, to ste odbacili, to je Frane Barbarić odbacio. ja ne znam Marko Primorac koji je ministar financija ja ne znam čemu branjenje HEP-a, on koji je bio u nadzornom odboru pa zar on ne zna gdje su se novci trošili, kako je recimo Frane Barbarić dao novce Mikuljanu koji je predsjednik nadzornog odbora INE. Zašto? Da bi Mikuljan branio Hrvatsku u arbitraži protiv Srbije odnosno Elektroprivrede Srbije. A Primorac vi ste bili u nadzornom odboru vi ćete morat odgovarat za takve stvari, 2 miliona kuna je ugovor 2019. potpisan. Koga ćete vi branit to čovječe? Ovaj cijeli paket, znači HEP je u bankrotu, HEP je u bankrotu, znači ovo šta ste vi sada „dali“ građanima, građani će morat to isplatit. Ajmo okrenut pilu naopako, da ste pravi ministar financija suveren ovako kako ste danas govorili šta niste rekli HEP imaš godinu dana da proizvedeš dobitak koji ćeš uplatit u hrvatski proračun koji ćemo mi onda distribuirat našim građanina, nego se dogodilo obrnuto. Oni od nas uzmu kroz sve namete i onda još HEP je u gubitku i još ćemo to platit. Znači ova današnja mjera kad pogledate kolko ćemo mi morat sanirat HEP danas je rečeno iz proračuna bome ne na nuli nego su građani u gubitku. Umirovljenici nije im pomognuto i dalje kreće osiromašenje naših umirovljenika jer inflacija nije 6, 7% nego na lijekove, na sve ostale namirnice ide i preko 20 i njima ste trebali tako pomoć sa ovim novcima s kojima se hvalite. A poduzetnicima, ljudima smanjit poreze, smanjit namete, smanjit vaše te akcize, maknut ove inspektore koji nisu ništa drugo nego ekonomska Udba koja maltretira apsolutno svakog na terenu i petljate se u sve i jedan proces. To šta je država intervenirala na tržištu uvijek reakcija dođe, ona je momentalno nevidljiva i dođe sa određenim odmakom vremena. Ali onda šta će reć ne znam da je Katarina u Teksasu bila proizvela takav efekt, to je Plenković sklon napravit. HEP hvali se sa nekakvim ovdje solarnim elektranama, Frane Barbarić u svom mandatu je napravio dakle Maribor jedan ima više solarnih elektrana nego Hrvatska. Gdje su te solarne elektrane? Pa nedavno je član Uprave Orbico-a rekao da je prošle godine još za ljeto poslao zahtjev za priključak da ga se priključi, to je najveći logistički centar koji bi trebao izvozit prema Europi dan danas čeka rješenje HEP-a da ga se spoji da ima priključak na mreži, da ne govorimo našim građanima to bi bilo rješenje za ovu energetsku krizu, da stave recimo foto naponske panele na svoje kuće to bi itekako riješili, pogotovo u sunčanim dijelovima. E to se ne može. A da ne govorimo o negativnoj eksternaliji zagađenja mora od sadašnje TE u Rijeci koja zagađuje Kvarner i to ćemo morat platit o tome nitko ne govori. Čuo sam tu narodnu obveznicu o kojoj famoznoj s kojom će se vrlo vjerojatno financirat HEP, pa ako je narodna gospodo iz Ministarstva financija pa šta ne objavite donatore. Maltretirate ljude kad su referendumi moraju se dat koji su donatori toga. Znate zašto vam to govorim, nije problem milijardu i 300 milijuna što ste skupili kroz skupljanje novaca kroz obveznicu nego vam je pretpostavka da su obveznicu financirali ljudi koji su bliski vladajućoj stranci i poduzeća koji od takve jedne investicije imaju interesa jer moraju jer u protivnom ako ne naprave to o itekako ide odmazda jel je 75% BDP-a što direktno, što indirektno vezano na onoga koji naše novce koji dolaze u proračun komunicira da on nama daje. Evo to je suština toga svega. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Danas je zapravo iako su dva zakona, Zakon o izmjeni doprinosa i Zakon o PDV-u govorilo se puno šire pa ću zapravo probati ukazati koje su mogućnosti pred nama i koliko smo zapravo kojim politikama možemo utjecati na povećanje standarda. S jedne strane činjenica je da u inflaciji najviše profitira država, to je neosporno ne samo Hrvatska država nego sve europske države najviše profitiraju u inflaciji, poslije toga su poduzetnici što se vidi kroz njihove profite. Ko su gubitnici? Gubitnici su građani kroz njihove realne neto plaće, ne u Hrvatskoj to je u Europi, to je bilo gdje to je opća formula kada se događa inflacija. Inflacija više pogađa siromašne zemlje nego bogate zemlje, to je ponovo činjenica da oni koji imaju prosječnu plaću u Europi 2.000 eura ili prosječnu mirovinu 2.000 eura sigurno su pod manjim udarom inflacije nego građani u Hrvatskoj koji imaju prosječnu mirovinu 800 do 900 eura plaću ili mirovinu 300 do 400 eura, to su isto činjenica da inflacija više pogađa siromašnije zemlje. Kada se ovdje pokazuje određeni podaci i kad vidite da realni da BDP raste, da činjenica da realni BDP raste, međutim sve ostale komponente realnog BDP-a u zadnjih sedam godina i ako rastu 25% vidimo da se on neravnomjerno raspoređuje. Tko su ti dobitnici u društvu, a da su najmanji dobitnici u društvu? To isto pokazuju podaci, umirovljenici njima realne mirovine u ovom istom razdoblju su 6,7%, znači četri puta zaostaju u odnosu na BDP koji je pokazuje određene statistike i vrlo dobro prikazuje uravnotežene i udio u javnom dugu i stanje javnih financija. I postavlja se pitanje koji su ključni ciljevi kako možemo povećati i to je jedini sada cilj povećati životni standard građana? Ispunili smo sve političke ciljeve NATO, EU, Schengen, euro svi politički ciljevi i tu bez obzira na lijevu ili desnu su i podržavali i tu i postoji suglasje hrvatske političke scene da smo sve te političke ciljeve ostvarili. Ostao je onaj najvažniji cilj, a to je povećati životni standard građanima. Kako se on može povećati životni standard građanima jel ovdje govorimo o usporedbi standarda da možemo pobijediti ovakva vremena kao što su inflacija? Jedino povećavanjem primanja, povećavanjem plaća, nema drugog čarob, ovo nije povećanje standarda. Ove mjere koje danas govorimo ne možemo govorit da je to povećanje standarda, to kolkogod netko pokušava PR-ovski odraditi traje tri ili šest mjeseci, a to ne govorim ja, to vam govori dokument Svjetske banke. I sad imate dva dokumenta odnosno dvije temeljne postavke ili ćete ići u dalje porezno rasterećenje plaća, pa ćete povećati plaće svima u društvu jer inflacija pogađa sve. I slažem se ovim mjerama posebno dati dodatno umirovljenicima, jer to je onaj, jer oni su najsiromašniji. Međutim na dva načina povećanjem a to se može smanjivanjem oporezivanja i drugi način povećavanja plaća je povećanje produktivnosti rada. E tu je ono gdje mi jako zaostajemo i gdje nam neće budućnost bez obzira koliko netko misli da imamo tu fondove, da imamo razno razne instrumente pokazuje da je to realna zbilja u Hrvatskoj, gdje će ova inflacija koja neće završiti ove godine, koja će trajati i sljedeće godine, koja će trajati još dvije, tri godine. Znate zašto? Zato što je ona 12% a cilj je 2%. Znači vidite koliko smo još daleko od tog cilja koji kaže Europska centralna banka da moramo doći do 2%. Još će to bit 3, 4 godine. A da li možemo čekati povećanje toliko plaća za te tri, četiri godine? Znate zašto nećemo doći? Povećanje plaća ću vezat se samo na produktivnost. Ono što kaže koliko smo mi stvarno realno dobri i to je uz one slajdove jučer gdje je premijer govorio, trebao mu je netko dodati i slajd Svjetske banke. Ministar je bio nedavno na tom slajdu, na toj prezentaciji. Znate šta tamo kaže? Nismo to mi pisali iz oporbe, pa to nije pisao Troskot, Bernardić, Grčić, tu iz Domovinskog. To nismo mi pisali to su oni pisali službeni dokument Svjetske banke kaže da dugoročno jedino standard građana može biti kroz produktivnost rada. Znate gdje smo tu? Na zadnjem mjestu od onih srednje istočne Europe. I sad vrlo konkretno. Razdoblje vladavine Andreja Plenkovića 2015.-2019. zadnji, zadnji. Evo ga Hrvatska zadnja 1,6%. Znate koliko ispred nas je Rumunjska duplo brže raste produktivnost u Rumunjskoj, Poljskoj, Estoniji, Mađarskoj, nama s konkurentnim zemljama. Hrvatska je tu. Europska komisija kaže zato nemate standard, nećete ga imat Svjetska banka, nećete ga imat ljudi moji. To i ako idete porezne izmjene povećat ćete nešto malo 50 eura, 70 eura. Ovdje vama leži ključ problema. Zadnji smo u produktivnosti i onda kaže zašto smo zadnji u produktivnosti. Kaže 3 Hrvata naprave koliko napravi 1 Nijemac. To je već ozbiljan zaostatak. I onda kaže: „U industriji, u prerađivačkoj industriji da smo na 25% njemačke industrije produktivnosti rada.“ Zašto imamo cijene takve kakve imamo hrane? I onda ono što je najgore 6 komunalaca u Hrvatskoj radnika koji rade u komunalnim poduzećima, 6 njih na 1 Nijemca. 1 Nijemac u komunalnoj djelatnosti napravi posla koliko šestorica Hrvata. To su dokumenti Svjetske banke, nisam ih ja pisao. I to bio je ministar tu. Dostavili su banci, Vladi su dostavili i kaže to je problem Hrvatske. 15% 15% nekonkurentnost onda nemojmo se čuditi da su nam cijene komunalnih usluga takve kakve jesu, da pucaju cijevi, da pitanje hoćemo li uopće moći nadoknaditi cijene ne samo Zagreb, nego cijela Hrvatska. Oni su gledali, oni ne gledaju jel' upravlja HDZ, MOŽEMO, SDP, tko to upravlja s time jel'? Nebitno. Znači govore nam da sva komunalna poduzeća da su šest puta manje produktivnija nego komunalna poduzeća u Njemačkoj. I I onda pitamo zašto plaćamo toliko skupe režije jel' ljudi moji? To su strukturni problemi u Hrvatskoj. To je strukturni problem. I onda ono što je najvažnije u dokumentu Svjetske banke piše: „Za korištenje EU fondova kao jedan od izvora kako povećati tu produktivnost, kako povećati plaće, kako povećati standard u Hrvatskoj?“ Oni pišu, za EU fondove kaže: “Korupcija u političko dijeljenje novca EU fondova“. Oni pišu, ne ja. Ja čitam što piše. Percepcija znači firmi koje to daju. Onda morate sa njima razgovarati, jel'? Znači to je službeni dokument Svjetske banke. Mi smo članica te Svjetske banke. Znači ne govore da bi nekoga kritizirali, ne spominju ni HDZ, ni SDP, ni MOŽEMO. Imamo problem u društvu jel'? Puno širi problem, puno puno širi problem kako povećati plaće, kako povećati produktivnost, kako povećati životni standard? Ovo tko god bio na vlasti će morati provoditi, ako želi imati bolji standard. Ovo što se sad redistribuira, pa date sto kuna vamo, sto kuna tamo, dvjesta kuna vamo to nije povećanje životnog standarda. Oni su napravili ako mi ne znamo to napraviti analizu o zaostajanju produktivnosti, o zaostajanju Hrvatske u najvažnijim strukturnim problemima da bi nam bilo bolje, da bi nam svima bilo bolje I to, tko god dođe sljedeća vlast može ovako se dijeliti ovako ili onako novci neće nam biti bolje dok ne provedemo ono što su nam stvarno ljudi prezentirali, a ne zato što su to izmislili, nego su vidjeli da su tako radili u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Mađarskoj, u nama konkurentnim zemljama i tu pokazuje da, Hrvatska raste. Apsolutno povećali smo na 70% BDP per capita, ali ponovo manjom razinom produktivnosti u odnosu na ove zemlje. I kažu da možemo u sljedećih 15 godina doći do prosjeka. Znači ima budućnosti, apsolutno. Nije negativno sve nego kaže da u 15 godina možemo taj standard i doseći, ali tek ako radimo prave one strukturne reforme što očekujemo i od Vlade da ih primjeni. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka govorit će poštovani zastupnik Darko Klasić. Nema ga, gubi pravo na govor pa će onda u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor evo danas izgleda da najmanje raspravljamo oko suštine ova dva zakonska prijedloga, oko korekcije doprinosa i oko prolongacije PDV-a na plin za slijedećih godinu dana, ali činjenica je da je priroda ove rasprave takva da se moramo osvrnuti na puno važnije stvari koje muče naše građane. Što se tiče samog, samih zakona, to je nešto što je davno trebalo napraviti, ispravlja se određena nepravda kad je u pitanju su doprinosi. A što se tiče PDV-a na plin podsjetit ću da je početkom krize koja se odvijala prošle godine kada je Rusija napala i izvršila agresiju na Ukrajinu špekuliralo se da će cijena plina toliko narasti da će jednostavno biti nemoguće zaštititi građane i kućanstva i industriju i tada je zapravo iz Kluba Socijaldemokrata, tada smo to predložili, došla naša inicijativa koju su u tom vremenu ponavljali i brojni drugi u javnom prostoru da se zapravo spusti PDV na energente. To je Vlada kasnije i napravila, spustila je PDV i na struju i na plin. Činjenica je da su te mjere koje je radila Vlada donosile i neke druge europske zemlje jel fala Bogu da smo u tom nekom europskom okruženju što samo pokazuje da i kad nemamo nikakvu ideju i kad nemamo nikakvu inicijativu fala Bogu možemo vidjeti kod drugih u EU kako se određene stvari radi, kako to rade naši partneri i saveznici iz EU, tako da što se tiče samih mjera paketa pomoći, snižavanja PDV-a na energente, činjenica je da smo zapravo okupirali sve ono isto što rade druge europske zemlje, mi smo to tad prvi predložili, ne, ne govorim ovdje o ničijim zaslugama, ali to je tada bilo opravdano jer je cijena na svjetskim burzama bila otprilike, dosegla razinu otprilike od 212 eura po MWh, danas je ta cijena plina oko 50 eura po MWh, dakle cijena je identična kao cijena po kojoj građani kupuju plin. I zato kad pričamo o nekakvoj pomoći, o nečemu što Vlada kak ti daje građanima nemojmo izvrtati činjenice, dakle Vlada štiti jednu cijenu koja je trenutno cijena plina na burzi, dakle tržišna cijena, naravno formira se cijena na drugačiji način, zna se da idu još neke i neke dodatne stvari na cijenu, ali moramo, moramo govoriti o suštini i stvara se dojam da se ovdje nešto bitno događa sa ovim Vladinim paketom mjera i pomoći, a da se zapravo događa jedna epizoda koja se zove „spašavanje stranačkog vojnika Barbarića u situaciji HEP“ i to je istina. HEP je nažalost gubitaš, o tome smo već čuli puno, puno toga i danas ovdje, ministar je vjerojatno sentimentalno vezan budući da je sjedio u tom HEP-u i dobronamjerno sam ga savjetovao da ne bude advokat HEP-a zato jer u konačnici ministar financija nije odgovoran za poslovanje HEP-a i to ne treba raditi, da država treba stajati iza povezanih društava dakle društava u njezinom vlasništvo apsolutno. No kad je u pitanju HEP sjećamo se mnogih sjajnih ideja koje se izašle iz radionice AP-a i tada Martine Dalić o jednom modelu otkupa INA-e na način da će se prodati HEP, kasnije je ta ideja zbog naravno prije svega neusklađenosti, ne, a i s druge strane i zbog velikog otpora javnosti nije realizirana, ali u biti govori se o nečemu što što jednostavno nije normalno da se u ovoj situaciji privatizira i pokazuje se zašto nije normalno. Zato jer bez obzira to što je HEP gubitaš zamislite kako bi izgledala situacija u Hrvatskoj da je HEP privatna kompanija i da su digli cijene električne energije u nebo odnosno da niko ne može podnijeti taj, kako se zove, rizik od balansa kad je u pitanju poskupljenje struje, zamislite kako bi to izgledalo, pa to bi bilo još gore i to bi tek bio udar na građane, zato i drago mi je da je i mislim cijeloj hrvatskoj javnosti da je propala ta ideja HDZ-ova odnosno HDZ-ove Vlade o privatizaciji HEP-a, ali to ne govori o tome da problemi tamo ne postoje, problemi itekako postoje, dakle HEP-ov investicijski potencijal je nikakav. Dakle HEP nažalost ako se gleda proteklo razdoblje od nekoliko godina teško da više može lopatu zakopat, o tome se radi, oni su u likvidonosnim problemima, o tome se radi. Dakle kad razgovaramo o HEP-u onda treba biti iskren i reć da zapravo ovaj paket pomoći je zapravo monetarni paket, paket pomoći HEP-u ne bi li se sa tom zaštićenom cijenom struje de facto pomoglo HEP-u da izađe iz određenih, iz određenih problema i to je jednostavno tako. Što se tiče cijena zabrinjavajuće je to što je cijena struje upravo na svjetskim burzama dakle dotakla sad otprilike razinu od 130 eura po MWh, a u isto vrijeme se štiti ova zaštićena cijena od 230 eura po MWh za veliko, velike poduzetnike, za gospodarstvo. Dakle ne govorimo o skupini malih poduzetnika, oni su tretirani drugačijom cijenom, ali ako realno pogledamo, ako realno pogledamo dakle hrvatska industrija koja je velika, koja bi trebala biti i strateška, ne može pod ovim jednostavno cijenama biti konkurentna, mislim to možda nije popularno reć, ali u Njemačkoj je cijena električne energije i energenata niža za gospodarstvo nego za kućanstva, u Hrvatskoj to nije slučaj, ne kažem da treba bit, ali činjenica je da na ovaj način na razini formiranja ove velike cijene mi imamo situaciju da to gospodarstvo naše ne može biti konkurentno i onda dolazimo do slijedećeg problema koji je sjajno otvorio sad Boris Lalovac, a to je produktivnost rada i to je između ostalog razlog zašto smo mi kao članica EU na začelju te kolone. Dakle nas je po životnom standardu pretekla Rumunjska davno, Poljska, Mađarska kada se gleda PDP…/Govornik se ne razumije/…jel to je jedan instrument kojeg imamo dakle kako možemo gledati životni standard, Češka je pretekla Italiju npr. prije godinu i po dana po životnom standardu, dakle realno vi u Češkoj za plaću koju primate u Češkoj možete kupiti više nego u Italiji za prosječnu plaću koju primate u Italiji. Dakle to pokazuje da istočnoeuropske zemlje rastu, da su nekad zemlje koje su nam gledale u leđa dok je Hrvatska bila industrijska velesila istočnog dijela Europe jednostavno nas pretekle i sada su u poziciji da diktiraju ritam, pa i politiku EU i zato mi je upravo žao da smo propustili brojne stvari napraviti kad je u pitanju naša industrija i naša konkurentnost i onda dolazimo na ključno pitanje i ključan problem oko kojeg će se i vrtiti opet i ova godina, a to je kako žive naši građani i da li će naši građani od svih ovih mjera Vlade imati ikakve koristi. Nažalost u Hrvatskoj će sljedeće godine živjeti lošije nego u prošloj godini, a prošle godine su živjeli lošije nego u pretprošloj godini iz jednostavnog razloga bez obzira na zaštitnu cijenu i električne energije i zaštitnu cijenu plina koja je sigurno doprinijela stabilizaciji na jesen. Ponavljam, sad ne doprinosi stabilizaciji, dakle sad je to čisto prodavanje magle, čisti PR. Mi imamo situaciju da je potrošačka košarica narasla za 20%, dakle poskupila je 20% u prošloj godini, da je inflacija po podacima DZS-a preko 15%, da bez obzira što su plaće nominalno rasle 6, 7% one su realno u padu 7 ili 8% to je činjenica, u padu su i realne mirovine, a da prema projekcijama same Vlade s početka godine ove godine nas čeka tek malen krhak možda čak ga i neće biti gospodarski rast otprilike 0,7%, a a prije uvođenja eura diskutiralo se i kalkuliralo i špekuliralo o inflaciji otprilike od 3%. Samim uvođenjem eura ta inflacija je automatski 1. siječnja na godišnjoj razini postala veća, to se zna. Prema tome, mi ćemo se i ove godine boriti sa inflacijom, poskupljenjem cijena. Da li će se to promijeniti u godinama koje je pred nama to niko ne može znat. Dakle jednostavno nepredvidiv je ekonomski sustav, ali činjenica je da ako imate 0% rasta ili 1% rasta inflaciju ove godine koja će bit na razini 7% to znači da će opet plaće i mirovine pasti realno za 6%, plus šest, mi smo u situaciji da naši građani za svoj novac svake godine mogu kupiti sve manje i o tome se ovdje radi. Umirovljenici jedva spajaju kraj s krajem, idu u dućane sa kovanicama, kupuju kupuju kovanicama po jedan dva artikla, artikli su užasno poskupili, kad je u pitanju produktivnost rada, ne trebam vam govoriti koliko su nekad koštala jaja kolko danas koštaju jaja. Mi smo zemlja koja je se voli dičiti da smo nekakav poljoprivredni veliki proizvođač i da imamo taj potencijal, ali činjenica je da ono što proizvodimo da je kod nas najskuplje, između ostalog i ovog razloga na koji je i dobro upozorio g. Lalovac, a to je produktivnost i na što upozorava Svjetska banka. A jedan od temeljnih problema leži i na korupciji naravno i tu ću vrlo odgovorit ministru kratko, mada ga danas ovdje nema. Mi nismo ispunili nažalost kriterije za ulazak u OECD, ključna sastavnica nam fali, a fali nam sastavnica dobrih antikorupcijskih zakona,

Hvala g. predsjedavajući. Pa moramo reagirati na gospodina, povrijeđen je čl. 238. obmanjivati javnosti, ovaj moram reagirati na ovo izlaganje g. Bernardića zato što on uspoređuje nešto što je totalno neusporedivo odnosno nerealno. Ne možete uspoređivat standard u Češkoj sa Hrvatskom ili sa, Česi su imali za susjede '90.-te godine Slovake, Slovačku, a mi smo imali Srbiju i znate kako smo prošli sa njom i koliko nam je trebalo godina da se od toga oporavimo.

Kolega Bernardić i vi oćete povredu poslovnika? Ajde izvolite. **Bernardić, Davor (Socijaldemokrati)** 238. također, pa da velika je razlika. Nekad nam je Češka gledala u leđa, a danas mi Češkoj nažalost gledamo u leđa. Rat, da rat je jedan dio problema, ali Njemačka se digla iz pepela, zamislite 33 godine nakon Drugog svjetskog rata oni su se digli iz pepela i postali su najrazvijenija zemlja Europe, to znači da se može. A šta smo mi napravili? Kukamo nad svojom teškom sudbinom. Zašto? Zato jer nema leadershipa, nema ljudi koji znaju donositi političke odluke i gledat interes države na prvom mjestu. **Reiner, Željko (HDZ)** I to je naravno nije bila povreda poslovnika nego replika pa dobijate i vi opomenu. A sad će u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. Kad slušam ovaj spor između opozicije i vladajućih još manje imam povjerenja u to da će se ovdje nešto promijeniti. No dobro. Znači ovdje imamo dva zakona, jedan je Zakon o PDV-u u kojem se produljuje nižu stopu PDV-a na prirodni plin, grijanje, ogrjevno drvo palete i brikete i imamo Zakon o doprinosima kojima se ukidaju te antiresecijske mjere iz 2009.g. kojim se povećavaju odnosno vraćaju doprinosi samostalnim umjetnicima itd., uglavnom i ukida dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje oko milijun umirovljenika. Znači dvije su stvari ovdje sporne, jedna je da ove antikrizne mjere uistinu štete HEP-u što Vlada ne komunicira jasno i drugo je da su pogodnosti za neke društvene skupine ne fokusirane što ministar pak priznaje sasvim otvoreno, što je ne znam šta je gore jer nemamo uvid u imovinski pa ni dohodovni status i druge stvari koje bi nam pomogle. Znači prvo ću se obratit na ovaj drugi problem, znači ovo definitivno nisu ciljane mjere jer nemamo taj imovinski dohodovni status pa ćemo uistinu imati i neke bogate samostalne umjetnike i bogate možda umirovljenike koji će dobiti pomoć, a oni siromašni će dobiti nedovoljno. Ovdje je ministar govorio o tom registru koji misli napraviti, ali isto kako nam je obećao da će spasiti HEP ne vjerujem mu zato što pitat sve Andreja Plenkovića više puta ga je demantirao i svoje ministre demantirao tako i ovdje može demantirat. Mi godinama kad je HDZ-u državni intervencionizam značio psovku govorimo o tome da država ima ulogu u socijalnim politikama i da ne može država davati šakom i kapom, ne znam nekim poduzetnicima nego treba stajati iza svojih radnika i treba stajati iza siromašnih. Zato mi je ono potpuno degradirajuće i deplasirana deplasirana ova rasprava o produktivnosti gdje hrvatski radnik tri puta manje produktivan od njemačkog, da li hrvatska frizerka 3 put šiša od njemačke to bi trebalo postaviti pitanje, ali to je stvarno ono jedan predmet rasprave za koju ovdje nemamo vremena i ta doktrina naputaka Svjetske banke kojima ću se posebno baviti nekom drugom prilikom. No, ono što je ovdje jako važno da ne vjerujemo ministru kada kaže da će te mjere biti ciljane. On sam priznaje da neće biti ciljane jer nemamo znači dohodovni i imovinski status i nemamo uvid u to, ali ne vjerujem mu ni zato što je već više puta postavljeno kao molba s naše strane da se kod računanja inflacije računa inflacija putem dohodovnog imovinskog cenzusa da bismo vidjeli da je inflacija za siromašne skupine puno veća. Znači 40%. To ih ne zanima. Znači oni moraju samo Državnom zavodu za statistiku dati naredbu da računa inflaciju po znači dohodovnom i imovinskom cenzusu to ne rade. Znače nemaju uopće namjeru da to osjetljivo, kalibriraju te mjere. Druga stvar, mi smo već 2 godine znači na vratu Ministarstvu financija, ovdje se ministar iščuđava jer ih molimo da HNB-u traži od njih, traži od njih, iako su govorili da oni nemaju šta tražiti jer je to autonomna institucija, ja ne znam u čiju korist je ona autonomna osim u korist ljudi koji tamo rade, koji sami sebi određuju plaće, da ih zamoli barem, barem da ih zamoli jel da nam daju informaciju o koncentriranju štednje. Znači da vidimo po kojem znači koliko ljudi u Hrvatskoj ima najviše štednje, koliko ima najmanje itd. Zašto nam to treba? Da bismo vidjeli ogromne socijalne razlike i da bismo uveli poreze progresivne i da bismo uveli porez na nasljeđe recimo. Veliki dio Europe ima porez na nasljeđe, ljudi naslijede ogromna imovinska sredstva, mi ih uopće ne porezujemo znači jedino Hrvatska. To su novci koje je netko naslijedio nije prstom mrdnuo. Znači vrlo lako je vidjet koliko je to novaca. 1,7 ponovit ću opet 1,7 bogatih Hrvata posjeduje 43% štednje u hrvatskim bankama. I te ljude mi ne mislimo jel porezovat neka njima, nego mi ćemo evo sad uzimati od države i davat nekim velikim poduzetnicima. Znači porez na nasljeđe nema šanse da uvedemo, a pričamo o socijalnoj osjetljivosti. I druga stvar HEP. Znači užasno je opasno ovo što radi država. Iznimno su opasne ove mjere za jednogodišnje produženje tih antiinflacijskih mjera kojima se na teret HEP-a subvencioniraju cijene znači plina, toplinske energije, električne energije za kućanstva i poduzetnike. Već smo rekli da se procjenjuje da je HEP oštećen u samo godinu dana oko red veličine milijardu eura. To je već sad bacilo HEP u ogromne poslovne probleme. Zašto se evo dok ne ode kolega Bernardić, ne može to riješiti onako kako on to zamišlja? Dakle, HEP ima problema kao i sve druge javne, javna poduzeća i javni sektor, ali nije HEP upao u te probleme zbog sebe već zbog mjera Vlade, zbog mjera Vlade. Kao što je Orljava upala u probleme zbog upravitelja kojeg je Vlada imenovala. Nije HEP tako došao do problema. Znači mi imamo neprijatelje unutar vlastitih redova da to pojednostavim barem znači milijardu eura je isisano tako da je država tu intervenirala kolega Bernardiću, a ne ne znam nekakvi ono vanjskih utjecaji. Ako se država stvarno namjerava pozabaviti HEP-om mi ćemo je uzeti za riječ, ali tražimo to napismeno. Znači tražimo stvarno, doslovno ćemo tražiti od Vlade znači da donese taj pravovaljani akt kojim će jednoznačno propisati na koji način, u kojim kratkim kojim kratkim rokovima će se HEP obeštetiti za stvorene gubitke koje mu nanosi svojim antiinflacijskim mjerama jer evo ne vjerujemo, ne vjerujemo da će se to desiti ako će se desiti Naravno da je pomoć stanovnicima i poduzetnicima važna, ali ne tako da se uništava jedne kako bismo pomogli drugima i pritom znači premijer nema problema s tim da ne misli da bi trebalo kažnjavati one koji koriste te antiinflacijske antiinflacijske i antirecesijske mjere i dižu recimo cijene bez obzira što dobivaju itekakve privilegije. Znači nas zanima kako će HEP se zaštiti kada ga se krene zaštiti pogotovo napominjemo da se treba upravo zaštiti i pozabaviti operaterom prijenosnog sustava i da ga treba uključiti u pomoć zato što se prema HOPS-u zapravo uprava HEP-a ponaša kao maćeha i to je opet mislim ne naravno slučajno jel. Ne naravno slučajno. To su stvari se se dešavaju smisleno i koje u prošlosti smo vidjeli kako završavaju, ovdje nas uvjeravaju da neće doći do privatizacije čak nakon tih svih iskustava kako je to rekao naš kako se ono kaže, hrabri i karizmatični jel karizmatični vođa Andrej Plenković. Možda je sad vrijeme da stvarno nemaju namjeru privatizirati HEP jer je, jer je to do te mjere nepopularno iz iskustava koje imamo da to neće niti napraviti, ali mi ni to ne vjerujemo. bili, živi bili pa vidjeli. Znači tražit ćemo to napismeno jer ne mislimo da čak i uz takve velike riječi ne bi moglo doći do nečeg takvog kao što je privatizacija. Znači dvije stvari tražimo, a to je da se uvede prvo za početak imovinski dohodovni cenzus odnosno da se ima uvid u to koliko ljudi zarađuju da bismo pomogli jel svojim socijalnim mjerama, a drugo je da se HEP spasi i da se HEP zapravo spasi na pravi način i da imamo uvid u to s obzirom da je riječ kako sad svi vidimo jel u ovoj krizi o izuzetno važnom javnom poduzeću koje su neki eto htjeli i privatizirati i to kad to je bilo popularnije, to nije bilo niti uopće tako nemoguće niti neizvedivo, ali kažem zbog svih mogućih povijesnih iskustava moguće je da Andrej Plenković i misli da bi se time opekao, ali ništa od njega ne možemo očekivati dobrog. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Perić, a čini mi se da će podijeliti vrijeme sa poštovanom zastupnicom Burić. Najprije poštovana zastupnica Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege ja ću u ime kluba HDZ-a dakako podržati ova dva zakona. I ono kako ovdje vole reći oni ne vjeruju, a mi vjerujemo jer smo sve ono što smo obećali, što je Vlada, što smo mi kao većina obećali to smo i napravili i radimo za razliku od tih mnogih nevjernika koji zapravo ne vjeruju očito ni sami sebi, jer neće nikad doći u poziciju da mogu nešto promijeniti ovako kao što to možemo mi. Dakle, Prijedlog zakona o porezu na dodanu vrijednost i paralelno s tim što će kolegica Burić Zakona o doprinosima moramo sagledavati u kontekstu odgovora Vlade na ovu globalnu energetsku krizu i inflaciju. Ali isto tako i način kako ispraviti neke anomalije koje su se dogodile naročito kod ovog Zakona o doprinosima u prošlosti. Naime, PDV je vrlo izdašan prihod državnog proračuna i kada pogledate u 2021. iznosio je 7,6 milijardi, u 2022. 8,6, u 2023. je planiran 9,11 itd. itd. Dakle, ima tendenciju rasta bez obzira na to što je do sada, što smo više puta, u više navrata kroz porezne reforme uzimali zapravo umanjivali te prihode od porezana na dodanu vrijednost i to je kao što je to bilo prikazano prethodno i što sam napomenula bila preko 3,3 milijarde od 2017. do 2020. u sklopu onih paketa poreznih reformi. Kroz ove pakete mjera pomoći gospodarstvu i građanima su zapravo tri cilja, a to je da se ublaži prvenstveno rast energije, cijene energije, da se zaštiti stanovništvo od inflacije i da se mogu iznaći posebne potpore i na taj način pomoći gospodarstvu. Kada gledamo što sam PDV, ono što sam rekla znači kao izdašan prihod mnogi željeli su intervenirati evo i kod moje intervencije i pitanja samom ministru zapravo PDV je kod nas značajno visok u odnosu na neke druge države, ali sa svim ovim iznimkama koje su se ovdje dogodile zapravo omogućava se da se vodi računa itekako upravo o socijalnim skupinama građana. U ovom prijedlogu zakona gdje je stopa PDV-a za upravo pelete, ogrjevno drvo, brikete, sječke itd. se produžava stopa od pet posto od 31. ožujka 2023. do sljedeće godine 2024. dakle još godinu dana. I na taj način će se itekako značajno pomoći građanima kojima je to potrebno. Procjena je da će se ovom intervencijom smanjiti prihodi državnog proračuna za nekih 34 i pol milijuna eura u 2023., i pol u 2024. i time je zapravo i napravljena određena procjena utjecaja na same prihode. Jako je značajno reći, da je u ovom periodu kao što sam rekla itekako se vodilo računa o socijalnim skupinama građana, da je u ovom periodu zaustavljena inflacija, da se ona smanjuje sa 13% u 2022. sad u veljači je zadnja bila 11,9%. Ona je bila puno niža u odnosu na puno drugih država EU. Isto tako kada gledamo da je u tom vremenu 2022. rasla industrijska proizvodnja za 1,6%, trgovina na malo za 2,1 a onda vidimo da je i BDP u zadnjem kvartalu prošle godine bio 4% a za cijelu 2022. 6,3% onda o tome vidimo da se itekako vodi računa o svim segmentima i da je prognoza Europske komisije bolja nego što smo to sami projicirali, dakle za oko 0,5%. Prema tome, ovo sigurno treba podržati i sigurno treba nastaviti ovakvom politikom. Sada će nastaviti u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana zastupnica Burić. Izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovani kolege i kolegice. Evo ja ću nastaviti tamo gdje je kolegica Grozdana Perić stala, pa ću govoriti posebice vezano uz Zakon o doprinosima, a sve u kontekstu četvrtog paketa zaštitnih mjera Vlade RH koje je koje je premijer Plenković predstavio javnosti jučer. Dakle, paket zaštitnih mjera u iznosu od 1,7 milijardi eura odnosi se na jako, jako širok segment hrvatskoga društva od svih kućanstava, poduzetnika, javnog i neprofitnog sektora kao što su škole, vrtići, bolnice itd., gradovi, općine, županije, umirovljenike, socijalno ugrožene, osobe sa invaliditetom, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, nezaposlene osobe, roditelje, studente, prijevoznike, poljoprivrednike, ribare, mljekare, prerađivače drva ali isto tako i proizvođače namještaja, stradale u potresu itd. o jako, jako širokom segmentu hrvatskog društva koji zahvaćaju ove mjere i zaštitni paket mjera, a sve to u stvari dokazuje da je paket iznimno sveobuhvatan, točno pogođen, precizno, solidaran, pravovremen, a nadasve je moćan. Moćan je ne samo u kontekstu RH već i u kontekstu EU jer kad gledamo ovaj i prijašnje pakete koje je ova Vlada donosila i to prema kriteriju per capita odnosno po glavi stanovnika onda smo 2 zemlja u EU koja je najviše zaštitila svoje građane. I to je iznimno bitno znati i to je jako pohvalno. Sve to je jako bitno i u kontekstu vremena u kojem se nalazimo zato što to vrijeme zahtjeva najvišu razinu društvene odgovornosti i solidarnosti što ova Vlada čini i kontinuirano pokazuje. I to nije nikakav moj subjektivni dojam i osjećaj već je to činjenica koja se na koncu ogleda u vrlo konkretnim rezultatima od stabilnoga tržišta rada pa nadalje. Ono što posebno ovdje želim naglasiti jest solidarna komponenta ovog paketa. Posebice u odnosu na hrvatske umirovljenike koji će već već 5 put zaredom dobiti jednokratni dodatak i to s početkom isplate u travnju. Jednokratni dodatak za 700 tisuća umirovljenika koji imaju penziju nižu od 610 eura oni će dobiti između 60 i 160 eura eura jednokratne isplate i to već 5 puta zaredom, a s obzirom da govorim o umirovljenicima upravo zakon o kojem raspravljamo danas, Zakon o doprinosima postići će još jedan dodatni ishod koji se također tiče ovih zaštitnih mjera Vlade RH i koji će donijeti do toga da 32 tisuće umirovljenika će imati 3% veći raspoloživi dohodak. E sad se postavlja pitanje kako i zašto? Tako što se ustvari ovim zakonom koji je pred nama ukida dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje i to za umirovljenike čiji su, čije su mirovine iznad prosječne neto plaće. Ta je mjera ustvari iz 2009. godine kao i ona o dodatnom doprinosu od 1% za mirovine do iznosa prosječne plaće. I što ti sve znači? To ustvari znači da će umirovljenicima koji su plaćali dodatni doprinos od 3% u ovoj godini kao što sam već kazala ostati veći, viši raspoloživi dohodak i u ovoj godini ostat će 10,8 milijuna eura više, a u '24. i '25. godini radi se o o 16,2 miliona eura. Dakle, govorimo o 32 tisuće umirovljenika koji će biti zahvaćeni ovim Zakonom o Osim toga, ovim se zakonom povećava i koeficijent za izračun osnovice plaće samostalnih umjetnika. Taj se koeficijent povećava sa 0,8 na 1,2 i to za 1.500 umjetnika kojima se doprinosi plaćaju iz Državnoga proračuna, a obje spomenute mjere su dio sveobuhvatnog paketa u vrijednosti od 13 miliona eura. …/Upadica: Hvala./… I evo za kraj zastupnica Mrak Taritaš i poštovana zastupnica Marijana Puljak će podijeliti vrijeme u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Najprije poštovana zastupnica Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, pred nama je, su izmjene i dopune dakle ide u hitnom procedura, prvo i drugo čitanje dva zakona, jedan je vezan uz PDV, drugi je vezan uz doprinose. Nema nikakvog čuđenja da je to danas jer znamo da su mjere koje su bile vrijedile do 1. travnja i bilo je za očekivati da ova Vlada nešto učini i dobro znate da je u nekoliko navrata našeg premijera gospodina Andreja Plenkovića se je pitalo o određenim mjerama, nikad nije bilo vrijeme ali jučer je evo prezentirao sve mjere o kojima je riječ i gdje smo, što smo i kako dalje i znamo da nešto će trajati 6 mjeseci, a nešto godinu dana. I bilo je za očekivati da to tome bude tako i nema tu nekakvog niti čuđenja, niti bilo čega drugog. Ali ajdemo mi vidjeti cijeli kontekst. Prvo ulaskom Hrvatske u EU nema više tajni, nema više o tome da raspravljamo koliko gdje, da preračunavamo kune u eure, mi točno možemo za svaki proizvod vidjeti koliko košta u Hrvatskoj, koliko košta u Italiji, koliko košta u Njemačkoj. Jednako tako možemo uspoređivati i plaće i najniže plaće i medijalne plaće i sve ostalo u Hrvatskoj i negdje drugdje. Dakle, nema više tajni i tu se točno možemo svrstati gdje je. Što se tiče energenata uopće jednako tako prošlo je više od godinu dana od rata u Ukrajini, pokazalo se što su pojedine države učinile. Dakle, ja sam nedavno malo gledala kao što svi gledamo, čitamo i interesiramo se, Mađarsku, oprostite Njemačku koja je u tom trenutku izgledala nekako najproblematičnija vezano uz energent, odjedanput jednoj zelenoj vladi uopće nije bio problem kopati lignit koji je najlošiji ugljen van, aktivirati svoje termoelektrane i probat biti apsolutno neovisni o Ukrajini i energentima koji su dolazili iz Ukrajine. I sad jednako tako možemo vidjeti gdje smo mi tu. Prvo, kad je riječ o cijenama proizvoda nas je 2. siječanj nekako nas je zadesio i tu smo se krenuli čuditi i cijenama koje jesu bez obzira što smo ukazivali već pola pola godine unaprijed da bi trebale biti liste proizvoda ovakve ili onakve, naravno da se to zaboravilo i o tome nema nikakve dileme. Druga stvar vezano uz određene stvari koje su u nadležnosti državnih institucija, pri tom prvenstveno mislim na HERU, HERA se ponaša ko da je otok, ko država u državi koja je najavljivala o tome kako se formiraju cijene i kako se, energenata i kako formira cijene obzirom na što je, kao da i kaže mi smo to, točno su rekli mi to uvijek radimo i uvijek je funkcioniralo. Sve je funkcioniralo do jednog trenutka. Da li je bilo tko od nas očekivao da ćemo imati godinu pandemije koronavirusa gdje je poremetilo sve, da li je itko od nas očekivao da će biti rata u Ukrajini? Ono što vam hoću kroz ovu raspravu reći, stvari se mijenjaju. Jednako tako proračun RH je završen lani sa viškom na prihodovnoj strani od jedne milijarde eura. Taj višak na prihodovnoj strani od jedne milijarde eura je nastao zbog inflacije, zbog ničeg drugog. A imamo s druge strane poremećaj cijene energenata i poremećaj cijena hrane i kad bilo što hoćete postaviti temu najdobronamjernije da kažete nemojte sad slušati naše riječi, čitajte ono što piše, čitajte analize koje jesu i dajte da vidimo da ih ovih vremena probamo trajno izaći i povuć nekakve pouke i trajno izaći van, onda nama premijer kaže da nešto nije tema ili je ne tema, a jučer je u jednom trenutku imamo novu izraz izmišljene teme. Dakle, ovo je trenutak kad moramo jasno vidjeti u kojem dijelu energetski Hrvatska može biti stabilna i da to bude kontinuirano stabilna, ne na šest mjeseci, ne na godinu dana. Drugo je što učiniti za povećanje plaća? Kako možemo napraviti da kontinuirano imamo povećanje plaća što znači da kontinuirano imate i povećanje produktivnosti rada i povećanje životnog standarda, da svima onima koji morate pomagat, a morate pomagat jel su se našli u nemogućim situacijama, da njih imate što manje? Naravno da stručnjaci koji se s tim bave ukazuju na nekoliko stvari, ukazuju da bez strukturnih reformi neće biti pomaka. To strukturnih reformi nema pomaka, ja sam se naslušala kontinuirano. Reforme, pa strukturne reforme, pa reforme koje trebaju biti, pa bez tih reformi nema pomaka. Ali dok se nešto ne napravi neće biti pomaka i to smo svi zajedno postali svjesni. Ja sam namjerno i tu ću završit i prepustiti kolegici, pitala ministra sljedeće, smanjujemo PDV, cijena proizvoda je ostala ista to znači da razlika jel je čak veća, razlika je negdje kod proizvođača ili kod onoga koji je kod trgovca što s tom razlikom, tom povećanjem koji ima radi? Da li povećava plaće ili dalje ulaže u proizvodnju, ulaže u neke stvari? I pitala sam dal ministarstvo to prati jel to je interesantno da se vidi jer ako država se odlučila odreć PDV-a negdje se to mora vidjet? E sad ja sam dobila odgovor ministra vezano uz menstrualne potrepštine što ga uopće nisam pitala. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Nastavit će u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege. Evo glede ove teme upozorit ću samo na dvije stvari, kažem evo potakao me svojim izlaganjem ministar. Pročitat ću vam ovdje iz medija kako su reagirali članovi Udruge poslodavaca, dakle „Hrvatska je potrošila previše vremena prilagođavanje Zakona o minimalnoj plaći u uvjetima u kojima se nalazimo te zahtjev da vlast započne reformu državne uprave uključujući i novi teritorijalni ustroj, neki su prijedlozi koje je predsjednik HUP-a uputio na priredbi „Dani poduzetnika“. HUP je s „Dana poduzetnika“ uputio prigovore zbog toga što se Hrvatska nije priklano pripremila za krizu u gospodarstvu. Prema riječima predsjednika HUP-a previše je vremena potrošeno na rasprave i jesmo li uopće u krizi ili ne umjesto da se antiresecijske mjere donesu i provedu u djelo. Predsjednik HUP-a poručio je da hrvatsko gospodarstvo ne može podnijeti teret takvog teritorijalnog ustroja s gotovo 600 jedinica lokalne uprave, to je preskup aparat koji guši naše gospodarstvo i od vlasti tražimo da započne reformu državne uprave uključujući i novi teritorijalni ustroj. Dakle, ovo su „Dani poduzetnika 2009.g“ dakle 2009.g. poduzetnici zazivaju reformu teritorijalnog ustroja, a danas nam ministar ovdje kaže da je reforma funkcionalno spajanje lokalnih jedinica i nije znao podatak koliko se jedinica javilo na tu velikodušnu ponudu ove Vlade. Do kraja ove prošle godine javila su se tri grada i 20 općina, evo možda je u ova dva mjeseca narastao broj, ali tri grada i 20 općina i nitko od njih nije izrazio zaista želju za stvarnim spajanjem nego evo podijelit će ne znam komunalna poduzeća ili tako nešto slično, ali od te te reforme teritorijalnog ustroja ništa. Dakle, evo tako se govorilo 2009. u tijeku velike svjetske krize ako se sjećate 2008. i od te svjetske krize Hrvatska se najduže oporavljala od svih europskih zemalja. Možemo slobodno reći iz jedne smo krize izašli u drugu ušli. A zašto se uvijek najduže oporavljamo od svih kriza? Pa upravo evo zato šta stalno zazivamo reforme, uvijek kad su nekakvi izbori reforme te strukturne se počinju spominjat u predizbornim kampanjama, a do danas ih vidjeli nismo bez obzira što ministar kaže da onih 100 indikatora sadrži te reforme. Međutim, te reforme su uglavnom setiranje nekakvih parametara, recimo porezne reforme su uglavnom nisu reforma cijelog poreznog sustava već setiranje i prilagođavanje nekakvih parametara u postojećem poreznom sustavu, pa isto tako reforme pravosuđa ne vidimo, reforme zdravstva, evo o njoj ćemo nešto sutra govoriti, reforme obrazovanja itd. U ovih još par sekundi na kraju ću samo spomenuti da smo vjerujem i kao nekoliko drugih klubova podnijeli amandman kojega su tražili iz Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, dakle ovaj koeficijent koji se povećava u ovom Zakonu o doprinosima sa 0,8 na 1,2 dakle vraća na one postavke prije 2009.g., dakle trebalo je 14.g. je li da se ovo ukine, zapravo bi trebalo korigirati je li obzirom na stanje u kojem jesmo i dignuti na 1,8 evo pa podnijet ćemo i taj U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani predstavniče ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Dakle Vladin paket mjera donesen prošle godine u ovo vrijeme fokusirao se na snižavanje PDV-a, privremeno ili trajno na plin i toplinsku energiju, neke poljoprivredne proizvode i higijenske potrepštine, te ulaznice za sportske, kulturne i ostale priredbe. Najveći dio paketa pomoći za ublažavanje cijena energenata pao je na teret državnog proračuna, subvencije građanima i poduzetnicima, ukupno teške 1,2 milijarde kuna Vlada je planirala nadoknaditi prodajom emisijskih jedinica stakleničkih plinova na dražbi u Hrvatskoj. Kućanstva godišnje prema izračunu Vlade za struju potroše oko 3,4 tisuće kuna, bez intervencije Vlade kako tvrdi trošak bi im u godinu dana porastao za 782 kune dakle na 4,182 kuna prosječno u godini dana. S predstavljenim mjerama prosječan godišnji trošak trebao je biti na razini 3.725 kuna odnosno 325 kuna više godišnje. Međutim ovo je površna analiza vladajućih, izostala je prava adekvatna pisana analiza sada kada već imamo određeni vremenski odmak. Kada je riječ o smanjenju PDV-a, ukupno rasterećenje s tog za proračun najizdašnijeg poreza procijenilo se na 2,1 milijardu kuna dakle stopa PDV-a na plin i toplinsku energiju trajno je trebala biti snižena s 25 na 13% i time bi se izjednačio PDV na struju, plin i toplinsku energiju. No s obzirom na iznimne okolnosti PDV na plin je privremeno, dakle od 1. travnja prošle godine do 31. ožujka 2023.g. bio smanjen na 5%, istodobno PDV na pelet, briket, sječku i ogrjevno drvo spušten je s 25 na 13%. Hrvatska se sada već duže vrijeme suočava s valom poskupljenja koji je dijelom posljedica rasta cijena energenata. Kako bi se ublažio udar na standard građana no od travnja uz mjere ograničenja cijena energenata Vlada je dodatno išla i na smanjenje stope PDV-a na hranu, tako je stopa PDV-a pala s 13 na 5% na svježe meso, ribu, jaja, voće, povrće i jestiva ulja i masti i dječju hranu, kao i neke troškove u poljoprivredi kao što su sadnice, gnojivo, pesticidi, s 25% na 5% smanjio se PDV i na maslac i na margarin. jesu li građani doista osjetili efekt dodatnog snižavanja stope PDV-a na meso, ribu, jaja, voće i povrće, te ostale prehrambene namirnice, ostaje otvoreno pitanje. Podsjetimo na prvotnom predstavljanju Vladinih mjera tadašnji ministar financija Zdravko Marić podsjetio je da smo u nekoliko navrata doživjeli spuštanje stope PDV-a što nije nužno značilo odnosno koincidiralo sa spuštanjem cijena pojedinog artikla ili usluge. Vlada je prema tadašnjim njegovim riječima svjesna tih okolnosti i činjenice da smo tržišno gospodarstvo, te da jedino element konkurentnosti može utjecati da snižena stopa PDV-a bude reflektirana i u sniženoj konačnoj cijeni. Dosadašnje iskustvo međutim pokazuju da se snižavanje stope PDV-a u potpunosti ne reflektira na cijena koju potrošač plaća. Ovo mogu posvjedočiti iz prve ruke za poljoprivredu dakle ostalo je, izostalo je ozbiljno sniženje cijene repromaterijala. repromaterijala. HNB isto tako analizirala je efekt snižavanja PDV-a na određene prehrambene proizvode, dječje pelene, te lijekove koji se mogu kupiti bez recepta, a zaključak je bio da za većinu proizvoda prijenos je bio samo relativno znatan, ali i nepotpun, iznosio je tek 50%. Naime, u siječnju 2019.g. PDV na određene prehrambene proizvode i dječje pelene snižen je s 25 na 13% dok je PDV na bezreceptne lijekove snižen na 5%. Analiza HNB-a kaže kad bi prijenos sniženih stopa PDV-a na potrošačke cijene bio potpun on bi rezultirao padom cijena prehrambenih proizvoda obuhvaćenih ovom zakonskom izmjenom za 9,6%, te sniženjem cijena lijekova koji se mogu kupiti bez recepta za 16%. Sve je to HNB utvrdio u publikaciji Makroekonomska kretanja i prognoze. Rezultati analize HNB-a za razdoblje od prosinca do veljače 2019. pokazuju da se učinak smanjenja PDV-a na cijene znatno razlikovao po analiziranim proizvodima i kategorijama. Medijan ocijenjenog učinka na cijene iz skupine za meso iznosio je -6,3%, na voće -6%, na povrće -6,2%, na ribu -2,7%, a na pelene -5,3%, te na lijekove koji se mogu kupiti bez recepta -14,5%. Doprinos učinka smanjenja PDV-a objašnjavaju analitičari HNB-a izračunali su tako što su razliku između ostvarene i prognozirane promjene indeksa cijena pojedine skupine proizvoda pomnožili s ocijenjenim udjelom proizvoda koji podliježu nižoj stopi PDV-a. Domaće iskustvo, kao i iskustva drugih zemlja naveli su analitičari HNB-a upućuju na to da prijenos promjene stope PDV-a na potrošačke cijene u pravilu nije potpun, te da do promjena cijena potaknutih poreznim izmjenama ne dolazi samo u mjesecu kada te izmjene stupaju na snagu. Nadalje, rezultati istraživanja upućuju na to da je prijenos poreznih izmjena na cijene manji u slučaju sniženja poreza u usporedbi s povećanjem poreza. Više je razloga koji objašnjavanju djelomično preljevanje poreznih izmjena na potrošačke cijene, pa tako intenzitet prijenosa smanjenja PDV-a na cijene ovisi o stupnju konkurencije na pojedinom tržištu. Naime, pojedini trgovci smanjit će cijene samo djelomično kako bi povećali profit u slučaju kada ocijene da to neće utjecati na gubitak njihova tržišnog udjela. Među ostalim i relativno snažan rast osobne potrošnje činitelj je koji može utjecati na smanjenje prijenosa snižene stope PDV-a na potrošačke cijene, jer se smatra da u tom slučaju postoji manji poticaj trgovcima da smanjenje poreza preliju na sniženje cijena proizvoda. To su sve naveli analitičari HNB-a. Pritom ukazuju kako se osim u trgovinama cijene poljoprivrednih proizvoda prate i na tržnicama. Kako mnoga obiteljska poljoprivredna gospodarstva niti nisu u sustavu PDV-a upitno je imaju li oni uopće prostora za snižavanje cijena. Ranija iskustva dakle pokazuju kako nema potpunog efekta prelijevanja poreznog rasterećenja na maloprodajnu cijenu koju kupac plaća u trgovini. Pitanje je stoga kakav će biti efekt rasterećenja od travnja ove godine tim više jer cijene prehrambenih proizvoda već duže vrijeme rastu. Paket mjera predviđa i potpore za poljoprivrednike i ribare uz ostalo potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu umjetnog gnojiva. Mjerom je trebalo biti obuhvaćeno 88000 poljoprivrednih gospodarstava, te 2000 ribara i uzgajivača ribe. Vrijednost potpore za poljoprivrednike tada je procjenjivana na 200 milijuna kuna dok bi u ribarstvu bila na razini 50 milijuna kuna. No, to se nije dogodilo. Na mjeru se prijavilo tek 35000 poljoprivrednika, a procjenjuje se da ih je od tog broja čak trećina odbijenih bez ikakvih obrazloženja. Svemu dodajem da nije došlo do bitnog sniženja repromaterijala niti sjemenske robe u samim dućanima za poljoprivrednike. htjela bih još nešto reći i o paketima u Europi. Dakle, Europska komisija je u listopadu pretprošle godine donijela komunikaciju o cijenama energije radi rješavanja problema iznimnog porasta globalnih cijena energije i pružanja potpore europskim građanima i poduzećima. Komunikacija je uključivala paket mjera koje EU i države članice mogu poduzeti kako bi se ublažilo neposredne učinke rasta cijena i dodatno ojačalo otpornost na buduće cjenovne šokove. Kratkoročne nacionalne mjere uključuju hitnu potporu dohotku kućanstva, državnu potporu poduzećima i ciljana smanjenja poreza. Među hitnim mjerama za zaštitu potrošača i poduzeća među ostalim je bilo i osiguranje hitne potpore dohotku za potrošače pogođene energetskim siromaštvom primjerice putem vaučera ili djelomičnih plaćanja računa što se onda može financirati prihodima iz sustava EU za trgovanje emisijama. Energetsku krizu većina članica EU osjetila je već u prošloj godini, a ta se kriza u Hrvatsku prelila sa odgodom. Tako su druge članice već lani donosile pakete mjera pomoći kućanstvima i gospodarstvu smanjujući stope PDV-a za energente, ali i neke prehrambene proizvode uvodeći različite modele pomoći kućanstvima i gospodarstvu, te socijalno ugroženim ugroženim građanima. Ako kolege iz HDZ-a misle da nismo pratili, popratili smo ih itekako. Primjerice Italija je još od srpnja prošle godine potrošila više od 8 milijardi eura kako bi obuzdala poskupljenje struje za kućanstva, a prije nekog vremena najavljen je još jedan paket mjera težak 1,7 milijardi eura. Francuska je u rujnu prošle godine najavila jednokratnu isplatu od 100 eura za 5,8 milijuna kućanstava, istodobno Austrija je najavila da će svako kućanstvo dobiti 150 eura za troškove energije pri čemu će se za ugrožena kućanstva taj iznos udvostručiti. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a, liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika govorit će poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ja se prvo moram obratiti mojim dragim prijateljicama i prijateljima umirovljenicima, dakle dragi Slavek, Željko, Vesna, Doroteja, Pero, Jure možda Veselko, možda ne znam tko i stotine i stotine drugih što ste zvali, zvali ste, što smo razgovarali i zaustavljali me po Puli, po Zagrebu i razgovarali o tom famoznom doprinosu od 3% dodatnog zdravstvenog doprinosa gotovo je. Trajalo je 10 godina našeg druženja. Ja sam o tom problemu govorio ovdje desetke puta, ali sada će problem biti riješen. Dakle, vi u isplati vaše mirovine u svibnju za travanj imat ćete 3% više, dakle ono što vam se sada uzimalo kao dodatni doprinos, a da niste znali za što je potrošeno. Ima vas 32000, plaćali ste lijepih 10 milijuna eura godišnje. U zdravstvenu kasu ste ubacili preko 130 milijuna milijuna eura u ovih 13 godina, ništa se u sustavu zdravstva nije zbog toga popravilo, ali bogme i zbog toga što vi budete dobivali taj novac ponovno za vašu mirovinu se ništa neće ni u sustavu zdravstva dogoditi. Jedino što se nikad do sada nije moglo dati socijalni prioritet pa ni sada, ali se uvijek tome moglo dati dodatak da je to nepravda, da su to plaćali većinom ljudi njih 32000 koji su se naplaćali cijelog svog života doprinosa i to većih doprinosa nego što su njihove mirovine i smatrali su to velikom nepravdom. Malo da se vratimo u 2009. godinu u šestom mjesecu se pregovaralo o haraču na mirovine, pregovaralo se o smanjenju mirovina za sve po posebnim propisima iznad 3 i pol tisuće kuna i o vođenju dodatnih zdravstvenih doprinosa od 1% i 3%. Trebali su ti doprinosi biti obračunati iznad 3,5 tisuće i iznad prosječne neto plaće, ali nisu. Preko noći naravno, slijedećeg dana sam izašao iz koalicije tada sam bio još u vijek u koaliciji vlade Jadranke Kosor. Preko noći je nestao od 1% zdravstvenog doprinosa, dakle njega je plaćalo, plaćala država iz proračuna u ime svih umirovljenika koji su tada imali mirovinu veću od 3,5 tisuće kuna, ali je ostao doprinos od 3% za sve one koji su imali mirovinu iznad prosječne neto plaće. To i iznosi negdje oko prosječno 30 eura mjesečno, nije tako beznačajno, ti ljudi nisu zbog toga bilo puno siromašniji, ali opet kažem to je nepravda. Prvi mjesec kad je to obustavljeno ja više nisam bio u koaliciji. Prvi mjesec je nastala buna branitelja jer i braniteljima je uzeto 3% dodatnog zdravstvenog doprinosa da bi tada intervenirao tadašnji ministar Milinović i posebnom odlukom se stavilo van snage odnosno nije se braniteljima uzimalo, smatralo se je da je dovoljno da su im smanjili mirovine za 10% po posebnim propisima da je ovo dodatni, dodatni udar. I kažem njima se više nikada, samo jedan mjesec se uzelo i nikad, nikad A za vas dragi moji spomenuti i svi nespomenuti, stotine vas trebalo je proći, proći 13 godina. Ovo se moglo riješiti, ali stvarno nitko nikad nije ovome htio dati prioritet iako je Pa čak je i Ustavni sud, sjećam se mojih kolega iz bivše stranke koji su se žalili na Ustavni sud jer im je to uzeto. Ustavni sud je presudio citirajući neko čudno rusko pravo da država za vrijeme krize to može uvesti kao namet. Međutim, kriza je nakon 2 godine kod prestanka harača i ostalih mjera prestala i to je trebalo, trebalo prestati. Znam da će biti ovdje da neko zagovara puninu mirovina nekih koji imaju solidne mirovine. Ja zagovaram da bude u isplati sve ono što je zarađeno, što je utemeljeno na zakonima bez ograničenja, a da porezna pravila i pravila doprinosa budu jednaka za sve. Čudan je ovaj doprinos. Nigdje se nikad taj doprinos tako ne aplicira. Doprinos uvijek ide od svakog primitka, od svakog dohotka ili 2% ili 3% za sve jednako. Doprinosi ne idu, za zdravstvo idu 15% na plaću. Dakle, svima isti postotak jer se radi o namjenskim, namjenskim sredstvima. Toliko što se, što se tiče toga. Nadam se da sam vam dao cijelu tu sliku i opravdanost da se konačno to učini. Mislim da će ti ljudi biti jako zadovoljni i da ćete, da ćemo svi zajedno u petak razveseliti odnosno u svibnju kad budu dobivali novu mirovinu po ovom biti na neki način, da će doživjeti satisfakciju za sva njihova prozivanja i svoja nastojanja da se taj problem, problem riješi. Ja sam im često puta bio glasnogovornik ovdje. Što se tiče ovog koeficijenta, povećanje koeficijenta za slobodne umjetnike. Ja ću glasati, ako vam treba dvije tipke ću vam pritisnuti. Samo nemojte nikad kolegice i kolege nikoga naciljati, a mene ste naciljali da nisam glasao za amandman. Ovim izmjenama, ne vi, instruirani su neki ljudi koji su naciljani, naciljali i bio sam u javnim medijima. Neko je generirao cijelu tu priču. Naravno da se ovaj problem rješava izmjenama zakona, ne rješava se amandmanom. Rješava se izmjenama zakona, sredstva će se osigurati. Ja vam se zalažem da se koeficijenti dignu što je moguće više, ali da je onaj koji može platiti svoj doprinos za svoju mirovinu da ga plati, ovdje povećavamo koeficijent za one koji nemaju radni odnos i za koje država uplaćuje doprinose za njihovu sutrašnju mirovinu što znači da bi oni trebali biti umjetnici po posebnim kriterijima države zaslužni za promociju određenih vrijednosti ove, ove zemlje. ja se slažem da tu bude što više i da budu stvarno samo, samo odabrani koji imaju te karakteristike. Prema tome, tu dileme nema, ja se nikom neću branit ali sam to spomenuo jer se to meni dogodilo da budem targetiran nisi glasao za amandman, a to se je moglo amandmanom, No, čovjek svašta prođe za ovim klupama pa se nećemo zbog toga, nećemo zbog toga ovaj bilo što promišljati loše nego ajmo u dobrom smjeru, ajmo ovo riješiti. pregovarati i sa ministricom kulture i ako se uhvati neki bolji amandman odnosno povećanje tog koeficijenta ja osobno jako zadovoljan jer treba te ljude koji promoviraju ovu zemlju cijeniti. Što se tiče izmjena i dopuna Zakon o PDV-u tu je sve isto samo se promijenilo vrijeme, vrijeme primjene. Ja se mogu samo složiti sa nekim ovdje raspravama i podcrtati nešto da ovo što se nama događa bi trebala biti pouka za neke buduće poteze da se pripremimo za neke buduće krize kojih će biti, a da se može u krizi promptno promijeniti sustav preko noći ne ide to tako. …/Upadica:

nastoji optužiti, naravno tu sam se ja prepoznala da sam ja medijima nešto dojavljivala. Gospodine Hrelja, mi smo svi prisutni u javnosti i mediji nas ocjenjuju ovako i onako, ja se time ne bavim. hvala lijepa, to je ovaj bila replika. Kolega Hrelja nije nikog spomenuo imenom, svako od nas se mogao prepoznati ili ne prepoznati u tome, prema tome moram vam nažalost dati opomenu. A prije nego što nastavimo ovaj pozdravimo na galeriji obrtnice iz Udruženja obrtnika Slavonskog Broda…/Pljesak/…. A sada će govoriti u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovani zastupnik Davor Dretar, izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam najljepša poštovani g. predsjedavajući i lijepi pozdrav našim slavonskim obrtnicama koje eto i kako se to davno moglo reći i dalje žive, rade i posluju unatoč svemu što država za njih poduzima, svaka vam čast na tome. Mi ćemo se u ovoj raspravi odmah na početku postaviti, kad kažem „mi“ mislim naravno na Klub zastupnika Domovinskog pokreta, vrlo jednostavno i kratko. podržat ćemo obje ove zakonske izmjene o kojima danas ovdje raspravljamo unutar objedinjene saborske rasprave jer jedna je ustvari kako su mnogi zastupnici i mnoge zastupnice i spomenuli ustvari samo produljenje roka što se tiče ove primjene snižene stope PDV-a od 5% za isporuku prirodnog plina itd., itd. i naravno u drugom zakonu odnosno u promjenama ovo već puno puta i puno godina spominjano povećanje koeficijenata za izračun osnovice za obračun doprinosa samostalnim umjetnicima. činjenica jest da ovdje vidimo jedno matematičko povećanje sa 0,8 na 1,2 no naravno to povećanje jest ustvari samo vraćanje na stanje od prije 14.g., pa možemo sasvim sigurno biti suglasni sa idejama idejama koje smo čuli da to bude tih proklamiranih 1,8 što sasvim sigurno ne bi donijelo nikakav težak ili na bilo koji drugi način osjetan udar na državni proračun jer vidimo i sami iz izračuna koji se nalazi ovdje u ocjenama i izvorima potrebnih sredstava da će naravno doći do povećanja rashoda državnog proračuna, ali će naravno sa druge strane doći i do povećanja prihoda državnog proračuna zato što će se ustvari sredstva preljevati sa ne baš tako znakovito bitnim bitnim gubitkom za državni proračun. Ono što sam pitao poštovanog g. ministra unutar replike na njegov prijedlog odnosno iznošenje kao predlagatelja ovih zakonskih izmjena jest slijedeće, pa dozvolite da vam to samo pročitam još jednom. Iako se uslijed ukidanja dodatnog doprinosa smanjuju i prihodi HZZO-a i rashodi državnog proračuna, zdravstvena zaštita građana zadržat će se na istoj razini s obzirom da je prijedlogom zakona u izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji je prošao prvo čitanje ovdje u saboru predviđeno da za pokriće prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja RH može osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu sukladno potrebama i u skladu s fiskalnim mogućnostima i to je sve potpuno u redu, no ona posljednja rečenica ovog zakonskog teksta je ono što sam i pitao ministra i nisam dobio baš nikakav odgovor. Naime rečenica glasi, slijedom navedenoga i dalje će se uštede ostvarene ukidanjem doprinosa usmjeriti u zdravstvenu zaštitu građana, izuzetno široko i potpuno nejasno postoji li ikakav plan i ideja na što će se potrošiti taj novac ili to naravno i dalje ide u duboki bunar, oprostite, zdravstva, a o tim silnim milijardama ne trebamo ustvari ovdje niti trošiti riječi. Što se tiče rasprava koje smo ovdje čuli one su naravno iz načelnog podržavanja ovih zakonskih izmjena donijele samo onaj čuveni ali, jest mi smo za to bila to oporba, bili to vladajući, no oporba je tu postavila zarez i onaj čuvani ali koji iz meni potpuno nejasnih razloga smeta vladajuće i uvijek se postavljaju agresivno kad se pokušava unutar ovih zakonskih promjena samo govoriti o nekim stvarima koje prate cijelu ovu priču, a to je naravno životni standard hrvatskih građana, oko toga svi siguran sam imamo visoku stopu suglasnosti kad kažemo nije dovoljan, gotovo milijun građana u Hrvatskoj nam je u opasnosti od siromaštva, a gotovo polovica od tog broja dakle gotovo pola milijuna stanovnika RH živi u siromaštvu. Toga moramo svi biti svjesni, vrlo mali broj, vrlo mali postotak od tih pola milijuna stanovnika, ljudi koji svakodnevno žive oko nas, vrlo mali broj tih ljudi je cijeli svoj život proveo izbjegavajući bilo kakav posao. To su ljudi koji su radili 10.-20.g. ili svoj puni radni vijek. Neki od njih morali su ga prekinuti iz zdravstvenih razloga, neki od njih iz nekih drugih razloga, no činjenica jest da pola milijuna stanovnika ove zemlje živi u siromaštvu radeći gotovo pa puni radni vijek. To ukazuje da u cijelom sustavu nešto ne valja. Čuli smo ovdje u sjajnom izlaganju g. Lalovca, poštovanog zastupnika Lalovca, priču o produktivnosti iz nažalost u hrvatskom prostoru nedovoljno naglašenog izvješća Svjetske banke, čuli smo naravno i komentare da ono možda i nije toliko relevantno, ali ono je takvo kakvo je. Spomenuli smo tu da je problem produktivnost, da tri radnika u proizvodnji u Hrvatskoj naprave u svojih 8 radnih sati u jednom danu onoliko koliko napravi jedan njemački radnik u istom vremenu. Čuli smo da u hrvatskom komunalnom sektoru šest radnika u osam sati napravi onoliko koliko u Njemačkoj u istom tom vremenu napravi jedan komunalni radnik, dakle to je jedna sistemska greška našeg sustava na koji dugoročno treba raditi. No iza nje se nalazi još jedno pitanje i na njega treba donijeti odgovor i taj je odgovor ključan. Podići produktivnost tri hrvatska radnika u odnosu na jednog njemačkog, podići produktivnost tako da jedan hrvatski radnik radi kao jedan njemački znači jednostavnom matematičkom računicom da su nam ostala dva hrvatska radnika koji više nemaju što raditi. Odgovor na to pitanje što će ti ljudi raditi, gdje će ti ljudi raditi Domovinski pokret naravno ima. Radi se o odgovornom pogledu na Hrvatsku odgovornom razmišljanju kako stvoriti nova radna mjesta jer bez toga nećemo niti koraka naprijed sa povećanjem produktivnosti ili bez nje. No uglavnom da završim da opet ne odemo u neke nepotrebne ideološke rasprave, Klub zastupnika Domovinskog pokreta podržat će ovo, ali će i dalje biti snažan glas prava hrvatskog čovjeka na život dostojan čovjeka. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka vrijeme će podijeliti poštovane zastupnice Sandra Benčić i Urša Raukar Gamulin, najprije poštovana zastupnica Benčić. Izvolite. Zahvaljujem se. Dakle, u ovom uvodnom dijelu u ime kluba Zeleno-lijevog bloka želim istaknuti ključne strukturne probleme naše ekonomije i poreznog sustava koje dovode do neravnomjerne raspodjele bogatstva, a time onda i do potreba za točkastim intervencijama koje imamo u krizama i intervencijama koje u zadnji čas financijskim transferima prema određenim skupinama donekle preveniraju socijalni krah zemlje i stanovništva. Kao prvo, mjere koje smo imali prilike vidjeti juče i koje smo vidjeli i u prijašnjim interacijama su u velikoj, velikoj većini usmjerene na mitigaciju utjecaja inflacije na različite društvene skupine i poduzetništvo isto tako, ali i na naše gradove i općine što je dobro da to imamo, ali u jednom vrlo malom dijelu samo u dijelu mitigacije cijena energenata su usmjerene i na neko zaustavljanje inflacije ili borbu protiv inflacije. Nekih drugih mjera snižavanja stopa inflacije zapravo nemamo. Što se tiče pitanja zadržavanje cijene energenata, smatramo da je to apsolutna nužnost i da je dobro izabrana mjera u smislu sprečavanja prelijevanja troškova energenata na druge proizvode jer bi nam inflacijske stope onda zbog drugih proizvoda bile i više nego što su sadašnje. Milijarde su upucane u tu mjeru, no rezultat na makroekonomskom planu dakle govorimo na onom makroekonomskom planu ne na pojedinačno je zapravo mršav. Rast inflacije je donekle zaustavljen u posljednja dva mjeseca, ali su stope i dalje dvoznamenkaste i ne padaju brzinom kojom se to događa u drugim zemljama EU, uključujući i zemlje eurozone. Prosjek EU sada je već na nekih 8% inflacije, a mi smo još uvijek na 12. Da je mjera mitigacije cijena energenata bila dobra pokazuje i činjenica da je u velikom dijelu EU su upravo cijene energenata imale najveći udio u stopi inflacije, dakle to je gotovo svugdje u Hrvatskoj to nije slučaj. Dakle, međutim baš zbog toga nas još više brine činjenica da u Hrvatskoj usprkos zadržavanju cijena energenata najveći udio u inflaciji imaju cijene hrane i pića, dakle esencijalnih potreba stanovništva. Promatrano prema glavnim komponentama indeksa procijenjena godišnja stopa promjene za hranu, piće i duhan iznosi 15%, dobro to je kategorija bacimo duhan na stranu, ali hrana i piće 15%, a za energiju 13,4%, za usluge primjerice 8,9% zato ne razumijemo zašto se ministar Filipović baš na sektor obrtničkih usluga usmjerio kada je išao kažnjavati poduzetnike zbog dizanja cijena. Da je svemu tome tako mi ne trebamo dokazivati statistikama, svatko od nas, a posebno građani koji imaju prosječne ili ispodprosječne plaće znaju koliko su cijene svakodnevnih prehrambenih namirnica porasle i rastu i dalje. Realne plaće padaju mada nominalne rastu, a građanima je bitna samo realna plaća, a ne nominalna plaća. Dakle, ako za više novaca mogu kupiti manje nego prije onda mi plaća nije rasla nego mi je pala. I kada je jučer premijer rekao da plaće rastu mislio je na nominalni iznos, ali realno plaće su u Hrvatskoj pale i za prosinac 2022. podatak je bio da su na godišnjoj razini pale za skoro 4% jer je inflacija pojela onaj nominalni rast koji smo imali u toj nominalnoj vrijednosti. Dakle, želim još i reći da da maloprodajne cijene hrane država pokušava obuzdavati smanjivanjem stopa PDV-a, to je logično s jedne strane jer to je jedino što može. S druge strane mi nemamo efekte, mi ne znamo koji su točno efekti, koliko su trgovci ipak dizali marže i kompenzirali tu razliku sami sebi odnosno uzeli to sebi u džep. A zašto nemamo? Zato jer nemamo osnovne mehanizme kontrole marže za esencijalne proizvode, a ne samo da nemamo mehanizme kontrole marži mi nemamo ni podatke po kojima ih možemo pratiti, mi za osnovne proizvode nemamo podatke o maržama u vremenu pa da možemo reć od 2018. do ne znam 2023. ovog mjeseca marže za te, te esencijalne proizvod su rasle toliko, mi to ne znamo i to je problem. S druge strane imamo podatke od iz europske statistike pa znamo da je recimo Schwarz grupa kojoj pripadaju Lidl i Kaufland u prošloj godini imala najveći rast prihoda u EU od maloprodajnih lanaca hrane. Dakle, želim još reći mi smo država porezne i socijalne nepravde. Većina prihoda države dolazi od regresivnog PDV-a, regresivnog jer pogađa najviše siromašne. Država smo porezne nepravde jer oni koji žive od rada i imaju male do prosječne plaće plaćaju i najveći porezni teret državi. Osim što plaćaju porez na dohodak po stopi od 20% kao i vi koji imate 18 ili ja koja imam plaću saborsku ili oni koji imaju 25 tisuća kuna plaću. Dakle, i onaj sa 6 tisuća plaća po poreznoj stopi kao onaj od 20 tisuća kuna. pri tome jel oni plaćaju i doprinose u skladu sa svojim jedinim dohotkom od rada dok oni koji imaju dodatne dohotke od kapitala ili imovine doprinosima ne doprinose, a poreze plaćaju po daleko niži stopama od onih koji žive od rada. Dakle, svi oni koji žive od rada većinu, ako ne i svoju plaću troše na esencijalne potrebe na plaćaju PDV od 25% dok oni koji imaju dodatne prihode štede i ulažu u nekretnine na koje za rentu plaćamo znamo kakav porez, nikakav. Sada ćemo prijeći na pojedinačnu raspravu i prva, a pardon oprostite još imamo ovaj

Upornost se ipak isplati. Uporno sam govorila o ovoj nevjerojatnoj nepravdi u kojoj su izloženi bili izloženi slobodni umjetnici 13 godina i sretna sam danas da raspravljamo o povećanju na, koeficijenta na 1,2. Dakle, to je predrecesijski koeficijent. I sretna sam da je ta nepravda konačno ispravljena. Naravno ostaje gorko pitanje zašto je trebalo 13 godina da se to ispravi. Svakako trebam naglasiti još jednom da se radi o mjeri poticanja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, ne radi se o socijalnoj mjeri. Treba isto tako reći da je kulturno i umjetničko stvaranje nacionalni identitet ove države. Kulturno i umjetničko stvaranje RH u povijesti je zabilježeno u mnogim svojim dosezima, dakle u svjetskoj povijesti. Sjetimo se samo recentno 20. stoljeća, Exata, škole crtanog filma, novih tendencija, Gorgone, to su sve pravci, grupe, smjerovi koji su upisani i zapisani u svjetskoj povijesti, a tu recentnu, suvremenu umjetnost hrvatske stvaraju najvećim dijelom upravo profesionalni samostalni umjetnici. 1,2 koeficijent je predrecesijski koeficijent, ni tada nije bio dovoljan, a danas nakon 14 godina on zaista u ovim uvjetima inflacije, porasta cijena ne može nikako biti dovoljan. Ja jesam i sretna i zadovoljna i zahvalna na ovom povećanju od 1,2 ali kolege dragi mi ćemo ipak predložiti da do kraja ove godine se koeficijent diže na 1,4, do kraja slijedeće godine na 1,6 kako bi 2025. završili sa 1,8. Zašto 1,8? Jer to je koeficijent kojeg imaju umjetnici kulturnjaci zaposleni u državnim institucijama kulture i umjetnosti i red je da se izjednači kako bismo naše umjetnike zadržali u RH jer je prisutan značajan odljev i odlazak u inozemstvo i kako bismo isto tako ih zadržali u ovim zanimanjima, u njihovim pozivima jer zbog mizernih uvjeta rada i zbog mizernih financijskih uvjeta odlaze iz tih poziva. Dakle, danas je za Klub zeleno-lijevog bloka jedan veliki dan. Ja osobno zahvaljujem u ime svih samostalnih umjetnika što je Vlada RH imala sluha i promijenila ovaj koeficijent, ali isto tako ću se od sada nadalje zajedno sa svojim klubom zalagati da se ta nepravda i dalje ispravlja i da se ide postepeno jer imamo razumijevanja za Državni proračun pa ćemo evo u tom smislu predložiti i amandman tj. zaključak. Puno vam hvala svima. Kao što sam rekao sad ćemo prijeći na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Branka Juričev Martinčev. Izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani ravnatelju, kolegice i kolege, danas kad govorimo o Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost kao što vidimo primjenjuje se snižena stopa PDV-a od 5% do 31. ožujka za isporuku prirodnog plina

i koja vlada je i u kojem trenu radila na rasterećenju i naših građana i poduzetnika. Naime, Zakon o porezu na dodanu vrijednost stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine pa nije teško pogoditi koja je vlada uvela i koliki taj PDV, izmjenama i dopunama Zakona koji su redom stupali na snagu 1. siječnja 2017., pa 1. siječnja 2018., pa 1. siječnja 2019., pa '20. i slično Vlada ova i prethodna Vlada su u znatnoj mjeri nastojali rasteretiti i naše poduzetništvo i naše građane. Tako da smo imali povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a, pa onda imamo snižavanje stope na 5% za lijekove, novine, isporuku knjiga. Imamo sniženu stopu na 13% za dječje pelene, meso, ribu, povrće, voće. Izmjenama i dopunama zakona koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine imamo sniženje PDV-a na 13% za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata. Znamo koliko je to značilo za naš turistički sektor. I nadalje imamo izmjene i dopune koje su stupile na snagu 1. siječnja '21. i ove 1. travnja 2022. koje u biti sada i dalje nastavljamo. Znači imali smo oporezivanje PDV-a po stopi od 5% za isporuke prirodnog plina u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. što sad ističe. Međutim, ne treba zaboraviti da kada smo imali smanjenje stope PDV-a najprije sa 25 na 13%. Sad ponovno smo sa tim izmjenama i dopunama imali smanjenje na svega 5% za dječju hranu, jestiva ulja, masti, maslac, margarin, meso, ribu, voće, povrće itd. Što se tiče ovih izmjena i dopuna zakona znamo da je to cilj je ublažiti rast cijene energije, ali isto tako sa cjelokupnim paketom, četvrtim paketom paketom mjera Vlada je nastojala zaštititi od inflacije i pomoći potporama i poticajima sve naše građane i poduzetnike. Taj četvrti paket mjera iznosi 1,7 milijardi eura, međutim to je nastavak ranijih odrađenih pomoći od tri paketa mjera koje smo imali u proljeće 2020. zbog pandemije tri paketa koja smo imali u proljeće, jesen i zimu vezanu za energetsku krizu i inflaciju. Samo znamo da je prilikom pandemije Vlada izašla sa paketom mjera koja je spasila ništa manje nego 800 000 radnih mjesta i 130 000 gospodarstvenika. S obzirom da je jako puno toga za reći što je sve Vlada učinila i što namjerava četvrtim paketom mjera u biti nema kategorije naših građana koji nisu njome obuhvaćeni od umirovljenika, nezaposlenih, osoba sa posebnim potrebama, studenata, malih poduzetnika, poduzetnika koji su u višoj kategoriji i naravno naših građana u kućanstvima. Dosta je bilo govora danas i o cijeni struje. Treba reći da cijena električne energije po cijenama iz veljače 2023. godine, da je Hrvatska na predzadnjem mjestu što znači da samo u Mađarskoj imamo cijenu koja je niža od cijene električne energije koja je u Hrvatskoj, odnosno u glavnom gradu s obzirom da ova tabela upravo to pokazuje i ona govori da hrvatski, da europski prosjek je čak oko 165% viši nego što je to cijena električne energije u gradu Zagrebu. Ako pogledamo sve ovo što se nudi u paketu mjera koji će biti dostupni našim građanima od 1. travnja do 30. rujna ove godine vidimo da naši građani, odnosno kućanstva, ona koja će trošiti

Imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Srpaka. **Srpak, Dražen (HDZ)** Uvaženi potpredsjedniče, kolegice Branka danas je bilo dosta govora o cijenama kod nas i u susjednoj Sloveniji. Meni je Slovenija na par sto metara i u stvarnosti mogu vidjeti sve cijene gotovo svakodnevno. Priča je sljedeća. Dio proizvoda je zbog niže stope PDV-a od 9 i pol posto u Sloveniji jeftiniji. Riječ je o nekih 30% proizvoda. Nađe još nekih jeftinijih proizvoda, ali ne iste kvalitete ili iste robne marke. Gorivo je tu negdje, odvoz otpada je skuplji, struja je skuplja, usluge su kod nas jeftinije, žene dolaze kod nas na frizure, pedikure, masaže itd. Koriste se puno obrtničke usluge i ugostiteljske usluge. Voće, povrće i meso je također kod nas jeftinije uz one proizvode kojima je ograničena cijena u Hrvatskoj. Tokovi trgovina roba, usluga, novaca bi trebali biti između susjeda balansirani. Negdje sam pročitao kolegice Branka da čak Slovenci k nama dolaze dosta na more i da potroše dosta novaca.

električne energije u Sloveniji, odnosno u Ljubljani 96 eura za razliku od Zagreba, gdje je po ovoj tabeli 66 što dovoljno govori da je to u stvari 50% viša cijena nego što je to u Republici Hrvatskoj i sigurno da cijena električne energije u velikom utječe na ukupnu cijenu bilo kojeg proizvoda, jer znamo da bilo da se radi o proizvodnji ili da se radi o uslužnoj djelatnosti, da je neophodna električna energija i samim time možemo vidjeti veliku razliku. Kad govorimo o porastu cijena za kućanstva kad je u pitanju plin tu isto možemo vidjeti da u Hrvatskoj imamo povećanje od svega 13% za razliku od Slovenije gdje imamo povećanje od 72% za cijenu plina koja je isto jedan jako važan energent u Sloveniji kao što je i u Hrvatskoj. I sve to utječe na konačnu cijenu svih proizvoda i usluga u toj zemlji u odnosu na našu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Pocrnić-Radošević. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala poštovana kolegice. Govorili ste o Zakonu o PDV-u, a današnji prijedlog zakona predviđa nastavak primjene snižene stope PDV-s do 30. i nakon 31. ožujka 2023. godine je na isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, te za ogrjevno drvo, pelete, brikete i sječke to je značajno za sve one građane kao što je na primjer kod mene u Lici gdje je sezona grijanja i po 9 mjeseci, ali i za sve ostale koji koriste i skuplje energente. Stoga bitno je naglasiti da bi bilo poželjno poslati i poruku i šaljemo je uvijek i proizvođačima isporučiteljima i svim trgovcima energenata koji trebaju dati svoj doprinos i pomoći Vladi u naporima za održavanje standarda na način da neće

različite pomoći, pa tako za malo poduzetništvo također postoje posebne povlaštene cijene električne energije. Ona je svega rekla bih 62 eura za razliku od cijena za poduzetnike opet ovisno o njihovoj potrošnji da li se radi o onima koji za polugodišnju potrošnju više od 250000 kilovat sati ili oni koji su između 250 000 do dva i pol milijuna ili iznad 2 milijuna kilovat sati. Tu, za ove zadnje koji u biti imaju najveću potrošnju njihova cijena će biti 230 eura po mega Naime, sve je to u cilju kako bi se i pomoglo gospodarstvo, a kako bi se pomogli, pomoglo i građanstvo. Vidjeli smo da cijena za kućanstvo ona kao što sam rekla najmanja, koja ima i najmanju potrošnju, a takvih mjerenih mjesta u Hrvatskoj ima preko 2 milijuna i 115 tisuća. Vjerujem da je veliki broj upravo u vašoj Lici i…/Upadica Reiner: Hvala, hvala/…da će ovo biti Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovana kolegice, detaljno ste govorili o intervencijama koje Vlada RH pruža kroz ovaj 4. paket mjera različitim skupinama u društvu, posebno onima koje ubrajamo u ranjive skupine i našim umirovljenicima, umirovljenicima, invalidima, hrvatskim braniteljima i ljudima koji žive na rubu siromaštva, ali ovdje nisu zaboravljeni niti poljoprivrednici, niti ribari, niti drvna industrija, niti poduzetnici. Kako ste vi posebno posvećeni praćenju ugostiteljskog sektora i sektora turizma jeste li možda ove mjere komentirali sa korisnicama upravo iz tog sektora jer smo imali nedavno prilike čuti izjave poslodavaca, njihovih udruga i sindikata da oni podržavaju ove mjere, što kažu turistički djelatnici i ugostitelji? kao što čujemo brojni ugostiteljski i turistički djelatnici. Naime znamo u prošloj sezoni da je u jednom trenu su stigli jako visoki računi za električnu energiju, međutim Vlada je kao i uvijek jako brzo i promptno reagirala i tako da je i smirila naše ugostiteljske i turističke djelatnike i sigurno utjecala da ne dolazi do visoke, do velikog povećanja ugostiteljskih i turističkih usluga jer sigurno ako bi bila poskupljenje, značajno poskupljenje bilo kog energenta kojeg koristi ta hotelska kuća ili ugostitelj da bi oni bili primorani podići svoje cijene usluga, a onda bi sigurno i na turističkom tržištu bili manje konkurentni i sve ove napore Vlade pozdravljaju i ugostitelji i turistički djelatnici…/Upadica Reiner: Hvala/… a i konzumenti svih tih usluga. Hvala g. predsjedavajući. Poštovana kolegice Martinčević, pa evo danas ovdje u saboru slušamo primjedbe od oporbe na ovaj paket mjera, doduše malobrojne oporbe, ali barem od dijela onih koji su se uspjeli oporavit nakon toga kad su vidjeli ovaj paket jer dosta njih odmah kad su vidjeli ovaj paket mjera koji je zaista sveobuhvatan i dobro izbalansiran jednostavno nisu znali što reći u početku, pa su izbjegavali čak i medije ovaj jednostavno nisu davali izjave dok nisu došli malo k sebi. Danas oni pokušavaju ovdje mikroskopom tražiti neku rupicu u materijalu ne bi li na neki način obezvrijedili ovaj ovaj paket mjera. No mislim da javnost je to sigurno prepoznala, javnost je vidjela o čemu se radi i zato je vjerojatno i ovako mali broj oporbenih zastupnika ovdje, hvala. Hvala lijepo. Kolega Šašlin, ja sam uvjerena da će naši građani prepoznati napore Vlade kojim želu i ublažiti rast cijena energije i zaštiti ih od inflacija, a i pomoći različitim potporama i poticajima. To kako reagira oporba ne ne mogu reći ni da smo danas čuli da će neko biti protiv toga, ali čujemo ne znam kritike da li ste napravili analize, to neće donijeti nešto posebno našim građanima, radi se svega o 5% kojim nastavljamo, to je opet PDV što znači da je to prihod koji se ubire u državni proračun, brine se, pojedinci se brinu kako će HEP nakon ovih mjera Vlade, ali sigurno da Vlada ne bi išla sa ovako sveobuhvatnim paketom da nije dobro promotrila sve aspekte i sve mogućnosti koje mogu ponuditi našim građanima, a naši građani gotovo da nema kategorije kao što sam rekla koja nije bila obuhva…, koja nije obuhvaćena ovim paketom i koja neće ovim paketom dobiti nešto više. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovana kolegice, podržavam ove mjere, ali jednako tako smatram da su one nažalost uvijek i samo vatrogasne. Ono što treba su u biti ključne reforme kako bismo kao društvo napravili iskorak. Držim da su nam potrebni novi modeli energetske politike za građanstvo i poduzetnike što znači ujednačavanje cijene i za jedne i za druge jer smatram da poduzetnici ne bi trebali uvijek nositi sav teret društva, pa vas lijepo molim za komentar.

i smanjenjem stope PDV-a za određene proizvode, pa to na kraju nažalost naš konačni potrošač odnosno kupac nije vidio, mišljenja sam da sve ono što možda nije vidio u svojoj konačnoj cijeni taj iznos je ostao poduzetniku i on je taj novac iskoristio ili za povećanje osobnih dohodaka radnika ili je možda investirao, al u svakom slučaju taj novac se je, isto je tu prisutan i on se okreće, možda nije direktno bilo moguće vidjeti koja kategorija građana je u kojem trenutku to dobila, ali svaka od ovih reforma pokazuje da novaca u proračunu ima više, da nam je stanje i BDP-a

evo imali smo prije nekoliko dana priliku u jednoj našoj tiražnoj tiskovini pročitati osvrt analitičara ekonomskog iz Njemačke gdje je analizirao sve mjere pomoći koje je njemačka Vlada dala svojim poduzetnicima i građanima, a na kraju je bio zaključak evo sve što smo napravili nikako nije dovoljno, pa molimo vas da se ugledate što radi hrvatska Vlada za hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo. Ovo što ste rekli da plaćamo drugu najmanju cijenu električne energije i plina jednostavno se ne može zanemariti nigdje u Europi, pa prema tome mislim da je i današnja rasprava na neki način i potvrdila i kod, i kod oporbe da daju potporu

Hvala lijepo. Kolega Kliman zaista kad pogledamo sve ove analize, da li se radi o prosječnoj mjesečnoj neto plaći, BDP-u po stanovniku, realnoj godišnjoj stopi promjene BDP-a jako dobro se vidi što i koliko radi ova Vlada i koje ulaže napore. iza nas i pandemijske godine i da je to utjecalo ne samo na gospodarstvo u RH nego u Europi i šire. Međutim, brojke koje nam pokazuju evo sad ne znam prosječne neto plaće su povećane za 24%. One su bile od 2013. do 2015. su bile gotovo zamrznute. Minimalna neto plaća je povećana za 229 eura što je 69% za razliku od 2008. do 2015. smo imali povećanje od svega 13%. I tako redom sve brojke pokazuju, a ja bi rekla brojke su neumoljive.

niti MOST-ovaca, niti DP-ovaca, niti suverenista u Hrvatskom saboru, ali evo povucite mi paralelu odnosno može li se povući paralela između rasprave od prošlog tjedna kada su ti isti bili protiv zakona o neradnoj nedjelji i današnjeg napadanja na mjere Vlade. Možemo li mi u dogledno vrijeme slijedećih par tisuća godina očekivati s njihove strane nešto suvislo da kad je nešto u redu da kažu da je u redu ili jednostavno da je to sve skupa

koliko su glasni dovoljno govori da mi možemo s time biti zadovoljni jer slušati da ne znam nije napravljena dobra analiza pa zašto se ide sa ovim zakonom ili kao kad smo govorili o Zakonu o trgovini kada su govorili da nisu svi ljudi vjernici i da ne bi baš svi išli u nedjelju na misu pa ona zašto, šta će nama nedjelja kao neradni dan dovoljno govori o njima. A ovo šta, što Vlada predlaže i što ovaj sabor prihvaća mislim da je na dobrom putu i da će naši građani to znati prepoznati odnosno i sve ankete govore dovoljno o podršci koju imamo mi, a koju oni. Slijedeća će govorit poštovana zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Zastupnice i zastupnici, poštovani državni tajniče, ovaj paket mjera, četvrti paket mjera težak 1,7 milijardi milijardi eura kojeg je Vlada RH predstavila, a sastavni dio kojeg je i zakon o kojem danas raspravljamo pri čemu će se primjenjivati niža stopa PDV-a od 5% još godinu dana za energente za grijanje, dakle za isporuke prirodnog plina, za grijanje iz toplinskih stanica, za isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, smatram da je taj paket mjera dobar, cjelovit, da je rezultat jedne razborite fiskalne politike koja je promišljena, koja je orijentirana prema onim skupinama u društvu kojima je najpotrebnija pomoć, koja obuhvaća građane, ustanove, poduzetnike, poljoprivrednike, ribare, drvnu industriju i mnoge druge za koje je procijenjeno da u ovim sadašnjim trenucima trebaju dobiti još dodatnu potporu Vlade. Dosadašnji paketi mjera od proljeća 2020. godine do zime 2022. godine iznosili su 5,1 milijardu eura. Ako tome dodamo i ovaj današnji paket od 1,7 milijardu eura onda možemo reći da je Vlada od početka 2020. pa do danas izdvojila 6,8 6,8 milijardi eura kako bi pomogla građanima, ustanovama i poduzetnicima. Zbog toga mislim da kad je nešto dobro … …/Upadica Željko Reiner: Gospodo bez obzira iz koje se političke opcije dolazi. Ja mislim da ovaj zakon kojim ograničavamo stopu PDV-a za energente, ogrjevne energente i koji ide korisnicima jest nešto što oni opipljivo mogu vidjeti. Mi smo u više navrata smanjivali i PDV hranu, na poljoprivredni repromaterijal, no vidjeli smo da to smanjenje PDV-a na hranu nažalost nisu pratile cijene u trgovinama na policama. Ja sam osobno podržavala to smanjenje PDV na hranu jer sam smatrala da je to jedna od konkretnijih pomoći. uvidjeli u Odboru za poljoprivredu kojim predsjedam da trgovci sebi dižu marže umjesto da smanjuju cijene, kad smo razgovarali sa poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i prehrambenom industrijom koji su nam rekli da prošle godine nisu dizali jer oni kad potpišu 1.1. ugovor sa trgovačkim lancem taj ugovor vrijedi do 31.12., što znači da sve ono dizanje cijena trgovaca je išlo njima u džep, a na uštrb potrošača i poljoprivrednih proizvođača. Zbog toga smo zatražili da se za 78 proizvoda za koje Vlada RH odnosno Ministarstvo gospodarstva traži na uvid cijene kako bi pratila njihovo kretanje zatraže na uvid i ugovori da utvrdimo je li bilo neopravdanog dizanja marži, je li bilo kršenja Zakona o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi i tržišnog natjecanja te smo tu tražili intervenciju Agencije za zaštitu tržišnog tržišnog natjecanja koja nas je izvijestila da vezano uz marže ono ne mogu intervenirati, ali obzirom da su nam se poljoprivrednici požalili jer nisu dizali prošle godine cijene pa su najavili da ove godine moraju podić cijene i onda su im trgovački lanci najavili otkazivanje ugovora da ako tu postoji neopravdano otkazivanje ugovora i prekršaj iz ova dva zakona koja sam spomenula da je to potrebno prijaviti Agenciji za zaštitu tržišnog tržišnog natjecanja. Stoga pozivam poljoprivrednike, ribare i prehrambenu industriju koji su uslijed nepoštenog ponašanja trgovačkih lanaca i njihovog postupanja na bilo koji način dovedeni u neravnopravan položaj da to prijavi AZTN-u koja u ovakvim slučajevima mora obavezno postupati jer mislim da ovakvo postupanje trgovačkih lanaca kojem smo svjedočili gdje oni sebi dignu na hrvatske proizvode po 80% marže, a da proizvođačima ne daju ništa i da to sve potrošači moraju platit nije dopustivo i nije prihvatljivo i to nećemo tolerirati. Imamo više replika, prva je poštovane zastupnice Ban Vlahek. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem. Uvažena kolegice, Vlada je pozivala poljoprivrednike da nastave sa svojim vrijednim hrana i prehrambena sigurnost u krizi važnija nego ikada. da i dalje kao država loše upravljamo svojim resursima osobito u poljoprivredi, pa vas molim za komentar. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala kolegice Ban Vlahek. Pa sigurno da uvijek možemo puno bolje upravljati sa resursima koje imamo jer osim ljudi naši prirodni resursi i prostor su naši najvrjedniji resursi voda, zaštita zraka, zaštita tla su nam nužni da bi mogli proizvoditi hranu, a da bi tu hranu proizvodili u dostatnim količinama moramo upravljati učinkovito. Vlada je kroz niz ovih mjera koje je imala u proteklih proteklih četri godine, a koje su vrijedne 6,8 milijardi eura svaki put pomagale poljoprivrednicima i ribarima i drvnoj industriji, posebno se orijentirajući na one sektore koji su najugroženiji, koji su najosjetljiviji. Da li je to dovoljno? Pa znamo da je poljoprivreda krvav i težak posao koji je izložen tolikim izazovima jer je pod vedrim nebom da vjerojatno ni potpore koje su stvarno izdašne i ove intervencije nisu dostatne, ali pomažu im da drže glavu iznad vode. Krišto, Karolina (OIP)** Kolegice Petir danas je objavljeno da je župan vukovarsko-srijemski uhićen zbog prometnog prekršaja, inače taj župan je šef tvrtki Plinare Istočne Slavonije preko kojih se počinio kriminal i korupcija vrijedna milijardu kuna. Vi ste bili u Europskom parlamentu i vama je poznato da se za veliki kriminal uhićuje, a za prekršaje se ljude poziva na sud. Vidjeli smo u bivšem socijalizmu da se direktore procesuiralo za nekakve putne naloge, ali ih se zbog velikog kriminala i velikih pronevjera nije diralo. Je li po vama u redu da se veliki kriminal pušta, a da se od prometnog prekršaja radi predstava? Dobro, to nema baš veze sa temom, ako želi poštovana zastupnica Petir će to odgovorit, komentirati, ali

I molim vas suzdržite se od komentara, pogotovo kad ste u krivu i kad kršite poslovnik. Izvolite poštovana zastupnice Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Evo poštovana kolegice Vidović Krišto, nisam upoznata sa detaljima osim onog što pratim u medijima, ali u svakom slučaju za svaku razinu prekršaja i kaznenog djela postoje nadležne institucije koje trebaju reagirati bez obzira o kom se radi i koja je težina nekog slučaja koji se dogodio van zakona. U tom smislu vjerujem da i u ovom slučaju koji ste spomenuli, ali i u nekim drugim će nadležne institucije poduzeti ono što je potrebno jer sigurno da trebamo biti društvo koje ima nultu toleranciju na korupciju da su javni dužnosnici oni koji prvi trebaju prednjačiti u provođenju zakona i to demonstrirati ne samo svojim riječima nego i svojim djelima. I na svakom od nas je evo i zastupnika da promičemo zakone, da ih se držimo i da potičemo druge da se drže zakona. ali ja bih evo pokušao osvrnut se na to kako se ove mjere stvarno konkretno reflektiraju na terenu, na naše stanovnike šta to znači za njih. prošle godine Baranjski vodovod koji vrši vodoopskrbu za područje cijele Baranje za negdje 20-ak tisuća korisnika zbog ugovorene one cijene struje koju je imao prije došao je u dosta tešku financijsku situaciju. Razmišljalo se o tome da se ide na povećanje cijene vode jel struja dosta utječe na ukupnu tu cijenu. Međutim onda su uslijedile onaj treći paket mjera gdje je ta cijena znatno snižena i odustalo se od toga do 31.3. cijena je ostala ista i rekli smo da ćemo vidjeti što će biti dalje. Danas je činjenica da usvajamo ponovno odnosno mjere ostaju iste i cijena vode u Baranji ostaje za 20.000 korisnika …/Upadica Radin: Hvala./… i dalje ista znači nema povećanja upravo zahvaljujući ovom paketu mjera. Hvala. **Radin, Hvala lijepo zastupniče Šašlin, pa mislim da je to izuzetno važno da kroz mjere koje Vlada RH provodi jest obuhvatila i javne ustanove, ali moramo reći i civilno društvo. Javne ustanove koje su i u vlasništvu gradova i općina znači to nisu to nisu samo vodovodi, tu je riječ i o dječjim vrtićima i o nekim drugim ustanovama koje bi također bile na udaru visokih cijena plina i električne energije da Vlada nije reagirala. Kad govorimo o nevladinom sektoru, ja ću tu posebno spomenuti socijalne samoposluge jer se sjećate da smo mi upravo na Odboru za poljoprivredu intervenirali i skrenuli pažnju da se taj paket mjera treba proširiti i na nevladin sektor, posebno na humanitarne udruge koje pomažu onima koji su u potrebi i zahvalna sam što je Vlada RH

energetsku krizu i inflaciju koja se bazira na ublažiti rast cijena energije, zaštite od inflacije i pomoći potporama i poticajima. Pa vi ste kao predsjednica Odbora za poljoprivredu, evo vidimo da su potpore poljoprivrednicima i ribarima u ovom zadnjem paketu 41 milijun eura gdje se najviše bazira evo imamo ovdje za više od 55000 poljoprivrednih proizvođača rast kompenzacije troškova, pa potpore za naknadu troškova malim mljekarima. Pa imamo potpore za korištenje obnovljivih izvora energije i potpora za kompenzaciju rasta troškova što i uvelike doprinosi, znači da nema potrebe kao što ste i sami rekli ovim nepoštenim trgovačkim praksama da na neki način vlada i naši poljoprivredni proizvođači nastoje robu staviti i da onda trgovci to stavljaju i te marže kako bi oni htjeli. Pa mislim da je na neki način da bi se i to trebalo malo drugačije posložiti … …/Upadica

pojedini trgovački lanci ne želim generalizirati nikada ne ponašaju i ne igraju fer play. Znam za one predstavnike prehrambene industrije i poljoprivredne proizvođače koji su mi se obratili, koji su išli pogledati koliko su rasle cijene njihovih proizvoda tijekom prošle godine, a oni te cijene nisu dizali. Te marže su 80%. Kad su kontaktirali trgovačke lance, rekli im zašto vi svoju maržu ne smanjite na 60%, ovih 20% date nama da mi uspijemo bar preživjeti oni su to odbili i najavili su im otkazivanje ugovora. Dakle, to je ako mogu reći dno dna od ponašanja i to je razlog zašto smo reagirali prema nadležnim ministarstvima i Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja. Takve slučajeve treba prijaviti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. poljoprivredna proizvodnja je u svakoj državi izuzetno važna a samodostatnost u proizvodnji hrane je također od izuzetnog značaja. Vi kao predsjednica Odbora za poljoprivredu znate puno o tome. Ove mjere koje je donijela Vlada pomoći direktne poljoprivrednicima uz manju cijenu struje i plina vjerojatno pomažu u njihovoj proizvodnji. Da li možda znate s obzirom što se proizvodi i u našem susjedstvu pod kojim uvjetima je tamo?

provoditi mjere kako bi pomogle i građanima i poduzetničkom sektoru i poljoprivrednicima. Naravno da su starije države članice tu u puno većoj prednosti od novih država članica, jer su one dugo godina korisnice raznih fondova koje mi nismo niti mogli koristiti, pa su tu stekle prednost. A drugo, razvile su neke modele za koje pitanje da li ih uopće objavljuju, ali mi znamo da postoje jer oni u stvari nisu baš do kraja legalni. Riječ je o tome da imaju različite skrivene potpore, da imaju potpore industriji koja onda otkupljuje tržišne viškove i to najbolje možda možete vidjeti u Francuskoj kad se dogode prosvjedi poljoprivrednika, pa ministar pozove njihovu industriju i onda njihova industrija otkupi te tržišne viškove. važan politički dijalog. Novac ne može riješiti problem, novac sam po sebi ne može riješiti problem ni u poljoprivredi, ni bilo gdje drugdje. Važan je politički dijalog i fer play između različitih sudionika u lancu opskrbe hranom da bi stvari funkcionirale. **Radin, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice, evo u krizi ne bi trebalo biti podjela, ni sebičnosti i zapravo bi svi trebali djelovati u smjeru da ublažimo posljedice novonastale krize. Od pandemije do danas ova Vlada je uložila 6,8 milijardi eura pomoći. dakle, nije to sladoled na štapiću, to su snažne socijalne mjere koje bi trebale pomoći svim građanima Republike Hrvatske. Ono što meni smeta, a kad povremeno idem u trgovinske lance je da cijene ne padaju, nego da čak naprotiv rastu, a smanjenjem PDV-a trebalo bi se smanjiti cijeli niz artikala, cijena cijelog niza artikala a jesmo li mi baš svjedoci toga i čini li vam se da bi mi trebali pojačati tu kontrolu i doista vidjeti tko su ti ljudi koji čine loše stvari. A s obzirom na ovaj snažan socijalni paket mjera koji bi u konačnici trebao svima dati **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala kolega Šimičeviću. Vidjeli ste na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja upućenog trgovačkim lancima da dostave cijene kako bi mogli pratiti u stvari što se događa, da li cijene pojedinih proizvoda koje potrošači najviše kupuju rastu ili padaju ili stagniraju samo su se odazvala tri hrvatska trgovačka lanca. Drugi trgovački lanci se nisu odazvali tom pozivu. Na osnovu ovog praćenja cijena koja su dostavila ta tri trgovačka lanca nekih dvjestotinjak proizvoda je čak palo sa cijenom. Oko 40 ih je raslo sa cijenom. Naravno u tih 40 su i meso, voće, povrće, ono što je itekako interesantno potrošačima. Trgovački lanci su dizali cijene na uštrb poljoprivrednika, ribara, prehrambene industrije i potrošača. Takvo ponašanje se ne može ničim opravdati, zbog toga zagovaram politički dijalog iz kojeg trebaju proizaći konkretni rezultati. **Radin, Furio Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice Petir koje je vaše promišljanje o potencijalnoj mjeri oslobađanja poreza na ulazne troškove za poljoprivrednike koji nisu u sustavu PDV-a, odnosno što mislite o mjeri oslobađanja poreza na izlazni proizvod za poljoprivrednike poljoprivrednike koji nisu u sustavu PDV-a? Znači u Hrvatskoj imamo prilično velik, ozbiljan broj OPG-ovaca koji nisu u sustavu PDV-a i oni ne mogu ni na koji način kompenzirati, niti vratiti taj trošak a dužni su ga platiti, odnosno obračunati na kraju mjeseca odnosno na kraju godine. Kako njima pomoći?

dakle koliko bi to bilo teško, da li takve primjere imamo u nekim drugim državama članicama, kad napravimo te analize onda možemo vidjeti da li i takvu inicijativu možemo dalje predlagati. U svakom slučaju sve one mjere koje na neki način mogu doprinijet poljoprivrednicima da i dalje za nas proizvode hranu po priuštivim cijenama i da imaju prihode da mogu pošteno živjeti od svog rada oni i njihove obitelji su mjere o kojima ću ja vrlo rado sjesti i razgovarati i razmatrati ih, ali moramo znati koja je procjena učinka takvih mjera. Ja to ovog trenutka doista ne znam. **Radin, Furio Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Petir, vi se posebno zalažete i poznate probleme naših poljoprivrednika, poljoprivrednih proizvođača mljekara, ovim paketom mjera kao što vidimo imamo potpore za kompenzaciju rasta troškova za više od 55.000 poljoprivrednih proizvođača u sektorima stočarstva i biljne proizvodnje vrijedan 2 milijuna eura i još dodatnih milijun eura za pokrivanje troškova odnosno potporu za nadoknadu troškova 39 malih mljekara. Koje od ovih sektora zaslužuju našu posebnu brigu, pažnju kako bi mogli zadovoljiti naše potrebe ili možda postati čak izvozno konkurentni? **Radin, Hvala kolegice Juričev Martinčev. Pa kad govorimo o malim mljekarima onda ustvari ovim mjerama im pokušavamo pomoći da drže glavu iznad vode da ih spasimo jer su oni u doista teškoj situaciji, znači mi želimo osim očuvanja proizvodnje mlijeka na malim poljoprivrednim gospodarstvima zadržati i postojeće razine proizvodnje i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka tako da će ova mjera koja se odnosi na 39 malih mljekara se ustvari odnosit na troškove sabiranja transporta mlijeka od proizvođača do prerađivača. A stočarstvo je općenito jako osjetljiv sektor i to je razlog zašto Vlada RH za više od 55.000 poljoprivrednih proizvođača daje ove mjere potpore kao što ste i sami spomenuli za sektore govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, ovčarstva, kozarstva i pčelarstva, ali tu nije zaboravljeno niti voće i povrće, cvijeće, ljekovito, aromatično bilje, šećerna repa i sjeme jer znamo da bez sjemena nema niti proizvodnje hrane zato moramo poduprijet domaću proizvodnju sjemena. Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažena zastupnice Petir. Cijena PDV-a odnosno trošak PDV-a u kalkulaciji svakog proizvoda je vrlo bitan. Ovdje zadržavamo stopu PDV-a i sljedeću godinu kod mnogo prehrambenih proizvoda ta stopa je 0% ili 5%, cijena žita nije išla gore, cijena brašna je otprilike tu negdje, ali buknula je cijena pekarskih proizvoda što je upravo na tragu onoga što ste govorili da jednostavno nije jasno ako proizvođači nisu podizali svoje cijene, a nisu ih mogli podizati iz razloga što su potpisali ugovore koji traju godinu dana, a praktički svi proizvodi su u maloprodaji odnosno u trgovačkim lancima poskupili. Znači da tu se ipak radi o nečemu što nije partnerski odnos, Vlada se trudi svim silama zadržati standard na razini koju imamo ili ga čak i povećati, a s druge strane oni koji bitno kreiraju taj standard **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala kolega Ivanoviću. Ja doista smatram da od dijaloga nikad ne treba odustati, da je jako važno nastaviti taj dijalog kojeg Vlada ima i sa sindikatima i poslodavcima, posebno se zalažem da se ostvari dijalog sa trgovačkim lancima da oni razumiju ako su dobili pomoć od Vlade RH za ublažavanje troškova energije, struje i plina i ako to se mjeri u nekim milijunskim iznosima da onda je minimum da u dijalogu dostave cijene kojih se traže, da onda ne dižu marže na 80%, da onda ne igraju podzemno ispod žita na način da uvoze strane proizvode koje stavljaju ispod cijene, a hrvatskim proizvodima dižu cijenu. Ima tu puno primjera koji bi se mogli navesti, to je razlog jer

lijepo. Poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice Petir. Spomenuli ste evo više puta i sad je kolega Ivanović napomenuo koliko zapravo cijene izlazne cijene odnosno trgovačke cijene nisu bile spuštene, bez obzira koliko smo intervenirali u same cijene proizvoda nekih, pa se događalo i to sam evo iz razgovora sa kolegama doznala da unatoč tome što se spuštala npr. PDV sa 25 na 13 da se nije smanjivala za nekih 7% koliko je preračunata stopa nego se smanjivala zapravo za puno manje. A u tome su ti trgovci zapravo sebi pribavili dodatni ekstra profit odnosno podigli marže. Evo to je nešto što je onda isto tako spomenuti i zaista je važno da se onda ide na ulazne faktore odnosno kod proizvođača …/Upadica

Rusije na Ukrajinu i prekidom lanaca opskrbe hranom i drugim problemima da se prisjetimo i prije tog je bila pandemija onda sasvim sigurno da bez obzira koliko bile velike i potpore u poljoprivredi i … kroz mjere ruralnog razvoja i davalo se ovakve interventne pomoći poljoprivrednicima je izuzetno teško. No činjenice da oni kažu da oni unatoč svim tim nedaćama nisu cijene dizali, a mi smo vidjeli da su cijene rasle. Još je ovo dobro, ako ste vi našli slučajeve da su oni nakon smanjenja PDV-a trgovački lanci mislim oni smanjili cijene. Jer ja sam nastojala obići većinu tih trgovačkih lanaca i nisam to primijetila, vidjela sam njihovu lakomost, bezličnost i profiterstvo … …/Upadica Radin: Nemate više replika, hvala. A je, je, je gospođa Mrak-Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice Petir. Dakle, tome što ste rekli u smislu nepoštene trgovačke prakse svi smo vidjeli i svjedočimo. Dakle, imamo činjenicu gdje dobavljači imaju ugovorene cijene. Imali smo činjenicu smanjenja PDV-a, imamo činjenicu povećanja cijene. I dakle ne trebamo biti veliki analitičari ekonomski niti gospodarstveni da shvatimo da je netko tu zaradio. E sad je uvijek pitanje s tim što je netko zaradio što je činio? Da li je kroz to povećao plaće ljudima koji rade i zaposle još dodatno ljudi pa olakšao život onima koji rade ili je i dalje ulagao u nekakve druge stvari ili u nešto drugo. Dakle, meni se čini da bi ova Vlada zaista trebala napraviti nekakvu analizu i točno znati što se je desilo s tim, s tim sredstvima koji jesu, oni su na tržištu, oni se negdje nalaze ili se samo nalazi na nečijem računu u džepu ili u opticaju. Naš interes je da bude u opticaju. Marijana (Nezavisni)** Hvala kolegice Mrak-Taritaš. Pa Vlada je kroz Zakon o porezu na ekstra profit intervenirala, ali ja bih rekla da to svejedno ne može opravdati nepošteno ponašanje trgovaca i ne mogu to prihvatit samo kao činjenicu da smo mi smanjili PDV, da proizvođači nisu dizali cijene, a da su trgovci digli marže i na tom zarađivali bez obzira da li su tu zaradu kao što ste vi spomenuli pretočili u veće plaće radnika što ja pozdravljam ako se to negdje dogodilo. No, čini mi se da ako su oni dizali na hrvatske proizvode i do 80% marže, a tim proizvođačima nisu dali niti lipe više bojim se da onda njihove namjere nisu baš časne časne i altruistične i da output nije bio isto tako altruističan, niti častan kad govorimo o trgovačkim lancima. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. A sada stvarno nemate više replika. Hvala lijepa. I sada je na redu rasprava gospođe Grozdane Perić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani gospodine Kutleša. Evo ja ću se sad malo osvrnuti što sam PDV u ovom slučaju je on zapravo vrlo usko primijenjen. Međutim, moramo se podsjetiti, a spomenuo je to i ministar da ukoliko bi imali jedinstvenu stopu PDV-a ona bi bila između 18 i 20%. Ali tada ne bi bilo selektivnog, dakle ne bi bile pojedine ove grupe proizvoda izdvojene i tretirane drugačije, nego bi sve plaćali po toj jedinstvenoj stopi PDV-a. Zbog toga su politike različitih vlada i naše ovakve da može brzo intervenirati u slučajevima kada treba određene stope mijenjati i prilagoditi se trenutnoj situaciji na tržištu i u društvu. Ono što valja još jedanput spomenuti da je prethodnim smanjivanjima PDV-a od 2017. do 2020. intervenirano, dakle svaku godinu smo imali intervencije i to je bilo preko 3,3 milijarde kuna. Ono što još jedanput treba reći da su mali poduzetnici i tu smo bili vrlo svi suglasni da plaćaju i da su obveznici PDV-a na način da ga plaćaju prema naplaćenoj realizaciji što prethodno nije bio slučaj, a vi znate da svatko onaj tko ne naplati svoje potraživanje nema od kud servisirati obvezu prema državi i na taj način je bio zapravo u škarama i u, bio je nelikvidan i nije mogao podmirivati svoje obveze. Tako su ti mali poduzetnici do 7 i pol milijuna kuna, a onda na 15 milijuna kuna praga zapravo mogli na taj način puno kvalitetnije planirati svoj posao. Ono što sam doznala od HUP-a, a to je da je kod većine poduzetnika sada u prošloj godini došlo do porasta plaća, realnih plaća u realnom sektoru od 15 do 20% što me je itekako obradovalo. E sad jedino se postavlja pitanje da li je to zaista volja da se povećaju plaće ili je to zapravo nedostatak radne snage prouzročio da onda su morali na taj način podići i same nadnice. Ono što valja još reći da je kada govorimo o ovom PDV-u i ovim mjerama posredno Vlade još jednom treba reći da se zaista sa ovim podacima i sa ovim bazama podataka daleko od toga da ih ne treba dopuniti, doraditi, proširiti na imovinske cenzuse, na dohodovne cenzuse itd. Ali i sa ovim intervencijama se zaista postiglo da se smanji broj ljudi, osoba od rizika od siromaštva za skoro 342000 i to je ono što treba itekako istaknuti. Jedan njemački institut je izradio jednu studiju kojom je pokazao da je u Republici Hrvatskoj 68% poreznih baza se plaća po općoj stopi poreza na, na ovaj dodanu vrijednost, a 32% se plaća po nižoj stopi PDV-a. Dakle, po onoj selektiranoj. Prema tome, još uvijek je ta veća stopa dominantnija. Ono što još treba reći da je isto tako poduzetnicima na ovaj način kroz smanjivanje i zadržavanje cijena itekako se bitno interveniralo jer kad pogledate koliki su to iznosi za male poduzetnike 116 milijuna eura, a za velike 350 milijuna eura. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Prva replika gospođa Vidović Krišto. Kolegice Perić ja i dalje ostajem u temi jer svaka krađa javnog novca itekako ima veze s porezima. Danas je objavljeno kako je kazna koju je Telecom trebao uplatiti u Državni proračun pala u zastaru. Općenito su te zastare u vašem pravosuđu karikaturalne, cijela Europa se tome smije. Dobro, recite mi tko je iz Vlade intervenirao na sudu da se ta kazna ne naplati s obzirom na to da u nadzornom odboru Telecoma sjedi izvjesni gospodin Mišetić, otac Tene Mišetić, dakle obitelj koja je obiteljski povezana sa gospodinom Andrejem Plenkovićem, tko je intervenirao? Jeste li vi uopće svjesni koju štetu, koju nesreću radite svim hrvatskim građanima? Da se ovako nešto dogodilo bilo gdje u Europi, cijela bi Vlada pala, a kod nas imat će možda tek crticu u medijima. Ja ne znam tko je intervenirao, ja sigurno nisam, ali ovaj svakako da intervencija na, u takvom slučaju se ne smije uopće događati. Svi sudski procesi moraju ići regularno kako to treba i

je kao što smo čuli već 4 paket mjera za zaštitu kućanstva i gospodarstva od rasta cijene. Imali smo dakle prošle godine onaj proljetni paket, imali smo jesenski paket u iznosu sveukupno 3,6 milijardi eura, sada ovaj novi paket u iznosu od 1,7 milijardi eura. Ja bi se samo malo vratio na prošlu godinu kada smo raspravljali ovdje u Hrvatskom saboru o Državnom proračunu i sjetimo se da je oporba bila u većim i mnogo brojnijem sastavu nego je danas, bilo je i mnogo glasnije. Tada su govorili gdje u proračunu stoje mjere. Što će biti krajem ožujka prošle godine? Evo, sada imaju odgovor, međutim njihov broj je nekako danas drastično pao. Isto tako, ja nisam čuo niti jednu mjeru koju oni to predlažu i što bi oni to u odnosu na ovo što je Vlada napravila promijenili, pa me zanima obzirom da ste vi predsjednica Odbora za financije u Hrvatskom saboru da li su tamo bili nešto aktivniji, da li su tamo nešto konstruktivnije predložili? Hvala.

ali neki kolege iako su iz oporbe su itekako prihvatili i priznali da je ovo dobar i kvalitetan prijedlog kao i oni prethodne. Tako da ne možemo ih generalizirati, da ima onih koji na svaku ovu intervenciju itekako stalno pronalaze nove razloge zbog čega se nešto ne bi trebalo ili nije dobro, ali rješenja ne nude. Nataša (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. Saborska zastupnice, iako evo spomenuli ste u svom izlaganju danas govorimo o jednom manjem obuhvatu intervencije u sami zakon o produljenju stope stope PDV snižene od 5% na plin, ali dodaje i ogrjevno drvo, briketi, peleti. Međutim, ove prve važnije intervencije u sam zakon od ovih 11 različitih kategorija ovdje je znakovito da iako neke od njih polučile one rezultate koje su trebale nije došlo do smanjenja primjerice cijena potrepština, poput menstrualnih potrepština ili dječjih sjedalica ili pelena, ali itekako se vide one mjere koje su se ticale javnih usluga, itekako daju rezultate i drže cijene pod kontrolom. Što mislite dalje o snižavanju i uvođenju takve jedinstvene stope poreza na dodanu vrijednost kada govorimo o javnim uslugama, isporuka vode, prikupljanje komunalnog otpada odnosno gospodarenje otpadom i sve te cijene koje zapravo pruža javni sektor? Ovdje vidimo da su već snižavanje stope PDV-a na 13% dale rezultat, međutim evo govorimo i o primjeni možda u budućnosti jedinstvenih stopa pa kako barem na ovaj dio javnih usluga to možemo držati pod kontrolom …/Upadica: Hvala, hvala./… Pa mislim da kod formiranja cijena javnih usluga jednako tako bi se trebalo voditi računa da sa ovim mjerama Vlada potpomaže i pomaže i taj javni sektor bilo da se radi o gradovima, općinama, ustanovama, neprofitnim organizacijama itd. Prema tome, i oni kada razmišljaju o povećanju cijena, a to vidimo evo u Gradu Zagrebu je učestalo je nešto što nije opravdano jer evo cijena u garaži ovdje Tuškanac je 100% poskupila, sa 500 kuna na 1.000 kuna. Prema tome, osim toga vidimo i cijene vode i svega ostaloga, prema tome itekako bi trebao voditi računa da javni sektor i gradovi onda ne primjenjuju i ne podižu razinu inflacije ako to im država i Vlada Anita (HDZ)** Hvala. Poštovana kolegice vi ste kao predsjednica odbora bavite proračunom i financijama pa bi htjela da malo prokomentiramo kako predmetni zakoni utječu i na Državni proračun i njegove korisnike. Primjerice ukidanje dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 1% i 3%. Ovaj doprinos od 1% dosad je uplaćivan iz Državnog proračuna, a doprinos od 3% plaćaju i do 1. travnja će plaćati umirovljenici koji imaju

međutim iz ministarstva nas uvjeravaju da zdravstvena zaštita građana će ostati na istom nivou naročito zbog toga jer je to ugrađeno i u Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

mjere koje su bile tada nužne, a očito da sada to više nije potrebno i na takav način i dobro je da se to popravlja, ali s druge strane zaista se onda mora razmišljati o tome kako nadomjestiti ta sredstva odnosno u ovom slučaju Državni proračun koji onda ili je u obvezi plaćanja većeg iznosa ili će izgubiti dio, dio prihoda. Mislim da će se i ovim povećanjem broja radno sposobnih i zaposlenih, povećanjem zaposlenosti zapravo na jedan način nadomjestiti taj, taj nedostatak, ali

ujutro i Odbor za financije i u raspravi je jasno bilo rečeno i vidjela se i osjetila se potpora dakle i od zastupnika i od članova odbora, ali interesantno je bilo izlaganje kolegice Veber kao vanjskog člana koja je direktorica u HUP-u ako se ne varam, gdje je dala nedvosmislenu potporu dakle ovim mjerama Vlade što se tiče dakle članova HUP-a, ali u cjelini i hrvatskoga gospodarstva. Dakle, sve one nekakve dubioze koje smo imali i koje smo slušali po medijima proteklih dana dok mjere nisu ovaj objavljene da nije dovoljno, da nije dobro, da je moglo drugačije, evo dana smo čuli od kolegice Veber da u potpunosti se podržavaju te mjere i da u svakom slučaju bez tih mjera da hrvatsko gospodarstvo ne bi bilo u ovom stanju, ne bi bilo konkurentno kao što je danas. Hvala lijepa. Odgovor. što je, a vjerujem da su njihovi podaci itekako relevantni i točni. I zaista je podržala sve ove mjere i rekla je nedvosmisleno da sve ovo što smo radili dosada i zajedno s ovim mjerama da je itekako pomoglo gospodarstvu da opstane i da na kraju se razvija i stvara ovaj BDP ovako na ovoj razni što je sigurno od tih i takvih grupa

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani, poštovana kolegice evo mi smo jedna od 15 država koja smo u EU, eurozoni i Schengenu, znači da mi imamo svoj cilj, ali isto tako želimo živjeti kao i žitelji u tim državama. Nažalost, ove krize od ruske agresije pa do poskupljenja svih tih silnih energenta prisiljavaju Vladu da zapravo donosi pakete mjera, a te novce smo mogli uložiti u puno stvari od škola, vrtića do, do novih radnim mjesta jednostavno to nam je sad trenutna prepreka. Ono što meni smeta, doista mi smeta da je toliko novca uloženo, da je smanjen PDV za toliko artikala ja sad očekujem da danas, od ovog dana kad su objavljene te mjere da mi već sutra, prekosutra u određenim dućanima, trgovačkim lancima vidjeti da su te cijene pale. Ja vjerujem da hoćemo. Vjerujete li vi da će to isto učiniti, učiniti Grozdana (HDZ)** Hvala. Ja bi htjela vjerovati da će se to dogoditi i zaista bi bilo dobro jer svi ovi pokušaji i sve ove mjere koje se rade zaista imaju za cilj da se zadrži standard stanovništva onaj koji smo navikli odnosno čak i povećamo s obzirom da su povećane i plaće i prosječne i medijalne i minimalne i povećane su mirovine itd. Ono što me ovdje u našim raspravama smeta kada se kaže zbog čega ne podižete mirovine više nego što su sada. Mi moramo reći da su mirovine isto tako minuli rad i onaj prosjek plaća koje su onda bile zapravo ne možemo sada samo tako jednostavno podići i donijeti neke nove formule bez pokrića. **Radin, Furio Hvala vam potpredsjedniče. Kolegice Perić vi ste kroz svoje izlaganje ustvari pojasnili da je Vlada vodila razboritu fiskalnu politiku i da je radila sve u okvirima mogućeg kako bi što više onih najugroženijih skupina dohvatila i pomogla ima, ali isto kako bi pomogla gospodarstvu, poljoprivrednicima i svima onima o kojima ustvari ovisimo da uspiju prevladati ovu tešku situaciju. Možda je nekako ispod radara ove naše današnje rasprave prošla i činjenica da je Vlada za 128 tisuća obitelji i 230 tisuća djece osigurala dodatnu novčanu naknadu ovisno o broju djece u obitelji, za jedno dijete 45 eura, dvoje 70 eura, troje djece 100 eura, četvero djece 130 eura, petero djece i više 160 eura i da je za 111 tisuća studenata Vlada ustvari spriječila poskupljenje studentske prehrane u

sada događa plus sve ono što su se povećavali iznosi naknada za dječje doplatke prije toga. Dakle, s ovim se još dodatno osnažuje obitelji i pogotovo djeca, a isto tako i studenti kojima je na taj način zaista omogućeno da imaju predvidivije troškove za svoje roditelje sigurno na taj način se stimulira dodatno i ostanak naših mladih ovdje, a isto tako i velika briga o svim skupinama stanovništva što je jako važno. Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažena kolegice Perić, briga za svakog građanina i stanovnika RH je nešto što je prioritet Vlade je prioritet Vlade RH pogotovo kad se nađemo u situacijama za koje nismo sami krivi nego su dio globalne krize koja je zahvatila cijelu Europu, pa mogao bi komotno reći cijeli svijet, a ovdje je riječ o energiji. Vlada stavlja ipak u fokus čovjeka, stanovnika. Ono što je možda i najbitnije bez ljudi, skroz bilježimo pad stanovništva, ako nećemo štiti taj osnovni i rekao bi tu prvu crtu obrane onda mislim da bi izgubili bitku. Ovdje kroz ove mjere se vidi već je praktički svaki stanovnik RH je zahvaćen bilo kojim dijelom ovog mjera od gospodarstva i naravno oni koji su možda i najugroženiji, a to su naši umirovljenici i djeca, ali kad se iščita pojedinačno vidi se da je svaki segment hrvatskog društva uključen u ove mjere. Grozdana (HDZ)** Apsolutno se slažem. Ono što je ovo licemjerno kod nekih kolega da ne žele priznati da je upravo intervencijom u cijene plina i energenata zapravo i evo ovdje u Gradu Zagrebu cijena plina kako za poduzetnike tako i za građanstvo ostala na onoj najnižoj cijeni. I to je ono što treba itekako istaknuti jer u protivnom te cijene plina bi dosegle dvostruko i trostruko veće iznose, a time onda smo bi se napravio itekako veliki poremećaj. To je ono što mnogi ovdje ne žele priznati nego traže načina kako ove mjere i sve ono što se čini zapravo umanjiti njihovu vrijednost, ali ne žele pokazati zapravo ono, onu istinu kakva ona jest. **Radin, Zastupnice Perić, slušam vaše komentare i vaših saborskih kolega na stavove oporbe o prijedlogu ovog zakona. Čula sam vam i kako govorite da se sada ispravljaju neke pogreške iz prethodnih razdoblja, pa ste tako napomenuli da se sada PDV plaća po naplaćenom računu, a što nije bio slučaj dosada. Jedino što niste rekli, a čije vi to greške ovim izmjenama zakona ispravljate, ako ne HDZ-ove? Popravljate ono što ste sami zakuhali i u sustavu uneredili od vremena Borislava Škegre pa do današnjih dana. Čija je vlada ako ne HDZ-ova ne samo uvela PDV nego rekla da se PDV plaća po ispostavljenom, a ne naplaćenom računu i time uništila malo i srednje poduzetništvo. Dakle, HDZ **Perić, Grozdana (HDZ)** Sve ono što se događalo se uvodio i krizni porez i ovakvi i onakvi porezi imali su rezona da se uvode i na taj način se isto tako morale su se donositi itekako važne i bolne političke odluke i mi smo tu da kako god u privatnom životu možemo griješiti tako možemo i u poslovnom životu griješiti, ali isto tako i ispravljati pogreške. Prema tome, kada se utvrdi i zapravo stvori određena mogućnost da se mogu određene pogreške ispraviti onda se one ispravljaju, a ova Vlada je pokazala da zna slušati i zna mijenjati sve ono što eventualno nije bilo dobro.

danas subvencionirate hrvatskim građanima i reći da je onda 2,5 puta veća nego cijena plina koji je gospodin Škugor član HDZ-a kupovao tada na slobodnom tržištu. druga stvar je jedna stvar koju onako prodajete kao uspjeh hrvatske Vlade, a to je činjenica da je pao broj socijalnih slučajeva ili ljudi koji žive na granici siromaštva za 342 tisuće u proteklih 6 godina. U tih proteklih 6 godina iz Hrvatske je iselilo 250 tisuća ljudi. U tih proteklih 6 godina je umrlo u Hrvatskoj 380 tisuća ljudi, a neke statistike kojima i vi baratate govore da je 80% ovih koji su ispod granice siromaštva, ovih starijih građana u RH iz čega bi proizašlo da ste stvorili novih 200 tisuća ljudi koji su pali ispod …/Upadica: Hvala./… Ne znam vaša matematika je vaša matematika, vi zbrajate kako god hoćete, ja se koristim statistikom onom koju je meni dostupna. Da li je, da li je po tome onda po vašoj, vašem izračunu onda nema uopće potrebe da govorimo o tim podacima jer onda ne možemo biti sigurni nikad što dobivamo iz službene statistike. Ja ipak smatram da nešto od toga morate priznati da je itekako dobro napravljeno, ali vi to nikad i ne priznate. **Radin, Furio Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Uvažena kolegice Perić, baš mi je drago da ste danas u vašoj raspravi istakli vidljive učinke porezne politike od 2016., pa do danas gdje je cilj Ministarstva financija i Vlade RH upravo porezno rasterećenje i socijalno pravedniji porezni sustav. Tako ste i danas u današnjoj raspravi fokus je upravo bio ta, bila ta socijalno osjetljiva porezna politika i pomoć socijalno najugroženijima, najugroženijima, tako i današnjim smanjenjem odnosno produljenjem PDV-a za smanjenje inflatornih pritisaka, posebice u dijelu energenata putem ovih poreznih olakšica. Ono što moram izraziti zadovoljstvo da su kritike bile vrlo pozitivne mišljenja na 4. paket mjera upravo od HGK, obrtničke komore, poljoprivredne komore, matice umirovljenika, sindikata umirovljenika, zajednica županija, gradova i općina, zajednica gospodarskog, gospodarsko-socijalnog vijeća sindikata i svi su pozitivno ocijenili ovaj 4. paket mjera. No moram vas pitati, ako mogu još, mislite li da je vrijeme da u budućnosti… **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, hvala, hvala, hvala, otišli smo dosta dalje. Izvolite odgovor. Ispričavam se, moja greška. i na taj način se onda implementira ono što je u tom momentu najpotrebnije i najnužnije i mislim da je upravo ova intervencija u najvećem dijelu na energetiku i na cijene energenata je bila zapravo u fokusu svih i to je ono što je dobro jer se to onda indirektno reflektira na sve sudionike i proizvođače kako poljoprivrednike tako i na poduzetnike. Zbog toga mislim da je na ovaj način to projicirano jako dobro. **Radin, Furio Hvala vam. Poštovana kolegice Perić, evo ja ću konstatirati slijedeće da ova Vlada od 2016.g. nije jako dobro, da, da se nije dovelo u red javne financije, da se nije sustavno vodilo javne financije mi danas svakako ne bismo mogli razgovarat o ovako moćnom paketu mjera od 1,7 milijardi eura. Ja smatram da je ključni moment bio također i mjera očuvanja radnih mjesta u jeku covid krize kad je ova Vlada vrlo snažno zaštitila 800 tisuća radnika i 130 tisuća poslodavaca isplatom plaće u visini od 4 tisuće kuna neto po radniku. Međutim mi smo imali i jednu drugu gospodarsku krizu, mislim na svjetsku gospodarsku krizu, imali smo tada i jednu drugu Vladu koja je bila na vlasti, SPD-ova, kada je ustvari Hrvatska odnosno narod…/Upadica Radin: Hvala/…doveden na prosjački štap, pa vas molim komentar upravo toga. Da, bila je od 2016., znate i sami da su se radile, radilo puno, na puno segmenata zapravo i obuhvata na koji način stabilizirati javne financije, na koji način kreirati cijelu poreznu politiku, na koji način osigurati i taman smo ostvarivali i određeni višak u državnom proračunu kada je nastupila ova i pandemija, a onda i sve ova ostala energetska kriza, ali ono što je jako vidljivo da u tom momentu kada se dogodio lom da smo bili itekako spremniji pomoći gospodarstvu i građanima nego što bi to bili u prethodnom periodu kada nismo imali toliko iščišćene ja bi rekla javne financije i tada unatoč tome što se podigla naglo, naglo ovaj javni dug u ovom momentu kada je trebalo intervenirati, ali smo ga još brže…/Upadica

(HDS)** Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ako smo nešto naučili iz ovih mjera naučili smo na što se Hrvati griju, ogrjevno drvo, peleti, briketi i drvena sječka jel tako, to smo nekako, nekako naučili jel to smo čuli tisuću puta, tako da to evo meni je ostalo u sjećanju. Dakle govorimo o PDV-u, ali evo povezano s tim, naravno to su naše mjere ja ću komentirat ono što sam već istaknuo i kroz replike. Nevjerojatno je kada imamo nešto što je jednoj široj populaciji prihvatljivo i dobro, čak ću reći i jako dobro, a to su ove mjere da u HS gotovo i ne čujemo sa strane oporbe niti jednu riječ hvale za ove mjere. I onda se pitam dobro je li smisao te oporbe da jednostavno kritizira apsolutno sve ili da u jednom trenutku kaže pa daj ljudi ovoj je ipak iako je od Plenkovića dobro je, jel to teško u jednom trenutku izgovoriti? I ne shvaćaju da bi u tom trenutku kad bi to rekli dobili na vjerodostojnosti i rekli bi okej nije sve loše, nije sve loše, nije sve katastrofa, nije sve ono pretpotopno nego imamo stvari koje su ipak evo neloše kao što su npr. ove mjere. To ide do toga da imam osjećaj kao da navijaju čak da situacija bude gora, kao da bude veća kataklizma, da bude veći, veća inflacija ili gospodarski pad, što god nego što zapravo je, tako da to mi je moram priznati neshvatljivo. Onda imamo nekakve replike koje su dosta nesuvisle. S jedne strane imamo kao jadni ljudi, siromašni su, kad im država da novac i to preko HEP-a jadan HEP. A čekajte ljudi! Znači ili su jadni građani, je li jadno gospodarstvo, mali poduzetnik ili je jadan HEP ili jadna država. neće imati novac odakle će namiriti, odnosno dokapitalizirati Hrvatsku elektroprivredu. Pa dobro, samo mislim da bi tu trebalo malo dosljednosti, odnosno neka se oporba u jednom trenutku odluči na kojoj, odnosno na čijoj strani je. Ali ovo vam je slično kao i ono glasovanje o Zakonu o trgovini, evo već sam spomenuo to u replici kolegici Juričev-Martinčev kada imamo ljude, stranke koji su tobože desno, a glasovali su, bili su protiv protiv neradne nedjelje. Nešto zapravo nečuveno, neshvatljivo jer neradnu nedjelju ovaj put daje vladajuća većina, pa ako je neradna nedjelja od Andreja Plenkovića ne valja, e hajmo onda raditi tu nedjelju. I ne shvaćaju da je u ovome Domu, da je naš smisao, naš zadatak, posao zato smo delegirani, izabrani od hrvatskog naroda donošenje zakona i da zakone moramo donositi prema onome kakvi jesu, jesu li dobri ili loši. Pa ponekad i prihvatiti i ono što je dobro, pa čak i ako dolazi od vladajućih. Dakle, ja ću ovdje ove stvari još malo razgoliti iako termin nije baš popularan, puno ljudi ovo ne prati ali reći ću ovako. Dakle, ovdje se radi o krajnjoj demagogiji, o krajnjoj laži gdje će oporba ići toliko daleko, pa čak onda kada imamo mjere koje su u kontekstu EU jedne od najboljih, kada imamo jednu od najnižih cijena električne energije, jedne od najnižih cijena plina u EU e neće se reći da smo najniži, nego će se onda govoriti ne znam o nekom marginalnom problemu, mjerama. Neću reći da su idealne, ali su iznimno dobre ili jako dobre. Dakle, naglasit ću još jednom da danas građanin grada Zagreba ili mog Šibenika ili bilo kojeg drugog grada u Hrvatskoj plaća skoro 10 puta nižu cijenu struje nego što plaća stanovnik grada Rima zahvaljujući Hrvatskoj elektroprivredi, zahvaljujući Vladi RH i to je dobro. I to je jednostavno dobro. Jel' nam situacija idealna? Nije idealna. Zbog čega nije idealna? Nije idealna zbog rata u Ukrajini. Može li Hrvatska utjecati na rat u Ukrajini? Ne možemo. Možemo jedino pomoći Ukrajincima što opet to oporba nije htjela napraviti. Ali evo vladajuća većina i još pojedinci iz oporbe jesu. Dakle, to je jedino što možemo napraviti, ali na žalost ne možemo utjecati na skori prekid sukoba, odnosno agresije Rusije na Ukrajinu. Dakle, radi se o laži, radi se o demagogiji i sa ovakvom oporbom nećemo mi još 10000 godina na zelenu granu, ali evo šta je tu je, bit ćemo strpljivi. Strpljen spašen. Hvala lijepo.

Molim vas! Molim vas!/… … dobrobit građana, za mjere koje su jako bitne čovjeku koji živi, koji je u potrebi, za ljude koji su uistinu sretni i iščekuju ovo što je sigurno od plina do svih potrepština koje su bitne za preživit. Vidimo tu je Suvereniste to i ne zanima, MOST oni su u nekim svojim akcijama koje samo oni znaju. Nema nam Raspudića, Grmoja, Bulj je u nekoj aktivi, onda SDP što reći. Oni su svoje davno rekli, sad i Rijeka im je pala,

Evo drago mi je da ste vi to primijetili. Dakle, imamo trenutno pet zastupnika oporbe u Hrvatskom saboru, 25 je vladajuće većine iako nas ima podjednako. Tek je dvoje više na našoj strani nego na njihovoj. Iz MOŽEMOST-a nema nitko, nitko nema dobro ste primijetili iz MOST-a, nikoga nema iz SDP-a na primjer. Iz velike znači partije nema apsolutno nikoga. Ali evo pohvalit ću kolegu Dretara koji je tu evo jedini predstavnik ove uvjetno ću reći desne oporbe, ali evo vjerujem da ste pogriješili za kolegu Lerotića da je dio vladajuće većine. Nije još, ali evo ga uskoro će se i to dogoditi. Kaže da neće! Ali dobro, pustit ćemo vremenu. Dakle, kada je neka tema gdje će gdje će naći neki mali povod za kritiku, e onda će biti ovdje i govorit će svašta, a danas evo ga možda im je malo i neugodno ono što su jutros govorili pa su otišli, napustili sabornicu da ne dođu u iskušenje što reći loše o ovome. **Radin, Furio Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani zastupniče Zekanović, evo na tragu i replike gospodina Ante Deura o izostanku oporbe sa današnje rasprave, pa ja bih samo spomenuo još jednu stvar. Znači danas pored izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost mi raspravljamo i o povećanju koeficijenata za obračun doprinosa samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna također i ukidanje dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi jedan i tri posto na mirovine. To je jedna stvar koju smo današnjoj cijeloj ovoj raspravi malo zanemarili, a obuhvaća veliki broj našega stanovništva. I sada mene stvarno ne mogu pored svih anketa, četiri paketa mjera pomoći od 1,7 milijardi eura da ovo ne zanima ni malo vođu, nazovi vođu oporbe, predsjednika SDP-a gospodina Peđu Grbina. Kako to možete komentirati da gospodina Peđu ovo uopće ne zanima? Hvala lijepo. Pa vjerojatno je vođa oporbe Peđa Grbin vjerojatno broji 7000 eura, znate ako je to pretvorio to u cente ima tu znači dosta toga za izbrojati, pa evo možda do kraja dana izbroji pa nam se pa nam se pridruži. Evo pretpostavit ću da je to jedan od razloga zašto njega nema ovdje. Kad govorite o slobodnim umjetnicima tu je sa nama sjedila, danas je nema, kolegica Urša Raukar koja bi mogla nešto reći o tome i pohvaliti tu mjeru jer ona dolazi iz tog, iz tog Međutim interesantno je da danas njezina kolegica Benčić ovdje govori za govornicom imamo bogate koji investiraju i siromahe koji ne, a ona dođe u isti klub ovdje Urša Raukar koja štedi u zlatnim polugama jel ona tu nju, nju prozvala? Znači kolegice mislim to je u njezinoj imovinskoj kartici, žena ima zlatne poluge, super, šta ima veze jel, a i, ali je ovo interesantno. Dakle neka ne govori o siromasima i bogatašima jer najveći bogataši upravo se nalaze kod njih u Možemostu. Pokušajmo govorit o onima koji su ovdje tako da mogu… …/Upadica Zekanović se ne razumije/…. …tako da mogu eventualno ovaj dat povredu poslovnika ili šta ja znam. Gospodin Dretar je ovdje međutim, izvolite. Jesam, hvala lijepa poštovani g. predsjedavajući. Poštovani g. zastupniče Zekanoviću, moram stvarno primijetiti da ne znam gdje ste vi danas u izjavama oporbenih zastupnica i oporbenih zastupnika čuli nešto protiv ovih mjera. Gđu. Uršu Raukar ste prozvali, gđa. je ovdje sjedila, došla je za govornicu i rekla je da je povišenje odnosno vraćanje na 1,2 odlična stvar i zahvalila se, dakle nemojte se ljutit, stvarno niste u pravu. Domovinski pokret je rekao da će podržati, Socijaldemokrati i svi ostali ovdje kolegice i kolege, kako sam i ja rekao u svom izlaganju u ime kluba podržat ćemo ove zakonske izmjene, no dozvolit ćemo jedan ali jer to je posao oporbenih zastupnika da kažu ali i onda sukladno svojim stavovima dodaju i nešto iza te tri točke. Bilo bi puno ljepše kada bi predstavnici vladajućih redova znali na taj način poslušati i pokoji oporbeni prijedlog, hvala vam lijepa. vas. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Kolega Dretar, hvala vam na replici. Sjedio sam ovdje u saboru veći dio rasprave i čuo sam više-manje što su kolege govorile, govorile su o copy paste-u, govorili su o tome da ove mjere odgovaraju bogatima, govorili su protiv bogataša i mahom su svi kritizirali ove mjere. Poneko bi, poneko bi tu i tamo nabacio da to baš i nije loše, vi ste jedan od njih, ja ću se složit s vama, vi ste jedan od njih, ali osim vas nije bilo jasne podrške ovim mjerama, nitko nije jasno rekao da su ove mjere dobre. Pogledajte samo malo izjave proteklih par dana u medijima šta su vaši kolege zastupnici govorili, a s druge strane moram reć da evo vi iz Domovinskog pokreta ako ćete vi biti odvjetnik ekipi iz Možemo! koja štedi u zlatnim polugama,

koja će upravo doprinjeti ovim Vladinim mjerama i pomoći hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu. Žao mi je što oni kritiziraju ova dva zakona i ovaj paket mjera što danas govore da su to mrvice, da s time kupujemo glasove. Ja bih zajedno isto s vama pozvala da podrže ovaj sjajan paket u iznosu od 1,7 milijardi eura i da da zajedno s nama pokažu da, da nastavljamo pomagati zajedno hrvatskim građanima i gospodarstvu, ali isto tako u vašoj raspravi iznijeli ste da HEP isto tako podnio veliki teret, spomenuli ste državnu tvrtku, a ti troškovi zaista i nisu mali…/Upadica Radin: Hvala/…i svakako država će se snažno boriti da HEP i dalje bude snažna…/Upadica ja ću ovdje citirati što je maloprije izgovorio kolega Troskot s ove govornice, evo malo ću ako bude vremena citirat ću i druge zastupnike, koji je rekao HEP je u bankrotu, to je samo još jedna odluka u nizu koji je vode u veleizdaju, dakle zastupnici oporbe su nazivali ove mjere veleizdajom, dakle veleizdajom. Na svu sreću imamo ove geđete svi i možemo u realnom vremenu se prisjetiti ko je što govorio prije svega nekoliko minuta ili sati u ovom HS. Dakle neki kolege su prije nekoliko minuta ove mjere nazivali veleizdajom, tako da vi kolega, vama ću sad replicirat, primijetili ste Dretar, stvarno pokušajte govorit u vaše ime i vas nisam tu izdvojio, a izdvojio sam koga sam izdvojio s razlogom jer su govorili o veleizdaji. Hvala kolega zastupnika. Znamo isto tako i prisjetili ste se kakve su rasprave bile kad smo imali izmjene Zakona o trgovini, a da li se sjećate što je bilo i kako su se oni odnosili kada smo izglasavali odluku o obuci ukrajinskih vojnika u RH, kako brojni nisu uopće bili prisutni, kako su neki bili i protiv, isti oni koji su kad je tu bio ukrajinski veleposlanik, te predstavnici ukrajinskih manjina gromoglasno pljeskali, isti oni koji su sa predsjednikom parlamenta Ukrajine Stefanćukom se naslikavali i stavljali svoje slike na Fejs i tu suzili.

podržali su Ukrajinu, ovdje su pjevali pjesmu zajedno sa ukrajinskim folklornim društvom, imali su zastavice tu, dolazili su u narodnim nošnjama Ukrajine, ali napravili su samo jednu stvar krivu, a to je krivo su glasovali. Samo su tu jednu stvar napravili krivo, krivo su glasovali, nadam se da će ovaj put bit suprotno, nadam se da su ovaj put svi kolege iz oporbe kritizirali ovaj ove mjere koje su jako dobre, al da će napravit pravu stvar, da će glasovati i onda ćemo reći to je to. Kad bude za kojih par tisuća godina i jedno i drugo e onda ćemo reći da je oporba u Hrvatskoj evoluirala na viši stupanj razvoja. Hvala lijepa. Vi znate da ja inače dopuštam da se malo ide s mjerama malo desno malo lijevo, ali opet od Ukrajine pa do tih mjera mislim malo je skok prevelik jel da. …/Upadica Hrvoje Hvala potpredsjedniče. Kolega Zekanoviću, jako ste dobro spomenuli komparacija je jedan, jedna dobra metoda da da se usporedimo. Znači spomenuli ste neke druge države gdje je plin i struja gdje su poskupili 3 do 4 puta. Pa evo ja mogu potvrditi da upravo mjere Vlade koje svaki mjesec vidimo na svojim računima kao gradonačelnik mogu reći da su nam računi za struju 3 puta manji mjesečno nego što su, nego što bi bili da nema mjera Vlade. Također ste spominjali komparaciju, evo možemo povući paralelu nekih koji su bili na vlasti svojevremeno prije nekih 6-7 godina pa što su činili upravo za naš narod gdje su smanjivali plaće policajcima, doktorima, vojnicima svima državnim službenicima gdje još dan danas država plaća te njihove mjere i kroz sudske postupke imamo reprekusije.

Katarina Peović kaže ovo su čak i opasne mjere, opasne mjere. Dakle, Troskot kaže ovo je trošak koji će plaćati građani. A Dretar je rekao ni jedna vlada na svijetu ne daje svoj novac i svoj ušteđevinu nego novac hrvatskih poreznih obveznika, pa da ali ih daje građanima, daje ih svojim građanima.

Hvala, hvala, hvala, hvala gospodin Zekanović bili ste ono limpidi, jasni. Gospodin Goran Ivanović sad ima svoju raspravu. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege nakon nadahnutog zastupnika Zekanovića evo dozvolite da i ja kažem nekoliko riječi za koje smatram da su, da su vrlo bitne i promatram ih perspektive građanina RH jer svaki utorak krenem iz svog sela dolazim ovdje u Zagreb i svaki petak se vraćam u to isto selo hrvatska javnost je zainteresirana itekako za ono što mi ovdje i kao saborski zastupnici, a nadasve Vlada RH čini da bi život hrvatskim građanima, stanovnicima RH bio u ovim kriznim budimo iskreni nalazimo se već 4 pune godine u svojevrsnoj krizi od Corona krize nastala je energetska kriza, agresija Rusije na Ukrajinu, poremećaj na globalnim svjetskim tržištima i ja bi rekao da Vlada RH, predsjednik Vlade RH, cijeli tim jednostavno je shvatio da u fokusu mora biti hrvatski građanin i to sve društvene skupine hrvatskih građana pa i ako se pogleda ovaj paket, paket mjera iako danas razgovaramo o zadržavanju stope PDV-a na energente dobro je da se rasprava javila u ovom smjeru jer mislim da ljudi imaju pravo čuti što zastupnici u Hrvatskom saboru misle o ovome što se događa, a to je realnost. To je milijardu i 700 miliona eura koje će biti raspoređene onima kojima je to najpotrebnije. Evo ovdje samo možda dva grafa koja najzornije pokazuju gdje je Hrvatska. Znači cijena plina i cijena električne energije samo evo Mađarska ima nižu cijenu ova dva energenta. To je veliki uspjeh. On se nije dogodio sam po sebi. Ovo je uspjeh ljudi koji su upravljali sa sustavom i financija i energetike, a na kraju krajeva i čitavog tima odnosno Vlade RH i mislim da to ne bi trebao nitko, nitko zamjeriti. Vlada je imenovana zbog toga da bude na dobrobit svojih građana i mislim da tu nema ništa sporno. Danas je bilo dobrih rasprava, bilo je rasprava koje su išle čak i puno dalje i šire nego što je zadržavanje ove stope PVD-a. Uvaženi zastupnik Lalovac je nešto govorio o produktivnosti, što bi se po tom pitanju moglo učiniti. No, ja smatram da produktivnost također mora biti poticana i plaćanjem te iste produktivnosti. Ne možemo reći da će produktivnost nastati sama po sebi ako nije adekvatno, adekvatno plaćena za tu produktivnost. Ono što mene posebno veseli kao čovjeka koji dolazi, dolazi iz, ne znam potpredsjedniče ovi imaju šou, ali ne znam čim je izazvan, no dobro. …/Upadica Furio Radin: Reći ću vam poslije./… Ok, slažem se. Kao čovjek koji dolazi iz Slavonije, Baranje i Srijema naravno neću ispustiti segment poljoprivredne mislim da je on vrlo bitan, evo polako ali sigurno ulazimo u vrijeme proljetne sjetve. Nešto što je za Hrvatsku kao zemlju koja je samodostatna u nekoliko ovih kad je u pitanju i žito i kukuruz, suncokret i sve ono što ide uz to, pa evo samo pogledajte i cijenu ulja u RH i u ostalim zemljama EU i bit će vam apsolutno sve jasno. Paket vrijedan 41 milion eura bi rekao bi, rekao bi sve segmente poljoprivrede. Mislim da svi oni koji će podržati ovo nemaju pravo to nazivati bilo kakvim populizmom, nazivati to nekakvim predizbornim trikom ili bilo čim. Ovo je briga za hrvatske građane. Tako se vodi i tako se upravlja sa sustavom koji se zove država. Kad se nađeš u krizi moraš naći rješenja kako ćeš onima koje je ta kriza zahvatila pomoći na najadekvatniji način, a upravo ovaj 4 paket, kontinuirani paket pomoći i gospodarstvenicima, ali ponovo ću se vratiti naravno na one koji su najugroženiji o tome je izvanredno govorio uvaženi zastupnik Hrelja je rekao da umirovljenici neće dobiti samo onaj dio koji im pripada na osnovu mirovina nego će dobiti i kroz sve ove druge mjere koje su usmjerene, a i oni su jednako građani Republike Hrvatske. Prema tome, želim evo i ministru nema ga ovdje čestitati na ovome, a Vladi naravno također uputiti … …/Upadica Radin: Hvala./… … ono što mislim da je bitno nastavak ovoga što se zove kriza u kojoj smo se našli i rješenje koje se ovdje nudi. Hvala vam lijepa. Samo da vam objasnim vaše uvažene kolege su me htjele dići na onaj isti štos na koji su digli predsjedavajuće, a to su uspjeli samo jednom, neće uspjeti drugi

Poštovani kolega Ivanoviću, evo ja bih se još prisjetio jedne teze oporbe od ovih dana, …/Govornik se ne razumije./… vaš komentar a to je da vladajuća većina, da predsjednik Vlade kupuje glasove ovim mjerama. Meni to izgleda zapravo o.k. Ako radiš nešto dobro i podijeliš novac građanima, ljudima si pomogao u standardu, pomogao si da prebrode krizu. Pa što ima u tome loše? Ako je to kupovina glasova, evo ja vam želim da bilo koja Vlada u budućnosti na isti način kupuje glasove svojih građana.

Pa ja ne vidim ništa ružno u riječi davati. Davati ili što ste vi rekli, ako je ovo kupovina, onda je to dobra kupovina, onda je to kupovina koja ide svima, nema selektivne kupovine, nego cijelo društvo će biti obuhvaćeno ovim mjerama, svima će dobro doći. Nije se gledao nikakav cenzus koji je ograničavao bilo koju skupinu hrvatskog društva. I onda mislim da ste sa ovim svojim upravo apostrofirali ono što je najbitnije. Mislim to je stvarno jedna sintagma koja se koristi prečesto u politici, a mislim da nije dorasla ni ni ovom Domu, a čak ni vremenu u kojem živimo. Koja kupovina? Ako smo napravili nešto dobro za svoje društvo imamo pravo i očekivati najmanje što je da vam netko da glas za potres koji ste učinili. Hvala. Kolega Ivanović, evo ovaj novi paket mjera Vlade Republike Hrvatske ne da će samo koristiti hrvatskim građanima i poduzetnicima već će puno pomoći doprinijeti i jedinicama lokalne samouprave konkretno kroz potrošnju energenata, odnosno potrošnju javne rasvjete koji je izdašan iznos za proračune općina i gradova. I evo ova vrsta pomoći je jedna velika financijska pomoć vezano za općine i gradove i njihove proračune, a da je nema bi normalno sredstva morala bit namijenjena za tu potrošnju. Pa evo vi kako ste rekli da ste često u kontaktima sa i građanima, a vjerojatno tako i općinskim načelnicima i gradonačelnicima i koji su iz redova Hrvatske demokratske zajednice i koji su iz redova drugih stranaka, pa da li oni ipak kažu vama pojedinu pohvalu za ove vladine mjere? **Radin, Furio Hvala lijepo uvažena zastupnice Zmaić. Da, bez tog kontakta u biti nećete nikada realno sagledati situaciju u kojoj se u kojoj se nalazimo. I stvarno ima načelnika, gradonačelnika koji nemaju veze sa Hrvatskom demokratskom zajednicom, koji krasno rade projekte za dobrobit svojih građana. I ono što mislim da Vlada cijelo vrijeme želi poručiti svim i jedinicama lokalne i područne samouprave budimo partneri, ali to isto želi poručiti i trgovcima. Budimo partneri. Nemojte da vam mi snizimo PDV na određene artikle, a vi nakon tjedan dana ne da niste spustili cijenu, nego ste i digli za 20 ili 30 posto. To je bit. Fokus i Vlade Republike Hrvatske i čelnika lokalnih i regionalnih samouprava mora biti na čovjeku, a onda imamo nonsense koji se ovdje događaju, da pojedini čelnici lokalnih samouprava i to velikih gradova podižu cijene ničim opravdane izvlačeći se da je to nekakav problem koji se ne može riješiti osim da se prelomi preko leđa stanovnika tih gradova. Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani kolega Ivanoviću, pa sigurno je neupitno da ova četiri paketa mjera Vlade Republike Hrvatske vrijedna skoro 7 milijardi eura su imala pozitivan učinak ne samo na hrvatsko gospodarstvo, nego i ukupno na standard hrvatskih građana. Međutim, po meni je možda još važnija činjenica, a to se imam osjećaj pomalo zanemaruje ili netko to namjerno ne spominje da su te mjere zajedno sa ulaskom u Schengen, zajedno sa ulaskom u eurozonu imale jednu jako bitnu posljedicu, a to je smanjenje, odnosno zaustavljanje onog negativnog trenda iseljavanja, odnosno odlaska naših mladih ljudi poglavito iz Slavonije, Like, Gorskog kotara itd. ne da je to prestalo nego imamo čak i pozitivnih primjera da se dobar dio tih mladih pomalo vraća nazad, da dolaze jer su na neki način stvoreni slični, gotovo isti uvjeti kao za život kao u najrazvijenijim europskim zemljama pa bih volio malo da to komentirate s obzirom da ste iz tog područja. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Šašlin. Svaka mjera koju Vlada donosi mora imati tu demografsku crtu. I ovo I ovo olakšati život svojim građanima je velika poruka. Moja sestra živi u Švedskoj već 31 godinu i najbolje znam iz prve ruke što znači, jer su njihova primanja puno veća nego možda ovdje. Ne baš toliko, ali veća su. No, sve ostale cijene su puno, puno veće nego što su ovdje. I ja bih volio da sa ovim mjerama ovo bude okidač za poziv svim onim ljudima koji su otišli u Irsku i u Njemačku da mogu ovdje naći svoje mjesto pod suncem, da mogu živjeti u najljepšoj državi na, na svijetu, al to moramo dokazati upravo ovakvim, ovakvim mjerama. Olakšati život svojim, svojim građanima mora biti na prvom, prvom mjestu, a Vlada je upravo ovim 4. paketom pokazala da ne želi stati na onome što je radila u protekla 3 paketa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, hvala lijepa. Gđa. Dreven Budinski. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Ivanović, evo ga i sami ste u svojoj obrazlaganju rekli ovaj 4. paket mjera imali smo i prije, znači sva 4 paketa mjera su ukupno 6,8 milijardi eura. Znači Vlada poručuje da stvarno vodi brigu i o svakom svojem čovjeku, poljoprivredniku, gospodarstveniku, o svima i već tako punih 7.g. unatoč svim krizama od potresa, od pandemije covida, evo i sad i ove globalne energetske krize i inflacije, pokazali ste one grafove gdje je Hrvatske danas, a ima jedna jako dobra što ih stvarno ovoga teško priznaje naša oporba da je Hrvatska danas u samoj europskoj jezgri i to u EU, u Schengenu, u eurozoni i u NATO-u, evo to je postigla jedna mala Hrvatska u ovih 7.g., hvala. (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Da, često se ovo što mi govorimo ovdje kao zastupnici, pogotovo zastupnici iz vladajuće većine, onda pripiše da su to nekakvi hvalospjevi, da je to opjevavanje lika i djela, ovoga ili onoga, to su konkretne mjere. Nema bez konkretnih mjera pomaka u prostoru na nijednoj razini, od mjesne zajednice, pa, pa do Vlade. Prema tome kad im nešto odgovara onda govore na jedan način, kad im ne odgovara na drugi i to je okej, ovo je politička arena prije svega i uvijek će to biti politička arena, ali ne može nama niko u tom smislu zabraniti da možemo govoriti ono što su brojke, što su činjenice koje nismo mi izmislili u nekom svom statističkom uredu nego su oni plod znanstvenog rada i usporedbe sa onim što se čini na razini EU.

Vladinih definitivno prvih i početnih zadaća i moramo uvijek naglasiti da je ovo 4. paket mjera, znači prije, nisu one ni ad hoc, nit su one pale s neba, nešto je, nešto je slijedilo ovome, a nešto je slijedilo samim ovim izmjenama zakona vezano za PDV i drago mi je što ste spomenuli upravo poljoprivredu i zato moramo i pogledati što je bilo sa izmjenama još i od 2018. i 2020. i 2022. i smanjenje PDV-a i od dječje hrane i pesticida, gnojiva, svježeg voća, povrća, a posebice vezano za svježe meso, svježe meso i ribu do ovih zadnjih izmjena koje se odnose je li na solare, znači to sve utječe na životni standard građana, znači nisu ovime, ne trebamo gledat čak ni ove mjere danas, one su prilagođene vremenu i recesiji današnjeg vremena, ali se moraju sagledat kroz cijeli ovaj niz izmjena i slijeda godina koje su prethodile ovim izmjenama. **Radin, Furio (Nezavisni)** Izvolite odgovor. ne samo da se moraju sagledati nego se i ti efekti koji će se dogoditi moraju izmjeriti, oni će biti vidljivi, možda nisu u prvi mah, al ja bi rekao da se nikada hrabrije nije progovaralo ovdje s govornice HS nego sada nego sada i to prije svega mi koji činimo vladajuću koaliciju o tome da nepoštene trgovačke prakse bitno razaraju hrvatsko društvo, pogotovo proizvođače. Čuli smo od uvažene zastupnice Petir i od mnogih zastupnika ovdje upravo to da proizvođači nisu podizali cijenu godinu dana, a sva ta roba koja im je isporučena je narasla za 20, 30 ili 50%. Za mene je nedopustivo da u žitnici, znači Hrvatska ima samodostatnost u žitaricama, da mi plaćamo jedan od najskupljih kruhova u Europa, to se ne može dogoditi i to se ne smije dogoditi i o tome treba, treba progovarati. Deur. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani zastupniče, evo vi dolazite iz Slavonije, iz Osječke županije i sigurno i u ratom i svim teškim situacijama u kojoj se nalazila ta županija, al evo i kroz ove mjere, al prije svega želim vas i pitati, ministar Filipović je i sam jasno naglasio odlučnost trgovačkim lancima da ne mogu se ponašati i da se moraju u zakonima i u okvirima tim sukladno ne smiju dizati cijene i sukladno porezu i o PDV-u, da se na tom dijelu moraju uistinu kvalitetno, kvalitetno kvalitetno ponašati prema hrvatskim građanima. I ove danas mjere koje su donešene i sam ministar Primorac je pojasnio i kolko su one kvalitetne i kolko su potrebite prije svega, možda nekome nisu. Evo čuli smo i g. Troskota koji je danas bio izaslanik Mosta, usamljen, sa kolikom drskošću i bezobrazlukom izlaze nepoštivanjem, a sami ste rekli koliko ima načelnika koji nisu HDZ-ovi načelnici, ali poštivaju svoje građane…/Upadica Radin: Hvala, hvala/…svoje mještane i njihove potrebe za životom u svim okolnostima koje su se izdogađale. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Deur, naravno bez te vertikale nema uspješne države neovisno o, o ideologijama, o politikama ili bilo čemu, moraš izać na izbore, pobijediti na izborima i onda ćeš imat priliku upravljati sa sustavom koji se zove, zove država. Ja ću uvijek biti na strani, na strani proizvođača. Trgovaca će uvijek bit, no ako nema proizvodnje onda nemamo što govoriti. Prema tome to moramo skroz ponavljati i to je dobro ponavljati, ne u smislu da mi nekome naštetimo ili da mu nanesemo štetu nego da građani shvate da ovi ljudi koji sjede ovdje promišljaju o stvarima u biti koje najviše možda njih, njih žuljaju i to je dobro i mislim da je i ministar Filipović svojim opetovanim progovaranjem o toj temi itekako će poneki doći na, na svoje. A što se tiče samih reformi ja bih rekao da mi praktički svaki tjedan ovdje u HS imamo

Na njih se ne treba osvrtat, ali jedina poruka koja bi trebala otići i sa ovog mjesta svim našim građanima, građanima Zagreba, svih naših gradova u Republici Hrvatskoj i općina da bez ovih mjera bi struja bila skuplja. Bez ovih mjera plaćali bi skuplji plin. Bez ovih mjera sve bi bilo puno teže. Dakle, ovo je nešto što Vlada Republike Hrvatske predlaže i donosi nama u Sabor da usvojimo što olakšava našim građanima život u mjesecima koji dolaze. A kolika je briga tih koji kritiziraju ovaj prijedlog mjera pokazuje upravo i sabornica, a i njih broj koji su raspravljali o svemu ovome, pa i sve ono što je gospodin Troskot u svojem istupanju ispred Mosta govorio kada je govorio da se HEP raspada. Dakle, ove mjere su nešto što znači da će biti struja jeftinija, voda jeftinija, energenti jeftiniji i da će biti lakši život našim građanima. **Radin, Furio Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Klarić evo ja ću isto nešto reći i reći ću to pozitivno i zahvalit ću evo i uvaženoj zastupnici Raukar koja se zalagala da slobodni samostalni umjetnici imaju veći veći koeficijent i to je točno. I evo u ovom paketu je sa 0,8 to na 1,2. Da li može biti više? Ja se nadam da će i biti više, da će samostalni umjetnici doći do onog ranga kojeg se očekuje. No, ono što je vrlo, vrlo bitno za reći na ovo vaše pitanje je to da jedan dio oporbe mora konzultirati i uzeti si za konzultanta čovjeka koji se zove Johnny Braun koji košta 50 tisuća eura da bi ih savjetovao. Nas savjetuje život. Ne trebamo nikakve posebne savjetnike koje ćemo dodatno plaćati, nego nas savjetuju ljudi s kojima živimo i dijelimo isti prostor i želimo ga učiniti ugodnijim, ljepšim za život.

Izvolite. Već imate jednu repliku, a niste ni počeli. Dvije replike. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. Znači bit će dinamično i zanimljivo. Poštovani kolege i kolegice, evo ga vezano uz Zakon o doprinosima uz Zakon o doprinosima i Zakonu o PDV-u ja bih rekla sljedeće. Pod broj jedan, da je poruka ovih dvaju zakona sljedeća: Vlada premijera Plenkovića kontinuirano rješava probleme hrvatskih građana to je poruka broj jedan. Nakon toga, štiti standard, ojačava socijalnu koheziju, ali isto tako i štiti socijalnu sigurnost najranjivijeg dijela hrvatskoga hrvatskoga društva. Što se tiče oporbe, eto koliko je oporbu briga zaista za bolji život i bolji standard hrvatskih građana dokazuje i njihov broj dana ovdje u ovoj sabornici. I više od toga mislim da ne trebam reći, osim kazati da su im argumenti zaista bili mršavi i klimavi i ustvari nedostojni bilo kakvog konkretnog Dakle, paket zaštitnih mjera Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 1,7 milijardi eura odnosi se na iznimno širok segment hrvatskoga društva da ne nabrajam opet posebne kategorije. Dakle, zaista nitko nije izostavljen i sve to dokazuje da je paket mjera iznimno sveobuhvatan, da je točno i precizno pogođen, da je pravovremen i da je moćan. Zašto je to bitno? Bitno je zbog toga što ne samo da je obuhvatio sve one koji su najpotrebniji pomoći da nitko nije izostavljen, već je taj paket moćan i iz perspektive država članica Europske unije. Jer kada pogledamo koliko je Vlada izdvojila ne samo za ovaj paket, nego i za prethodna tri paketa, ali i mjere koje su donesene u vrijeme covid krize tada ustvari vidimo da je prema kriteriju per capita odnosno po glavi stanovnika zaista da smo druga zemlja u Europskoj uniji koja je najviše zaštitila svoje građane i to je činjenica koju ne može nitko poreći. Sve to jako je bitno posebice zbog vremena u kojem se nalazimo i koje ne možemo nikako zanemariti a radi se o tome da to izazovno vrijeme zahtjeva jako veliku društvenu solidarnost, ali isto tako i odgovornost što ova Vlada čini i kontinuirano to čini i to nije nikakav moj subjektivni dojam, niti moj subjektivni osjećaj već to pokazuju rezultati. To pokazuje činjenica da mi imamo stabilno tržište rada, rekla bih čak i otporno, nikad već broj zaposlenih. Isto tako i jako nisku stopu nezaposlenosti, da imamo prosječnu plaću koja je u mandatu ove Vlade rasla za 35%. Minimalna plaća za 70% itd., itd. I zahvaljujući zaštitnim mjerama Vlade Republike Hrvatske mi ustvari imamo minimiziran i ublažen rast cijene energenata kroz nepromijenjene cijene i plina, i struje i ogrijeva, drva, paleta, briketa i svega ostaloga. Ali na duži rok u odnosu na prethodni paket mjera s napomenom da upravo zbog mjera Vlade Republike Hrvatske, Hrvatska danas ima drugu najnižu cijenu i struje i plina u Europskoj uniji i to je jako bitno znati. Kako bi tako i ostalo danas upravo govorimo o Zakonu o PDV-u i o Zakonu o doprinosima koji se odnose na produljenje primjene snižene stope PDV-a od 5% za prirodni plin, grijanje iz toplinskih stanica, ogrjevnog drva, paleta, briket i sječku. A posebno naglašavam da je cijena plina u državama članicama Europske unije rasla u prosjeku za 92%, dok je u Hrvatskoj taj porast bio zaista minimiziran i govorimo o 13%-tnom i da nije bilo mjera Vlade RH poskupljenje struje bi bilo 96%, a plina 70% i ono što valja naglasiti jest vrlo, vrlo široka potpora hrvatske javnosti od Gospodarske komore, HOK-a, HUP-a, sindikata, Matice Matice umirovljenika Hrvatske, Sindikata umirovljenika Hrvatske, Poljoprivredne komore, jako bitna podrška i glasna podrška Hrvatske udruge gradova, općina i županija.

Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvažana kolegice danas raspravljamo objedinjeno o dva zakona, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i Zakonu o doprinosima i kao što ste i sami rekli u vašoj raspravi poruka je ovo naše Vlade da će štititi standarde i sigurnost naših građana. Zakonom o doprinosima se predlaže povećanje koeficijenta za izračun osnovnice samostalnim umjetnicima, a ukidanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 1 i 3% na mirovine obuhvaćen je jedan širi krug naših sugrađana pa evo

Dakle, posebno ću posebno naglasiti i socijalnu komponentu paketa mjera pomoći Vlade RH, ali isto tako i ovih zakona koji su pred nama. Zašto to govorim? To govorim zbog najranjivije skupine u našem društvu, jedne od najranjivijih skupina to su naši umirovljenici koji će kroz paket mjera dobiti petu po redu isplatu jednokratnog dodatka u visini između 60 i 160 eura u travnju mjesecu. Za sve one koji primaju, koji imaju penziju ispod 610 eura, njih je oko 700 tisuća. Dakle, peta zaredom isplata jednokratnog dodatka, a osim toga kroz Zakon o doprinosima gdje se ukida 3% posebnoga doprinosa za zdravstveno osiguranje 32 tisuće umirovljenika će ustvari imati veći dohodak za 3%. Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče sabora. Poštovana kolegice, pa evo nalazimo se u vremenima jedne globale krize, međutim Vlada RH evo donosi već 4 paket mjera i ovi dva, ovi dva zakona su zapravo podloga za ostvarivanje tih mjera. Možemo reći da Vlada RH pokazuje jednu veliku socijalnu osjetljivost i da reagira upravo najviše prema onima koji su najugroženiji i najpogođeniji ovom krizom. Tako možemo reći da će 135 tisuća ljudi koji imaju status invalida da će biti obuhvaćeni ovim mjerama. Radi se o 45 tisuća korisnika koji su korisnici osobne invalidnine odnosno imaju 4 stupanj tjelesnog oštećenja, a također treba reći da se tu nalazi i oko 90 tisuća korisnika odnosno naših građana koji su osobe s invaliditetom 2 i 3 stupnja i oni su korisnici doplatka za pomoć i njegu. Mislim da je to sve vrijedno spomenuti. Hvala. Majda (HDZ)** Hvala vam kolega Šimiću. Drago mi je da ste ustvari digli tematiku upravo te socijalne zaštite najugroženijih i kao što ste rekli osoba sa invaliditetom. Ovaj paket mjera je toliko sveobuhvatan da zaista nije nikoga izostavio i ide vrlo, vrlo široko. Što se tiče osoba s invaliditetom i osoba koje primaju doplatak za pomoć i njegu valja reći da će se za ljude koji primaju doplatak za pomoć i njegu isplaćivati jednokratni dodatak od 150 eura. Ne samo za kategorije koje smo maloprije spomenuli već i za nezaposlene hrvatske branitelje, za ugrožene kupce energenata i kao što smo maloprije kazali za one koji primaju doplatak za pomoć i njegu. Osim toga tu je jednokratni dodatak za nezaposlene u visini od 100 eura. I još jedanput naglašavam veliku socijalnu komponentu koja ide u smjeru jačanja socijalne kohezije kako bi se izbjegla socijalna fraktura. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Burić, dobro je da ste u vašem izlaganju pričali o samoj sveobuhvatnosti ovog paketa mjera, al posebice ovih izmjena zakona koje trebamo definitivno gledati kroz nekoliko zadnjih, zadnjih izmjena i da se ovo odnosi zapravo na životni standard naših građana i da je to glavana uloga Vlade RH i da se slažemo da da se ona dobro obavlja i dobro obnaša i da su ove aktivnosti upravo na putu, na putu tome, ali i dolazite i sami iz Ministarstva rada znate koliko je faktor solidarnosti bitan i koliko, koliko je bitno naglasiti ovim mjerama samu solidarnost. I evo ne trebamo priča sad i o doprinosima o kojim vjerujem da znate itekako puno, dovoljno je spomenuti ovih 5%, spomenuti i električnu energiju, ali i toplinsku, ogrjev i sve. mi iz Dalmacije smo više fokusirani na električnu energiju, ali evo vi dolazite iz Ravne Gore iz ovaj našeg predivnog područja koliko samo …/Upadica: Hvala lijepa./… tamo znači upravo ovih 5% na ogrjev i na sve vezano za sezonu grijana. Majda (HDZ)** Hvala vam dragi kolega Bačiću. Ovako, što se tiče stope PDV-a od 5% koja ustvari daje garanciju da će se i dalje zadržati nepromijenjene cijene plina, ogrjevnog drva i energije iz toplinskih stanica, da posebno ću se referirati na ovo što ste vi kazali, a to je cijena drva. Međutim, za drva je ova Vlada osigurala dvije mjere. Jedna ne 5-postotna stopa poreza, a druga je 20% popusta na metar kubni na što se tek kasnije ustvari računa 5-postotni porez. To su dvije mjere koje su ostvari osigurale prema riječima mojih sumještana, mojih gorana, ali i ostalih kontinentalaca koji su kazali slijedeće, da drvo

Poštovana kolegice Burić evo prema pokazateljima cijena struje u Europskoj uniji, prosječna cijena električne energije je 175 eura megavat sat, dok je kod nas u Gradu Zagrebu megavat sat. Pa evo, da li je to slučajno? Smatrate li vi da li je to slučajno ili ipak je netko morao osmisliti ili kreirati kako bi skoro imali najmanju cijenu u Europskoj uniji Grad Zagreb odnosno glavni grad Republike Hrvatske? Hvala vam kolegice Zmaić. Ja smatram odnosno sigurna sam da ništa od rezultata o kojima ste i vi govorili nije palo s neba. Ništa se nije dogodilo samo po sebi. Nije eto tako dogodilo se, jer se to inače događa. Ne događa se. Iza toga stoji vrlo, vrlo ozbiljna i odgovorna politika i vrlo dobro upravljanje posebice krizno upravljanje, jer znamo i sami u kakvim vremenima živimo. Ono što ste dobro primijetili i drago mi je da ste to ponovno spomenuli da ustvari zahvaljujući mjerama Hrvatska danas ima, da je druga po redu u smislu najpovoljnije cijene i plina i struje u Europskoj uniji i da je prosječna cijena, najjeftinija cijena da se plaća samo u jednoj jedinoj državi i struja i plin, a to je ako se dobro sjećam Mađarska. **Radin, Furio Zastupnice Burić vaša izlaganja kao i ona karikatura Ankice Zmaić od replike prilike rasprave o opozivu premijera razgolitili su koji je cilj politike HDZ-a i Andreja Plenkovića. Stvaranje jednopartijske države u kojoj je HDZ-e jedini potreban i zapravo jedini moguć oblik političkog postojanja i to nakon što se Hrvatska jedva riješila one jednopartijske tamnice naroda koja je postojala prije. Ja ne vidim nikakav razlog za takvu pretjeranu samohvalu, niti sam impresionirana što HDZ-e sada popravlja ono što je HDZ-e uništio u svojim nekim ranijim fazama i ranijim mandatima. Ali hvala vam što ste razjasnili hrvatskom narodu kuda vodi ovakvo ponašanje HDZ-ovih zastupnika. **Radin, Hvala vam poštovana gospođo Orešković. Evo uz dužno poštovanje moram vam kazati da mi se čini da će vas golema ljubomora pojest a da to nikako nije dobro ako ništa drugo onda za vaše zdravlje. Što se tiče same poruke ovih dvaju zakona, pa isto tako i mjera, zaštitnih mjera koje donosi Vlada Republike Hrvatske a prema kojima vi pokazujete ili veliku ljubomoru, ili veliko nerazumijevanje, poruka je svih tih mjera da Vlada premijera Plenkovića štiti i rješava probleme hrvatskih građana za razliku od vas. Sada ću dati na povredu Poslovnika. Ali pokušajmo se držati teme a ne osobnih kvalifikacija. Uvijek je bolje,

zastupnice Hrvatske demokratske zajednice, kako mene, tako i zastupnicu Burić. E sada da li je ona ljubomorna na nas, ali što je činjenica, činjenica je i mene nitko ne može razuvjeriti, ja mogu svoje mišljenje uvijek iznositi jer ovo je upravo dom gdje se može izraziti svatko svoje mišljenje. Bila je replika, ide opomena. Gospodin Klarić replika. **Klarić, malo ću drugu repliku dati nego od one što sam mislio potaknut ovom reakcijom malo prije. Dakle, vas često kritiziraju da hvalite Vladu. Ali njih demantiraju činjenice, a činjenice su da se nikada u bližoj i daljoj povijesti nije toliko gradilo i radilo koliko u proteklih godina. Od Pelješkog mosta evo nedavno spojen je i ovaj preko Cetine, od KBC-a, druge cijevi tunela Učka, od tisuće i stotine kilometara vodovoda, kanalizacije, od najvećeg iznosa europskih sredstava pa do ovih paketa mjera. Dakle, ovo što sada se događa da je ovo jedino moguće s njihove strane biti nekakav napad i poništavanje svega onog dobrog što je ova Vlada učinila a čini dobro. I ovaj paket mjera je dobar jer olakšava hrvatskim građanima vremena koja dolaze pred nas a koja neće biti lagana. **Radin, Hvala vam kolega Klariću. Sada ste i vi pohvalili mjere, Vladu, rezultate tako da očekujemo od oporbe da će i vas špotati zbog toga samo zato jer je ljubomora velika. Nezadovoljstvo sa rezultatima koji idu na korist svih hrvatskih građana sa strane oporbe je jako veliko što ustvari najviše govori o tome koliko su dobronamjerni i koliko im je bitno hrvatsko društvo, ljudi, koliko su im bitni umirovljenici, radnici, napredak itd. Tako da očekujem da će sada i vas napasti. Meni osobno to ne smeta. Nikada mi nije smetalo, toliko osjetljiva nisam. Međutim, ono što smo zaboravili reći kolega Klariću, to su mjere za očuvanje radnih mjesta. Da ih nije bilo mi danas ne bismo imali ustvari stabilno tržište rada i mi danas sigurno ne bismo imali tako moćan paket mjera ispred sebe koji će dodatno zaštititi hrvatske građane. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Burić kao što ste rekli stopa nezaposlenosti je nikad niža odnosno približila se gotovo rekordnoj 2019. godini. Međutim i tih 60 tisuća nezaposlenih osoba također su predviđeni ovim paketom mjera. Za njih je osigurano 6 milijuna eura kako bi dobili isplatu jednokratne novčane naknade da ne bi bilo manipulacije. To su osobe koje su bile na Zavodu za zapošljavanje na dan sa 1. ožujka ove godine. Međutim, nije to jedina kategorija naših socijalno ugroženih stanovnika, sugrađana koji su ovim paketom mjera dobili pomoć, pa vas molim da kažete koji su to još naši sugrađani koji mogu očekivati ovim paketom mjera pomoć? (HDZ)** Hvala vam kolegice Branka Juričev-Martinčev. Drago mi je da ste spomenuli stopu zaposlenosti i nezaposlenosti. Ona je je jako, jako bitna zbog toga što je stopa zaposlenosti se približila gotovo 70% zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Rekli ste i sami nikad veći broj osiguranika, odnosno radnika, stabilno tržište rada unatoč vrlo izazovnim vremenima, stabilno cijelo vrijeme zahvaljujući pravovremenim mjerama, pravovremenim intervencijama i u stvari odgovornim i ozbiljnim politikama. Što se tiče stope nezaposlenosti ona je oko 7% negdje na razini prosjeka EU ili čak nešto niže, a što se tiče mjera vezane uz najranjivije skupine osim umirovljenika tu su i domovi za starije i nemoćne. Mislim da to danas nismo dovoljno objasnili, ali imamo vremena dalje. …/Upadica Radin: Hvala. Dakle, domovi za starije i nemoćne, tu su nam ugroženi kupci energenata kojima se pomaže kroz 500 kuna za plaćanje režija, odnosno dijela režija itd. Hvala vam potpredsjedniče. Rečenicu moramo završiti da ne ostaju samo subjekt bez predikata. Potpredsjednica Glasovac, izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala lijepa. Kolegice Burić svašta ste vi ovdje izgovorili. Vjerujem da vas pozdravljaju svi ovi ugroženi kupci energenata kojima dajete petsto kuna pod uvjetom da vam potpišu da se vi upišete na njihovu jedinu nekretninu i krov nad glavom. Sjajna mjera, odlična! Pozdravljaju vas vjerojatno i stanovnici Banije zbog ovog što ste rekli da ste sjajni u kriznom upravljanju koji već tri godine čekaju obnovljene kuće kojih nema. A pozdravlja vas sigurno i ovih 200000 što su otišli glavom bez obzira iz Hrvatske u posljednjih 7 godina zbog vaše aktivne politike, pa su vam oslobodili prostor na Zavodu za zapošljavanje da se danas možete hvaliti najnižim brojem nezaposlenih u Hrvatskoj, jer su oni svoju sreću i zaposlenje tražili van Hrvatske. I jedno konkretno pitanje. Umirovljenicima konstantno gurate mrvice, realni rast mirovina je 6,7% u prethodnih 7 godina unatoč rastu i razvoju 25% BDP-a.

Poštovani potpredsjedniče, članak 238. povrijeđen je član. Kolegica Glasovac govori neistinu da bi korisnici ostvarili nuke, dakle vaučer od 500 kuna. Nitko im se ne upisuje na nikakve zabilježbe, na nekretnine. To su korisnici osobne invalidnine kojima smo ukinuli cenzus. To su roditelji statusa roditelja njegovatelja, to su njegovatelji, to su umirovljenici, to su udomitelji, to su brojni

Ne, ne. Morate odgovoriti, ali prije ja moram odgovoriti gospođi Murganić. Moram vam dat opomenu, jer ovaj Poslovnik ne predviđa ustanovljavanje istine ili neistine. Nisam ga

Hvala potpredsjedniče, 238. Dakle, kolegica je uvrijedila i zastupnicu ali nas ovdje spominju i to upisivanje na jednu nekretninu, a kao činjenica da je to tako evo slučaj kod mene. Grad je morao platiti pogreb osobi, a nisu htjeli platiti oni koji su se uknjižili na tu njihovu jednu nekretninu darovnim ugovorom i nekakvi nasljednici. O tom, potom jer to je priča koja je malo poduža od one koja se populistički sa vaše strane usmjerava prema hrvatskom društvu. …/Upadica Radin: Hvala. Hvala. Unatoč tužnoj činjenici moram vam dati opomenu, jer je bila replika. Povreda članka 238. omalovažavanje zastupnice. Ja sam duboko razočarana nepažnjom kojom zastupnici HDZ-a slušaju, odnosno ne slušaju ministra Piletića koji je gostujući na N1 televiziji u nedjelju vrlo jasno se posipao pepelom i rekao da će od 1. siječnja 2024. godine izmijeniti spornu odredbu zakona kojeg ste vi donijeli i izglasali ovdje kojima se korisnicima zajamčene minimalne naknade i ugroženim kupcima energenata kao za ostvarivanje prava tih naknada uvjetuje da se država zabilježi na jedinu nekretninu. Mi tražimo da se to makne odmah. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala. Hvala. Naravno opomena, bila je replika. Gospodin Brkan, Zahvaljujem se predsjedavajući. Uvažena zastupnica Glasovac je povrijedila članak 238. navodeći nas sviju ovdje da mi nismo pratili našeg ministra Piletića i kao da smo se mi ovdje osvrtali našim povredama Poslovnika na ministra Piletića. Ne nismo uvažena zastupnice, mi smo se osvrnuli na vas i na vašu laž. Znači da se država upisuje u imovinu nekih građana ukoliko im daje pomoć sada iz ovoga paketa mjera pomoći. To nije istina. Vi ste lagali i na to smo se mi osvrnuli. Bila je replika. Ide povreda Poslovnika. A baš su mi falile danas, niti jednu nisam bio dao do ovog trenutka. Gospodin Klarić, izvolite. Tako je 238. Zastupnica je pokrenula raspravu o nečem što uopće nije točka dnevnog reda, ali i dakle ona se zalaže da se troši proračunski novac jedinice lokalne samouprave ili države na način da se nekoga financira, a onda da kad on umre da se netko drugi knjiži na njegovu imovinu i prodaje, a da nema nikakvih troškova i da se ne brine o tom svom **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, hvala lijepa. Bila je replika na povredu poslovnika, to je jedna nova kategorija, ide opomena druga. Gđa. Murganić. Hvala lijepa. Želim naglasiti da nuke dakle taj vaučer koriste brojni korisnici iz sustava socijalne skrbi i za to nije uvjet niti imovinski, niti dohodovni cenzus, a ovo što sada gura SDP to je tragedija jer se uopće ne radi o knjiženju na sirotinjske kuće nego se omogućava da nećaci koriste bogate imovine, rođaci koriste bogate imovine…/Upadica Radin: Hvala, hvala/…a da opomena naravno, bila je replika. Gđa. Vlašić Iljkić. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Čl. 238., evo ja ne znam s kim se zastupnica Murganić svađa, ministar Piletić je neki dan izjavio da će mijenjat spornu odredbu koju tvrdi da je, da je štetna odredba upis zabilježbe na nekretninu korisnika zajamčene zajamčene minimalne naknade. To je korak unatrag za sustav socijalne skrbi bio, prije 10.g., unatrag 10.g. se to nije radilo, sad smo uveli to i sad to radite,

je, to je jedan nova kategorija sada, povreda poslovnika na povredu poslovnika, mislim tako da je, ja ne znam kako se ponašat nego samo da dajem opomenu jer je bila replika, ali međutim to je ipak jedna novost danas, svaki dan u svakom pogledu sve više napredujemo. I sada imamo odgovor na repliku. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. Dakle poštovana kolegice Glasovac, vi ste kazali da ste duboko razočarani, a i ja sam duboko razočarana s vama zato što vi ne znate slijedeće, da je kroz ovaj paket mjere za 8.795 osoba u privremenom smještaju, dakle govorimo o stradalima u potresu, da je njima također osigurana jednokratna novčana pomoć kroz ovaj paket i to 265 eura po osobi ili po kućanstvu do maksimalno 1.327 eura, eura, vrijednost te mjere je 2,3 milijuna eura. A što se tiče vaše politike kolegice Glasovac, dok ste vi bili dužnosnica u Vladi Zorana Milanovića vi ste hrvatski narod doveli na prosjački štap, jad, bijeda, čemer i jad, rušili ste mirovine, rušili ste plaće, rušili ste socijalne naknade, pa znate i sami, rušili ste plaće profesorima, liječnicima itd.

da je gđa. Burić i njena stranka ponosna time što će im pomoći jednokratnom pomoći. Ljudi nemate kruha, jedite kolače kaže Marija Antoaneta, evo to je vaša poruka, isto kao i vaša kolegica gradonačelnica potresom pogođenog područja koja je, koja

mislim da su bili kroasani. Gospodin Josip Borić će sada imat sigurno jednu mirnu raspravu tako da nećemo morat imat povrede poslovnika, izvolite. Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani ravnatelju, kolegice i kolege. Mislim da danas vodimo dosta dobru raspravu, zamolio sam ujutro argumentirano i to je sa naše strane većine poprilično argumentirano, s druge strane se ta rasprava malo otišla u krivom smjeru, ali postoje, postoji povijest, postoje brojke, postoje Vlade, svatko zna što se radilo, što se događalo, tako da ne trebamo se čuditi ničemu. PDV uveden je '98., za to smo krivi kako je rekla jedna kolegica, za to je kriv HDZ, danas je taj porez jedan velik dio našeg proračuna, on je dio, dio našeg poreznog sustava, imaju ga mnoge moderne države, neke ga nemaju, neke razvijene ga nemaju i on je tu da nam pomogne da upravo kroz mjere prema onima koji su najslabiji možemo omogućiti njima da mogu i oni sebi na neki način priuštiti određene situacije koje puno lakše priuštuju neki koji imaju veće prihode. Kad gledamo što smo prošli u proteklom vremenu tu se zaista da, da uspoređivati sve, od BDP-a koji je recimo 2004. iznosio 34 milijarde eura, a danas tj. sa 2022. on je 67, gotovo dvostruko veći, znači da kao država možemo dvostruko više nego 2006.g.. Period SDP-ove vlasti je bio pad BDP-a, jednostavno se nismo ni čudili tj. čudili smo se kako tako jedna sposobna vlast ili oni koji su tvrdili da jesu mogu praktički zadržat istu razinu 5.g., 4.g. vlasti, što su zatekli tako su i državu praktički ostavili, ništa nisu napravili. Kad govorimo o inflaciji kumulativno u 7.g. 2000.-2007. 20% inflacija, kumulativno 2007.-2015. 17,9, 2015.-2022. 16,4, posebno teška 2022.g. kad imamo 10,8% inflaciju i Vlada reagira u tom segmentu, ali kad gledamo te kumulativne godine vidimo da smo u tim odnosima nekih gotovo jednakih veličina do 20%, da je čak u ovih 7 i manje nego što je to bilo ne u 7.g. recimo 2000.-2007.. Uvijek su se Vlade borile sa inflacijom i željele su ja vjerujem sve pomoći svojim građanima, neke su to mogle ili umjele bolje, neke to nisu mogle, tako da što mi imamo danas problem što se sa dva različita pogleda na politiku pristupa i raspravi o ova dva zakona. Jedan je pogled onaj odgovornosti koji ima svaka formirana vlast, jer vlast obvezuje. Ona nije nešto što možeš isformirati i reći poslije toga, nas to nije baš previše briga. Iako ima i takvih negdje, pogotovo u lokalnim samoupravama. Vidimo da se trude ili da nešto pokušavaju, ali ne ide. Jednostavno rade na neki krivi način. Nešto im se događa. Tako da veseli broj osiguranih osoba koji je prvi puta veći nego 2008. kada smo ih imali najviše. Upravo u vremenu kada govorimo da imamo i nešto manje stanovnika tj. jedan dio stanovnika je otišao iz države jednostavno, ali broj zaposlenih je milijun i 613 tisuća to je do sada najveći broj. Što smo htjeli sa ova dva zakona? Jednostavno omogućiti građanima da i dalje prolaze sada ne u 6 mjeseci, nego u godinu dana ovu energetsku krizu. I mislim da smo na dobrom putu, pokazalo je iskustvo ovih 6 mjeseci da se to može, da možemo osigurati to, da nije došlo do nikakvih potresa ili problema, socijalnih nekakvih fraktura i da sada sa još jednim izdašnim paketom možemo pomoći još jedanputa ali sada u godinu dana da plin ostane na istim razinama, da cijena električne energije u nekim gabaritima koji su postavljeni, naravno idemo u ljetnu sezonu bit će tu malo povika s mora ali opet imamo situacije kakve imamo, jednostavno čini Vlada ono što može. Ona pogleda u svoj proračun i kaže možemo toliko. Svatko bi htio i malo više od onoga. Ali što ovdje veseli? Što zaista kada gledamo prema kome se ide, pa tu nema ni jedne skupine stanovnika ili stanovništva u Republici Hrvatskoj ili poduzetnika ili itd. koji se bave poslovima, poduzećima i tako malim, srednjim, velikima prema kojima se nije išlo od djece do umirovljenika, od malih ili obrta do velikih poduzeća gotovo apsolutno pokriveno sve, gotovo sve djelatnosti. Svima nešto trebaju od toga dobiti za sebe naravno na poznate I tu veseli još jedna potpora nakon covid dodatka, nakon energetskog dodatka, nakon inflatornog dodatka, nakon božićnog paketa još jedan dodatak našim umirovljenicima gotovo 247 milijuna eura. U tih 4 dodatka, plus ovih 64 govorimo gotovo znači o 3 milijarde kuna pomoći u godinu dana umirovljenicima, iako mnogi kažu mirovinu su nam male. Mirovine one zarađene ne možemo mijenjati samo tako. Ali možemo pomagati na druge načine. Ne mogu završiti, jednostavno previše. **Radin, Furio

Gospodine predsjedavajući, poštovani zastupniče, pa ja i dalje probat ću nekako sabrati sve dojmove ovoga 4. paketa mjera pomoći. Gledajte, milijardu i 700 milijuna eura u ovome 4. paketu, a u prethodnim paketima je ukupno bilo 5,1 milijarda eura. Paketi koji su ciljano dati za ublažavanje rasta cijena energije, zaštite od inflacije te posebne potpore i poticaji i sva tri cilja su ostvarena. To su pokazali prethodni paketi, a ovaj sada nastavak pokazuje da će on i do kraja godine osigurati stabilnost standarda građana, stabilnost cijena energije i stabilnost gospodarstva u našoj domovini. Probajmo se vratiti unatrag i sjetiti se kada je nekada neka vlada donijela ovolike pakete mjera pomoći i bila učinkovita. Pa Milanović mandat je proveo čitav u recesiji, a prije toga se vraćam i dalje ne mogu nikada naći primjer da je ovoliko uspješno neka vlada pomogla svome građanstvu tj. vratila … /ne razumije Hvala lijepa. Kolega Brkan sjećam se i ja. Ja sam bio oporbeni zastupnik Vlade koja je imala također paket pomoći i on je odmah krenuo nakon dolaska na vlast znači 2% veći PDV-e, a onda 20% električna energija, 30% plin, 30% voda itd. Sve usluge išle su linearno lijepo kako treba i naravno onda smanjenje plaća, brojne izmjene poreznih zakona i država se držala u nekakvoj razini funkcionalnosti. Ali ona na početku i na kraju evo pokazuju podaci BDP-a gotovo je identičan broj 45 milijardi 2011., 45 - 2015. Gdje si bio, što si radio? Znači apsolutno nisi uspio kada su već svi izašli bili iz recesije, mi smo bili ti zadnji koji smo, iako smo 2013. ušli u Europsku uniju jednostavno nismo uspjeli ne zato što nije bilo elemenata ili momenata. Bilo je. Jednostavno ljudi nisu shvatili svoju ulogu koju su tada imali. To je završilo u svađi, čarkama i narod je to izbrisao. Hvala poštovani predsjedavajući. Kolega zastupniče dakle za ovu primjenu produženu snižena je stopa PDV-a na isporuku energenata. Svakako je još jednom važno za spomenuti i sve one mjere koje potiču i proizvodnju energenata koristeći obnovljive izvore energije, ali naravno svakako i energetsku učinkovitost, dakle smanjenje potrošnje energije i u samim kućanstvima, u javnom sektoru, ali naravno i u gospodarstvu. Jer vidimo da se i tu planiraju određene mjere vjerujem kroz različite javne pozive, pa evo dobro je i sa ovog mjesta zapravo i najaviti upravo i te javne pozive koji će biti i za obnovu energetsku višestambenih zgrada, svakako i zgrada javnog sektora, ali naravno i namijenjeno za samo gospodarstvo. U onom paketu mjera koje je predloženo oko 290 milijuna eura namijenjeno za tu svrhu, to su projekti koje tek treba provesti i dobro je na vrijeme se informirati i krenuti. Hvala vam. **Radin, Furio Hvala lijepo. Kolegice Tramišak mislim da evo rekli ste sve što se tiče energetske učinkovitosti. Kao jedan od članova upravnog vijeća Fonda znam da smo zaista na tom prostoru radili puno proteklih 4 godine. Vjerojatno će jedan dio sredstava ići iz drugih sredstava koji su nam na raspolaganju. Ali ono što nas veseli je znači da ljudi itekako žele to raditi, žele energetsku obnovu svojih objekata. Uvijek na svaki raspisani natječaj dodatno fali sredstava. Znači da je interes puno veći nego što može se država ili na neki način priuštiti. Ali je važno da smo ušli u prostor ili proces da se to događa. Bilo je potrebno vremena i iskustava s time, ali sada to danas postaje i određeni standard, a onda nam sigurno može i svaki sljedeći trošak biti manji. Tako da na Vladi je da sa ovim paketom još jedanput pokaže da stoji čvrsto iza svojih građana i njihovog standarda. Oni koji govore da to ne treba to je njihovo pravo. S time ćemo izaći pred njih pa će svatko reći što misli o takvim situacijama tj. politikama koje se nude. Ankica (HDZ)** Hvala. Kolega Borić evo danas slušajući raspravu, izlaganja čuli smo od oporbenih zastupnika vezano za ove naše mjere da su to neke mrvice, da ne kažem ismijavaju mjere ove pakete mjera koje pomažu i našim građanima, i poduzetnicima, i jedinicama lokalne samouprave i kompletno svima. Pa evo vi ste rekli da ste bili zastupnik u mandatu 2011. do 2015. kada je bila Vlada Zorana Milanovića. Pa možete li se sjetiti kakve su oni mrvice dodjeljivali i davali? (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Zmaić bolje se ne prisjećati toga, jer je to bilo jedno loše vrijeme kažem za Republiku Hrvatsku i za naše stanovnike. Bili smo u financijskoj krizi tada i recesija nas je zahvatila. I zadnji smo bili ti koji smo izašli iz te krize, a mjere koje su povlačene tada prema građanima išle su nešto slično ovome što vidimo sada recimo i u Gradu Zagrebu. Znači na jednoj strani imate aktivnost Vlade da se zadrži standard, na drugoj oni koji obnašaju vlast u najvećem gradu koji gotovo nosi četvrtinu stanovnika čine sve i uporni su u tome da žele nešto poskupiti i reći da je to opravdano i da se to tako mora raditi. Znači ne vide se neke druge situacije, ne vide se sposobnosti, pogotovo fiskalne sposobnosti Grada Zagreba koje su velike i takvih paketa ili pomoći … /ne razumije ovo što radi Vlada sveobuhvatno prema svima treba biti barem od njih na neki način prihvaćeno, jer je recimo taj grad najveći korisnik upravo svih ovih mjera. Sabina (SDP)** Hvala lijepa. Kolega Boriću samo da vam malo refresham memorys. Vlada SDP-a je dolazila na vlast u načelu jednom u desetljeću kupiti i čistiti nered za vama. Konkretno Zoran Milanović je došao nakon Ive Sanadera gdje ste nam ostavili spaljenu i popljačkanu zemlju, a to pokazuju i neke sudske presude. I unatoč tome što ste nam ostavili gospodarstvo na koljenima uspjeli smo ga u 4 godine koliko toliko svesti u realne okvire. Vi ovih 7 godina imate rast, realni rast BDP-a 25%. Znači država, u državi se proizvodi 25% više. Ali na žalost plaće realno rastu 40% manje od tog rasta, a mirovine 3 i pol puta manje. Realni rast mirovina u posljednjih 7 godina je 8,7%. Gdje je tu pravedna distribucija da oni koji proizvode i doprinose na kraju toliko zaostaju za tim napretkom i rastom? Gdje Hvala lijepo. Kolegice Glasovac evo sada ću vam dati podatke. Znači, prosječna neto plaća 2011. - 5 tisuća 441 kunu, 2015. - 5 tisuća 711. Znači povećanje 270 kuna ili 5%. 2016. - 5.685, 2022. - 7,653 ili tisuću 968 kuna, povećanje 35%. Kako vi to realno gledate? Pa kažem vam, kada gledamo što se događalo u vremenu kada govorimo u kumulativnom dijelu inflacije vidimo da u 7-godišnjim razdobljima je ona bila poprilično jednaka u sva tri 7-godišnja razdoblja 2000. do 2007., od 2007. do 2015. i 2015. do 2022. i govorimo o tome da su i tada padale određene vrijednosti, ali vi ih niste nadoknađivali. Vi ste ih smanjivali. Sjetite se onih prosvjeda učitelja, profesora ispred Ministarstva to nije bilo jedanput u godini, nego svaki tjedan

Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani kolega Boriću pa evo govorimo o milijardu i 700 tisuća kuna, eura pomoći paketu mjera s kojima ćemo ublažiti Apsolutne brojke možemo uspoređivati, međutim mislim da je bitno istaknuti i pojedine stavke, a možemo među njima istaknuti i mjeru vrijednu 25 milijuna kuna, 25 milijuna eura koja pokriva ste ugrožene kupce energenata one koji koriste doplatak za njegu i pomoć. Ali također spomenuti da se tu radi i o ovoj mjeri da se pomaže i nezaposlenim hrvatskim braniteljima, ali također i civilnim žrtvama Domovinskog rata. Također treba reći da se ovdje predviđa i potpora i naknada za ublažavanje porasta troškova energije svim pružateljima socijalnih usluga. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolega Šimić. Zaista ima tu puno mjera. Zaista se išlo sveobuhvatno na svaku skupinu stanovništva u Republici Hrvatskoj od onih najmlađih do najstarijih. Išlo se u skladu sa mogućnostima da se to na neki način dogodi na najbolji način za sve nas a da ta bude stabilnost opskrbe da se može platiti račune i da možemo normalno funkcionirati s obzirom da nam dolazi najintenzivniji dio godine a to je i turistička sezona. I mislim da ovo što je išlo sada prema umirovljenicima to je ono što stalno govorimo. Ne možemo mi mirovinu kao mirovinu koja je zaslužena sa određenim doprinosima koji su plaćeni samo na taj način lagano povećavati. Ali možemo pomagati kroz određene dodatke da ti iznosi svake godine Hvala. Hvala. Hvala. Izvolite Zahvaljujem se. Pa gospodine Boriću nakon vašeg izlaganja vidim da ste si i tablice pripremili, mogu parafrazirati jednu poznatu uzrečicu - postoje laži, proklete laži i HDZ-ova statistika. Pa evo primjerice. Tako ste rekli da imate najviše zaposlenih ikad dakle 1,6 milijuna. To nije najviše zaposlenih ikad. Nadam se da vam je jasno da ste naravno dali potpuno krivi podatak. A inflaciju od jednom mjerimo u 7-godišnjim periodima. Pa me zanima od kada je to, koja je to metodologija i od kad ona postoji da se na sedmogodišnjem periodu mjeri inflacija. Međutim, najsmješnije, najsmješnije kada ponovno, ponovno spominjete grad Zagreb kojeg ste ostavili sa Bandićem razvaljen, uništen, na rubu bankrota koji je sada likvidan, sređen nakon dvije godine i može poslovati i dva puta mu je rastao kreditni rejting pa spominjete poskupljenje vode od 15% najavljeno gdje vi u Vinkovcima ste povisili cijenu za 30%. Pa kako to komentirate? …/Upadica Radin: Hvala, hvala./… Tamo gdje ste vi na vlasti i gdje je župan koji vam je danas uhićen. **Radin, Furio Hvala lijepo kolegice Benčić, ne trebate se nervirati, svatko ima svoj prostor u kojem djeluje. Mi imamo odgovornost za državu, vi za grad Zagreb i svi vide što se događa tu, što se događa u Zagrebu, tko koga farba, tko laže i ne laže. Kažem moje brojke ne lažu. Da li su vaše točne pokazat će vrijeme. Vi ćete izdat neku obveznicu jel' tako, pa ćemo vidjet koliko će ona postići određene vrijednosti ili kamatne stope, pa ćemo vidjeti što ćete sa tom obveznicom napraviti Da li ćete učiniti isto što su oni napravili možda prije vas kako ih optužujete ne? Ali opet radite krivo i govorite recimo o vremenu kad je taj gospodin kojeg danas više nema na ovom svijetu bio član SDP-a. SDP je sa vama u vlasti pa si međusobno vi to raščistite i odgovarajte za to što ste radili. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Pa povreda članka 238. Gospodine Boriću vaša bahatost je poznata već, ali to da ne možete odgovoriti na pitanje koliko je maksimalno ljudi u Hrvatskoj u nekom periodu koji si vi uzmete proizvoljno 7 godina, 20 godina odgovorit koja je točno brojka i dalje tvrdit da je 1,6 milijuna najviše ili da ne možete reći, dakle da ste povisili cijenu vode u Vinkovcima za 30%, znate to pokazuje samo koliko ste bahati i koliko ste spremni nekome predbacivati ono … …/Upadica Radin: Hvala. Hvala./… … što sami niste Gospodin Šašlin, povreda Poslovnika ali vjerojatno smo već odgovorili. Jel' da? …/Upadica: Niste odgovorili. Niste./… Izvolite. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Članak 238. gospođa Benčić vrijeđa ovdje prisutne zastupnike i ne znam zašto tako burno reagira svaki puta kad se spomene grad Zagreb. Čim se grad Zagreb spomene skaču na zadnje noge i sve broje. Činjenica je da grad Zagreb nikada nije bio prljaviji nego što je, da niste riješili niti jedan cijeli problem, da niste napravili niti jedan projekat po kojemu će se ovaj vaš mandat pamtiti. To je činjenica jel'? Prema tome, ja ne znam zašto se toliko uzbuđujete kad Zagreb spomenemo? Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Ide opomena naravno, jer je bila replika. Gospođa Raukar Gamulin. Zahvaljujem 238. Omalovažavanje saborskih zastupnika, iznošenje laži. Poštovani u ovom kratkom periodu smo izgradili vrtiće i obnovili škola više nego što ste vi sa ovim gospodinom koji je pokojan u jedno desetljeće, a ponovit ću vam što sam vam rekla isto nedavno na raspravi. Znate po čemu će se najviše pamtiti naši mandati? Po tome što ne krademo.

**Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hoću naravno. Uvaženi kolega odgovor Vlade u ovim izazovnim vremenima je ublažiti rast cijena, zaštititi od inflacije i pomoći kroz potpore i poticaje. Ovo je četvrti paket mjera i što god danas i kako god ga danas nazivali on je težak 1,7 milijardi i naravno da će osigurati sigurnost naših građana i zaštiti njihov standard uz prethodne pakete mjera koji su bili 5,1 milijardu to je 6,8. Mislim da to sve govori o pomoći i potporama koje ova Vlada svojim građanima daje da daje da bi osigurali, ublažili sve ove inflatorne pritiske koje imaju. **Radin, Furio (Nezavisni)** Oprostite samo, ispričavam se mislio sam da je povreda Poslovnika. Ispričavam se. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Maksimčuk evo slušam kolegice oni u svojem nekom poštenju traže pravdu i pravicu koliko ja to vidim svaki dan i na neki način čak i prijete da su oni tu i pošteniji od mnogih drugih i da im je to najveća vrijednost i da će ih građani po tome ocjenjivati. Vidjet ćemo što će reći građani. A kad vidim što se desilo u jednom gradu koji nije HDZ-u sklon, evo u nedjelju su bili neki izbori, najniža razina, nije mali uzorak, desetak tisuća ljudi. Svi oni koji ovdje jako viču ništa, jedan mandat, dva mandata, nisu prošli pogotovo ove desne opcije gotovo ništa. Jednostavno vidite da teren i ono što izlazi na izbore ili želi izaći na izbore i birati ne doživljava njihove priče na način na koji oni to sami doživljavaju kad govore o ovome. Tako ta učini nešto za građane, pomogni. Mi ih pozivamo da podrže ovaj zakon. Hoće, neće? Mi smo rekli mi ćemo stisnut zeleno i proći i jedan i drugi Na njima je da kažu što misle. Znam da im nije drago da to rađa frustraciju, ali ide vrijeme. Pokazat će za sljedećih godinu i pol dana sve tko šta misli i tko je što radio. Mi se imamo na što pozvati. **Radin, Furio Uvaženi kolega dobro ste obradili ovaj paket mjera i ovdje je bila rečena jedna rečenica HDZ-ova statistika. Da, HDZ-ova statistika. Jedna od tih HDZ-ovih statistika je činjenica da će do svibnja ove godine 153000 mladih do 30 godina na svoje račune dobiti uplaćeni porez na dohodak i prirez i to nije dio ovoga paketa mjera. Ta mjera donesena je 2020. godine, dakle prije tri godine, daleko prije toga nego što se promišljalo o izborima. I to dokazuje kontinuitet ove Vlade i ono što činimo čitavo ovo vrijeme da bi olakšali život i mladima i našim građanima. Ovdje je bilo rečeno za vrijeme Milanovićeve Vlade da se nešto čistilo. Što se čistilo? Htjeli su monetizirati autoceste, htjeli su ih prodati. Ušli smo u EU nakon toga što je HDZ ispregovarao sve. Dobili su na pladnju da mogu koristiti europska sredstva, nisu privukli ništa.

Mislim da ih je spasila od te čistoće jedina ona izjava sadašnjeg predsjednika države, a tadašnjeg premijera kad je rekao da je imao oko na sustavu presije svaki dan. Znači gledao sam što radite i kako se odnosite prema mojim dužnosnicima. Tako je to izgledalo. Zato i kažem da to njihovo poštenje ili želja da to pretvore u pravdu meni ne izgleda dobro. A što se tiče mjera, građani procjenjuju, oni korisni zadnji koji ih dobivaju. Koji ih dobivaju na svoj račun ili sa svojeg računa plaćaju manje nego što bi plaćali da nema ovakvih mjera. To se vidi. O tome govorimo danas. Podržat ćemo ova dva zakona, sami, s njima, bez njih, sve nam je otvoreno i mi ćemo ovo provesti jer već imamo iskustva i vidimo da to možemo i da na taj način čuvamo standard građana i pomažemo da možemo i dalje normalno razvijati ovu državu, a da su javne financije i dalje stabilne, a ovi koji iznose laži, neistine itd. …/Upadica: Hvala./… nek i dalje žive u tom svijetu. Hvala lijepa nemate više replika. Sada je na redu rasprava gospođe Danice Baričević. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege, uvaženi predstavnik ministarstva, odgovor i Vlade na globalnu energetsku krizu i inflaciju su upravo i ova dva zakona koja danas objedinjeno raspravljamo u Hrvatskom saboru. Dakle, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima kojim se ukidaju antirecesijske mjere koje su dovedene, bile uvedene 2009. godine, a očekivani učinak od ovog zakona povećat će se koeficijent za obračun doprinosa samostalnim umjetnicima koji se doprinosi plaćaju iz Državnog proračuna sa 0,8 na 1,2 se oko 1.500 osoba i ukinut će se dodatni doprinos zdravstvenog osiguranja po stopi od 1 i 3% na mirovine koje su imale iznad prosječne plaće i tada se bilo uvelo ovaj da plaćaju zdravstveni doprinos, a sad će se taj zdravstveni doprinos ukinit i ići će na teret sredstava Državnog proračuna. I tako nastavno na predloženi paket mjera pomoći koji će biti sutra, sutra izglasan na Vladi za istaknuti je kako je i dalje Vlade RH nastavlja sa već uobičajenom i usvojenom politikom ublažavanja inflatornih šokova i porasta cijene energenata i to kako prema građanima RH tako tako i prema svima poduzetnicima ma kako paket mjera bio etiketiran upravo s ove strane oporbenih zastupnika kao copy paste ili nazvan kao kupnja glasova birača. Dakle, Vlada pokazuje jedan kontinuitet u svojoj politici zaštite najugroženijih građana u prevladavanju krize i na ovaj način dalje brine o svojim građanima, o umirovljenicima, braniteljima. I dalje brine o korisnicima raznih socijalnih pomoći te poduzetnicima. Da je tome tako govori i podatak da je cijena električne energije u RH jeftinija u odnosu na susjednu Sloveniju za 60%. Mjere će nesumnjivo pomoći najugroženijim građanima, a inflacija usporava kako u svijetu tako i kod nas. Tako da ovaj paket mjera će doprinijeti daljnjoj sigurnosti i stabilnosti gospodarstva, izvjesnosti koja je važna za investitore i za njihova planiranja i planiranja u gospodarstvu. U prilog dugoročne sigurnosti i stabilnosti kao i ublažavanja cijena na malo cijene električne energije ostaju iste idućih 6 mjeseci, a cijena plina godinu dana do travnja iduće godine. Već snižena stopa PDV-a od 5% na isporuke prirodnog plina za grijanje iz toplinskih stanica te za isporuke ogrjevnog drva, paleta i briketa produžuje se do daljnjega. Ostaje i jednokratna novčana pomoć za najugroženije odnosno umirovljenike i korisnike dječjeg doplatka. Neprijeporno je građani će i dalje i dulje vrijeme biti zaštićeni od posljedica globalne inflacije. Izuzetno je važno da je cijena energenata idućih mjeseci da ostane ista i da za lokalnu samoupravu pa se tako troškovi struje i plina za dječje vrtiće, škole, gradsku upravu i komunalna poduzeća neće mijenjati o čemu smo i čuli nedavno pozitivan osvrt predsjednika udruge gradova gospodina Željka Turka kojeg citiram. Ono što je najbitnije za regionalnu upravu i samoupravu je to da su cijene energenata koje su najveći trošak naših proračuna i da to, i da te mjere ostaju i dalje i da se Vlada uključila sa ovim četvrtim paketom. bilo to drago nekima čuti ili ne, ali Vlada premijera Plenkovića rješava probleme hrvatskih građana, štiti standard i djeluje društveno odgovorno i solidarno. Zahvaljujem. Hvala i vama. Prva replika, gospodin Ante Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice Baričević, puno smo u raspravama pričali upravo vezano za i za sami paket mjera, ali i za ove izmjene ova dva zakona i nastavak same porezne politike Vlade i koliko je to donijelo kod zaustavljanja, zaustavljanja značajnih poskupljenja energenata. Posebice ovdje osvrćemo se i na plin ali i na električnu energiju i na cijenu ogrjeva i koliko je to utjecalo i na sami životni, životni standard. Mi u Dalmaciji možda ne stavljamo prevelik naglasak na plin, ogrjev i ostale tog, energente tog tipa vezano za grijanje nego veći nam je naglasak na gorivo i na samu električnu energiju, ali malo toga smo pričali ovdje vezano za npr. dalmatinske poljoprivrednike i ribare i upravo ovaj paket mjera Vlade se tiče i njih, tako da evo volio bi da evo bar kroz ovu repliku se malo osvrnete što ovaj paket mjera donosi za njih, zahvaljujem. **Radin, hvala uvaženi zastupniče Bačić. Baš mi je drago da ste me to pitali jer naši ribari i poljoprivrednici će u ovom 4. paketu mjera, on obuhvaća 41 milijun eura, a što to znači za naše ribare i avakulturu, to je vrijednost mjere samo za njih 4 milijuna eura, za 1200 poduzetnika u sektoru ribarstva i avakulture potpora obuhvaća znači sektor ribolova na moru, sektor slatkovodne avakulture uzgajivača školjkaša, prerađivača i proizvoda ribarstva i avakulture, lokacijske akcijske grupe u ribarstvu. Dakle upravo ovom mjerom je cilj ublažiti sve te negativne gospodarske i socijalne učinke upravo u ovim najosjetljivijim djelatnostima, a to je ribarstvo i avakultura. Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo. Uvažena kolegice, primjena snižene stope PDV-a od 5% produžit će se do 31. ožujka slijedeće godine i odnosi se na isporuku prirodnog plina, grijanje iz toplinskih stanica za isporuku ogrjeva peleta i briketa, ali ono što ste i vi u vašoj raspravi rekli, a što je veoma bitno, cijene energenata ostaju iste za lokalnu samoupravu, a time će troškovi struje i plina ostati isti za dječje vrtiće, škole, gradsku upravu, naravno komunalna poduzeća, bez pomoći Vlade zasigurno lokalna i regionalna samouprava bi se našla u problemu, to, to je ogromna pomoć, to svakodnevno komunicirajući sa ravnateljima ovih ustanova možemo čuti samo riječi pohvale i mislim da je ogromna pomoć kao što sam rekla ovaj u svojoj replici za lokalnu samoupravu. Danica (HDZ)** Hvala kolegice Maksimčuk. Dakle cijena za javni i neprofitni sektor se neće mijenjati, ostat će ista i vrijednost mjere je 50 milijuna eura, a obuhvaća 13.080 korisnika, a to se odnosi na vrtiće, škole, fakultete, institute, institute, knjižnice, muzeje, bolnice, zdravstvene ustanove, domove za starije i nemoćne i slične udruge, vjerske zajednice, župne urede i slično, općine, gradove i županije, komunalna poduzeća i Gospodin Brumnić. nego je 250 tisuća naših građana u vašem mandatu iselilo iz Hrvatske, a vama jednostavno pitanje, zašto oni to ne prepoznaju? **Radin, Furio ekonomske uspjehe ove Vlade su prepoznali na prošlim izborima i zato su nam dali povjerenje. Dakle ovo je najuspješnija Vlada RH, a vi ste a vi ste pokazali u vašem periodu od 2011. do 2015. da vam je javni dug sa 63% porastao na 83% BDP-a odnosno odnosno za više od 70 milijardi kuna, dakle tada niste ni, ni, ni podizali plaće, ni mirovine, ni uvodili socijalne naknade, bila vam je najgora zaposlenost u tom vremenu i samo je skočio znači broj blokiranih i broj iseljenih

pokazuje s ovim 4. paketom svoj cjelovit i sveobuhvatan, ali prije svega jedan odgovoran pristup rješavanju posljedica ove globalne krize u kojoj se nalazimo. Smatrate li i vi kao i ja da bi i drugi dionici političkog života koji se nalaze u ovoj sabornici, ali i u svim drugim tijelima JLS pokazivati jednak pristup upravo na taj način pomoći građanima u ovoj teškoj krizi, a ne sakrivati određene svoje neuspjehe iza svojih prethodnika, a da ne kažemo iz i iza pokojnih prethodnika, evo hvala lijepa. Hvala uvaženi zastupniče. Da, kao što ste rekli cijeli ovaj paket koji je naišao na potporu svih, pa i gospodarskog socijalnog vijeća od Hrvatske obrtnike komore, HGK do poljoprivredne komore, do udruga zajednica gradova, županija, svih gospodarstvenika, dakle svi su pružili potporu ovom paketu i svakako evo glavna nam je zadaća svima nama ovdje saborskim zastupnicima da svi skupa kao društvo damo podršku ovim, ovim mjerama i da svi zajedno prođemo ovu krizu na najbolji mogući način, da svim ostanemo na, na zdravim nogama. Hvala poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana kolegice, nekako do ovog tjedna imali smo osjećaj da ovdje oporba pokušava reć izlaze mjere koje ste donijeli u jesen, šta će bit sad, kako će rast cijene, šta će se događat, ništa Vlada ne poduzima. Sad kad je Vlada izašla sa paketom mjera, vidite da je paket mjera jako dobar i ustvari teško mogu nać ozbiljnu primjedbu, pa se muče tu danas cijeli dan pokušavajući nać neku ozbiljnu zamjerku, ali u tome i ne uspijevaju. Međutim, ja kad gledam malo kako građani reagiraju na sve ovo onda nekako imam dojam da ustvari, pogotovo oni koji nas ne gledaju, koji ne slušaju ove rasprave jer ima i takvih građana, nemaju pravi osjećaj uopće šta se događa sa cijenama energenata jer kod nas cijena električne energije i cijena plina u zadnjih godinu i po dana praktički se skoro nije ni mijenjala odnosno vrlo malo dok u zemljama našeg okruženja cijene rastu i po dva i nešto puta. E sad,

i to je evo jedan plod snažne političke em stabilnosti, povjerenja među našim parlamentarnoj i većini jednog krasnog dijaloga sa socijalnim partnerima tako da evo imamo na stol jedan sveobuhvatan snažan paket mjera koji će sigurno doprinijeti da hrvatski radnik, da hrvatski gospodarstvenik i hrvatsko društvo ide naprijed. **Radin, Furio Hvala vam. Poštovana kolegice Baričević, evo ja ću ponovit ono što ste vi rekli u raspravi bilo to nekome krivo ili pravo poruka ovih zakona koji su pred nama jest da Vlada premijera Plenkovića rješava probleme hrvatskih građana i štiti standard. Drago mi je da ste to naglasili i mislim da je to ustvari i poruka ovih dvaju zakona. Ono što bih ustvari željela da vi komentirate jest cijena struje za kućanstva. Naime, radi se o cijeni od 59 eura po MWh za dio do 2.500 KWh, međutim ako je netko do sad do 31.3. ako potroši recimo 2.000 ono što je jako bitno objasniti da u 1.4. ne ulazi sa 2.001 nego ulazi sa nulom što je iznimno bitno za sve vas koji

naši građani s te strane isto mogu bit mirni jer što se tiče cijene struja ona će se regulirati šest mjeseci od 1. travnja do 30. rujna ali prema istim uvjetima kao i do sad s tim da se količina potrošnje računa od 1. travnjem od nule tako da naši građani po tom pitanju opet mogu bit mirni. I evo mogu samo kazat ako oporbi ne valja da smo već peti put našim umirovljenicima isplatili do sada 160 eura potpore, ako njima ne valja briga za najranjivije segmente društva, ako njima ne valja briga za roditelje, za obitelj, za snažno hrvatsko gospodarstvo onda je to kolegice na njihovu sramotu.

i sigurna sam da zapravo niste namjerno, ali ste zaboravili spomenuti zdravstvene ustanove kao jedne od korisnika tih mjera. To je izdašno za zdravstvene ustanove, svi mi znamo u kakvim financijskim problemima se zdravstvene ustanove počevši od domova zdravlja, zavoda za hitnu, javno zdravstveno, bolnica pogotovo takvo opterećenje da nisu donesene ovakve mjere to bi značilo za poslovanje bolnice gotovo ne bi se moglo provoditi. Pa evo samo sam to htjela primijetiti, a ja sam sigurna da vi znate da je to za zdravstvene ustanove bilo itekako jako važno. Danica (HDZ)** Hvala uvažena zastupnice Maja Grba što ste pojasnili zaista nisam spomenula kasnije sam kolegici Ljubici u replici spomenula da se to odnosi na zdravstvene ustanove. Hvala vam još jedanput. **Lerotić, Marin (IDS)** Poštovana kolegice, dokle god budemo govorili o mjerama pomoći koje su ili jednokratne ili ograničene vremenskim periodom mi ne možemo govoriti o povećanju standarda građana, mi možemo tu samo govoriti o tome da u kratkoročnom periodu pokušavamo zadržati trenutni standard da ne padne ispod onog koji je sad. I mi niko nije protiv pomoći umirovljenicima, mi želimo govoriti o mirovinama gdje mi nećemo morati pomagat umirovljenicima nego o mirovinama koje će bit dostojanstvene njima za život koje su oni zaradili iz kojih će moć plaćati svoje obveze, isto tako i o plaćama. Kad budemo govorili o digitalizaciji javne uprave smanjenju PDV, smanjenju doprinosa na plaće, kad budemo govorili o smanjenju porezne presije prema poduzetnicima tek onda ćemo govoriti o potencijalnim stvaranjima uvjetima za bolji život. Al za kraj, komentirajte mi tablicu BDP po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći od prvog prema zadnjem

Hvala lijepa, bili ste jasni. Izvolite odgovor. a i to je vrlo važno za investitore i njihova planiranja za budućnost. Tako da evo šta se tiče ovog BDP-a u devet godina prije ove Vlade u kojoj ste mislim sudjelovala i vaša stranka gotovo je stagnirao na oko 350 milijardi kuna, a u mandatu premijera Plenkovića unatoč padu 2020. zbog pandemije porastao je s 357 na blizu 500 miljardi kuna. Hvala, nemate više replika. I sad je na redu g. Zvane Brumnić sa svojom raspravom. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavniče Vlade. Mislio sam da se ovaj put neću izić pa nastavit na nekoga, ali i ovaj put ću se nastavit, nastavit ću s raspravom na onome što je spomenuo kolega Lerotić, a to je kad je rekao da ove mjere omogućavaju zadržati standard. Ne, ove mjere omogućavaju građanima ove zemlje da prežive, doslovce da prežive. To je premijer rekao sam u 12. mjesecu dajući izjavu da donosim tada mjere kojima će pomoć biti za milion i nešto građana s čime je praktički priznao potpunu nesposobnost ove Vlade da poboljša ovo društvo. I to je ono što je ključni problem. Kolegica Majda Burić je ovdje rekla moćan paket mjera. Moćan paket mjera koji omogućava građanima da prežive. Slušajte kako to zvuči. Ne da nam čine dobar život. Kad sam počeo razmišljati o ovome tada sam onako si spomenuo socijalnu državu, ali ne socijalnu državu kakva je recimo Norveška koja je nekakav idealni tip države kojem se teži gdje društvo raspoređuje odnosno tamošnja politika raspoređuje od onih koji imaju prema onima koji nemaju i poboljšava kvalitetu života svojih građana, nego socijalnu državu, državu socijalnih slučajeva. To je ono što je problem. Ja mislim da nema nikoga u ovoj dvorani tko neće podržati svaku mjeru koja daje nešto građanima odnosno omogućava tim građanima da u ovoj zemlji im bude nešto bolje. A koliko im je bolje govori činjenica da je 250 tisuća njih iselilo iz ove zemlje jer ovdje nisu mogli preživjeti. Da 220 tisuća njih je blokirano. Razmislite. Ti koji su blokirani vjerojatno imaju i djecu. To je zemlja kakvu vodi Andrej Plenković i onda prodaje građanima da im nešto daje. Šta im daje? Ja sam nekoliko puta govorio s ove govornice o HEP-u. O cijeni po kojoj mi proizvodimo struju. Moje pitanje kolegama s desne strane koji upravljaju i tim HEP-om. Što se je promijenilo recimo od 2019. do danas da bi cijena proizvodnje struje u Hrvatskoj, u hrvatskim hidroelektranama, u hrvatskom dijelu Nuklearne elektrane Krško bila veća? Ništa. Nešta malo porasla cijena rada, ali ta cijena rada u tim elektranama ionako je negdje na razini 1%. Veliki dio bi bila ona amortizacija, ali pošto su sve sagrađene tamo negdje u socijalizmu onda su do danas i amortizirane. Znači cijena struje koja ulazi u HEP je ista. Moje pitanje vama, zašto bi ona trebala koštati više? Ovdje sam nekome replicirao sa činjenicom da nam netko nešto daje po pitanju plina. Znate to je onaj isti nehrvatski plin kao što je vaš ministar objašnjavao koji je hrvatski poduzetnik istini za volju član HDZ-a kupovao za nešto ispod 20 eura u Osijeku. I onda ga izvozio nešto malo dalje u Okoli, istini za volju posredno vjerojatno preko Švicarske ili Nizozemske ili Austrije ovisi na kojem je tržištu djelovao u onaj dio koji je Vlada odlučila napuniti spremišta po cijeni od 180. Što nama Vlada daje? Pa Vlada je taj plin mogla i tada kupiti vjerojatno po 20 jer je INA to pošteno prodala njemu po 20. Pa ako je njemu prodala po 20 valjda bi prodala i nama da smo to htjeli. To znači da Vlada danas taj plin može kupiti po 20, koliko ja znam naložila je da se prodaje HEP-u po 30, a zašto onda imamo cijenu 48? Što nam Vlada daje?

molim?/… kolega Brumnić naravno potpora ovakvim paketima nije upitna, niti iz strane oporbe niti bilo koga i o tome uopće ne vidim razloga da se ovdje čak i dosta užareno i zažareno raspravlja. No, ono što je spomenuo niz zastupnica i zastupnica jest da radi isključivo o kratkotrajnim mjerama. Mjerama koje na određeni način kako je spomenula poštovana zastupnica Peović državnim intervencionizmom ulazi u samu bit i samu strukturu ekonomskih odnosa. A budući da znamo da je ekonomija prilično egzaktna znanost, da u njoj vladaju vrlo čvrsti i nepromjenjivi zakoni, pa i na koncu konca jedan od onih starih Newtonovih zakona o očuvanju mase. Kaže da ne možete niotkuda nešto izvaditi, a da opet ne vratite. Dakle, tko će jednog dana ovo sve vratiti? Hvala. ako ste slušali moju raspravu mislim da neće nitko ništa morat vraćat jer samo država u ovom trenutku kroz taj plin i struju neće uzet više građanima, ali da bismo i vi i ja znali što će se dogoditi bilo bi logično da smo dobili procjenu učinka propisa. Kada smo prvi puta donosili ovaj prijedlog mjera tada je to bilo prije nekakvih 6 mjeseci, tada sam rekao da je potpuno nelogično da donosimo mjeru na 6 mjeseci, a da procjenu učinka tog propisa ćemo vidjeti za 2 godine. Sada donosimo mjeru za godinu dana, a za 2 godine ćemo raditi procjenu učinka. I to je problem ove Vlade. Kad donese neku mjeru ili neki zakon da ovom saboru ne pokaže što se je s time postiglo. Kažem ovdje struju proizvodimo praktički po istoj cijeni to što bismo je mogli …/Upadica: Vrijeme, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani kolega mislim da ste u svojoj pojedinačnoj raspravi nazvali stvari pravim imenom. Dakle, ne govorimo mi o povećanju životnog standarda, ne govorimo mi ni o održavaju životnog standarda, mi govorimo ovdje o minimumu preživljavanja, o takvim mjerama govorimo. Ono što je bilo za očekivat dakle nakon svega što se desilo, dakle ne voljom niti ove Vlade niti bilo koga, mislim pri tom na koronu i iza toga mislim i na potres, a bogme i rat u Ukrajini, rat u Ukrajini je zaista poremetio sve zajedno, bilo bi za očekivati od ove Vlade da razmišljamo o nekim dugoročnim nekakvim iskoracima, nekakvim drugim stvarima. Dakle, svi kad čitamo određene tablice i kad čitamo neke određene stvari čitamo ono što hoćemo čitati na način na koji je,

za spašavanje radnih mjesta i poduzetnika u vrijeme covid krize, a rezultat upravo tih mjera smo onda vidjeli 2021.g. kad nam je BDP porasto više u odnosu na 2019. i to za

Hvala lijepo. Zaista riskiram da ću dobiti opomenu, ali ne mogu se ne referirat na čl. 238. poslovnika, uvaženi saborski zastupnik Totgergeli bolje zna što sam ja pričala 2020. nego što sam ja tada govorila. Govorila sam drugačije. Ako se sjećate 2020.g. i sjećate se korone odnosno covid krize i sjećate se onih mjera i sjećate se da smo tad imali sjednicu Sabora u INA-i u Ininoj zgradi način na koji smo govorili, na što smo ukazivali i …/Upadica Htjeli ste reć znam da ću dobit opomenu, ali ne mogu izdržat jel da? Ide opomena jel je replika. Gospodin Borić Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Čl. 238. kolegica Mrak opet govori neistinu, mislim na i na taj način nas omalovažava, mi znamo što su govorili to je problem što mi ništa ne zaboravljamo i jednostavno ne zaboravljamo ni mandat gospođe kao ministrice mi često podsjećamo na to a majstori da li će otić ili neće o tome će reć građani kako sad stvari stoje majstori će ostat.

kad bi govorila jezikom koje kolege iz HDZ-a razumiju onda bih rekla da sam ja bila ministrica u jednoj opozicijskoj vladi jer po njima sve vlade koje nisu njihove su opozicijske vlade i rekla bih da sam bila u vladi čiji najveći uspjeh je bilo i zahvaljujući vladi u kojoj sam ja bila je Hrvatska ušla u EU. To je retorika kojom govore kolege iz HDZ-a. Hvala lijepa, hvala lijepa bila je replika, bila je replika. Tiši, molim vas, molim vas tiho, molim vas tiho dopustite barem da dajem palicu g. Sanaderu pa da onda vi sa njima imate posla dalje. Opomena gospođa gospođa Mrak Taritaš. I sada g. Ante Deur ima također povredu poslovnika, ali će odgovarati g. Sanaderu. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. 238., poštovana zastupnice vi ste bili ministrica u jednoj vladi koja nažalost nije ništa napravila jer bilo šta da ste napravili danas sigurno bi imali drukčiji stav, ne bi ova Vlada već sedam godina pokušavala ispraviti sve nedaće koje ste uveli ovaj … možemo nabrajati mnogo toga. Mnogi su vaši ministri tu svjesni što su napravili, koliko problema hrvatskom narodu, nedaća, čuda i koji je haos ostao iz SDP-ove vlade. Najbolje da idete na Pantovčak, a i sad u gradu Zagrebu se vidi …/Upadica Sanader: Vrijeme./… šta rade. Bravo …/Upadica Sanader: Vrijeme./… aplauz za

je još prije govorila kako je ovo paket mjera za preživljavanje. Ja ne mislim da je ovo paket mjera za preživljavanje, ovo je paket mjera za budućnost i to će pokazat opet rast BDP-a. A s druge strane ako ste vi i malo zaslužni za ulazak u EU onda smo mi beskonačno zaslužni za ulazak u euro područje i Schengen. I vi ste to iskoristili kao repliku dobivate opomenu. Josip Borić sljedeća povreda. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Čl. 238. zaista kolegice Mrak ova vaša konstatacija da ste vi zaslužni za ulazak u EU zato jer je to bilo u vrijeme vašeg mandata, pa to je bila najveća sramota koja se desila upravo uoči ulaska u EU sjećate se onog zakona lex Perković pa nam neki važni europski dužnosnici nisu htjeli doći ni posvjedočiti ovdje na trg da prisustvuju uopće tom našem svečanom činu nego ste učinili sve da i to na neki način napravite nevažnim ili bezvažnim nemojte molim vas o tome kolegice Mrak. **Sanader, Ante (HDZ)** Vi ste to iskoristili kao repliku dobivate opomenu, to je treća opomena.

da se vratimo što je bilo. I ja sam kolega reko da su ovo mjere za preživljavanje, a ne za razvoj jer nema niti jedne razvojne stvari. Jedinu razvojnu stvar koju je vaša Vlada u prošlim mjerama prihvatila, pa ih je donijela nešto kasnije to je bilo onih 0% na solare. I danas sam postavio ministru pitanje koliko je od toga ostvareno, koliko je toga ugrađeno i koliko od toga te dugoročne mjere koje je trebalo služiti tome da Hrvatska postane samo održivija što se tiče energije i da građani budu u manjem dijelu ekonomski siromašni, nisam dobio odgovor. Znate zašto nisam dobio odgovor? Jer isti taj HEP sprječava da se to dogodi. Kolega Brumnić, dobro ste poentirali u svojoj, u svojoj pojedinačnoj raspravi, osvrnuli ste se i na procjenu učinka propisa koja je i ovog puta izostala, pa su vladajući rekli da će se to provesti za godinu dana, da, ali ne na temelju doista nekakvih analiza rezultata ove mjere već će oni učinak propisa mjeriti po broju glasova dobivenih na izboru i tu se vraćamo na poantu, ove mjere su zapravo bacanje prašine u oči hrvatskim građanima. Kao prvo HDZ ništa ne dijeli jel dijeli se svoje, vlast raspoređuje novac iz proračuna, pri tom bi bilo puno više za rasporediti da se sa energentima drugačije raspoređivalo i drugačije upravljalo, ali evo koliko hrvatska nafta nije više hrvatska nafta, koliko hrvatski plin nije hrvatski plin, dobro ste ukazali aludirajući na korupcijske afere koje su nekako pale u drugi plan jer su za ovu vlast ne tema. Zahvaljujem, pa ja razliku od vas i njih iskreno vjerujem da HDZ slijedeće izbore neće dobit, vidit ćemo, polako, polako, vrijeme će pokazat da li možete dovoljno dugo lagat narod da narod baš ništa ne vidi. …/Upadica iz klupe se ne razumije/…. Nije pitanje tko će dobit, ali ja sam apsolutno siguran da narod prepoznaje ovo što radite i zato što prepoznaje, ja sam rekao, 250 tisuća ljudi po službenim statistikama koji su ovjerili svoje dokumente su u mandatu ove Vlade otišli iz Hrvatske, da li stvarno mislite da je to uspjeh?

nije upitno IDS podržava svake mjere koje pomažu građanima RH, to je neupitno, ali konstantno se ponavljaju te neke kratkoročne ad hoc mjere da ih nazovemo vatrogasne i stječe se dojam, ma ne samo da se stječe nego sam uvjeren u to da nema sustavnog pristupa rješavanja problema na dugoročno razdoblje i to je po meni ovoga glavni problem, pa me zanima kako vi na to gledate. Pa kako ja na to gledam sam rekao nekoliko puta s ove govornice. Ove kratkoročne mjere odnosno način na koji ih ova Vlada donosi je potpuno različit od onoga kako radi Njemačka. Nije sporno kolika vam je cijena plina, nije sporno kolika vam je cijena struje, sporno je koliko tog plina i struja možete kupit za svoju plaću, to je ono što je problem. U Njemačkoj je jeftinija struja za gospodarstvo, al zašto je jeftinija? Zato da bi mogli platit radnike, pa onda radnik kad dobi plaću može nešto kupit i nešto platit. Ja vas pitam sve ovdje, što može radnik koji dobi 5 stotina eura plaće, što može umirovljenik koji dobi 260 eura mirovine, evo ja vas pitam, vas s desne strane, što može? To je to. Hvala vam potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavniče ministarstva. Ja ću završnu riječ iskoristiti na kratki rezime amandmana koje smo uputili na Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o PDV-u jer o PDV-u jer smatramo da i u ovom prijedlogu koliko god ove mjere bile interventne neke njegove stavke samog prijedloga zakona vrište od nepravde i neujednačenih kriterija. Naš prvi amandman odnosi se na prijedlog da se stopa PDV-a na sir i mliječne proizvode smanji s 25 na 5%. Vama su se obratili već predstavnici i proizvođači sira potaknuti teškom situacijom na tržištu i u sektoru mljekarstva, ali isto tako i velikim promjenama u nabavi i sirovine, poskupljenima energenata i time proizvodnih troškova. Ono što, na što oni upozoravaju, a to je da je vrlo nekonkurentno poslovati s najvišom stopom PDV-a od svih zemalja članica EU, samo za usporedbu PDV na sir u susjednoj Sloveniji je 9,5%, u Italiji 4% dok Irska i Velika Britanija imaju nultu stopu oporezivanja sireva. Ovako visoka stopa PDV-a domaće proizvođače stavlja u vrlo nepovoljan i nepravedan položaj u odnosu na konkurenciju iz drugih zemalja. Proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj poznato je pokriva samo 50% potreba dok u susjednoj Sloveniji je ta pokrivenost 111 odnosno 114% što je dakle više iznad njenih potreba dok susjedna Mađarska nije dosegla samodostatnost u mlječnoj industriji, ali je za Hrvatsku i dalje na nedostižnih s 91,1% ukupnih potreba njenog stanovništva i zapravo upravo ove dvije susjedne zemlje su najveći izvoznici mlijeka i mliječnih proizvoda u Hrvatsku. Smanjenjem PDV-a koje predlažemo od 25 na stopu od 5%, krajnji proizvod domaćih proizvođača bio bi pristupačniji, te bi se na taj način potakla potrošnja domaćih proizvoda dok bi domaći proizvođači mogli održati svoju proizvodnju i poslovanje. Smatramo da nije logično subvencionirani, subvencionirati i poticati proizvodnju mlijeka, a s druge strane mliječne proizvode oporezivati najvećom stopom PDV-a. Također nije logično ni da je PDV na mlijeko 5%, a na prerađevine od tog istog mlijeka 25%. Drugi amandman je amandman kojeg smo već ulagali na ove vaše prijedloge interventnih mjera za suzbijanje udara ili smanjenje udara, inflatornog udara na stanovništvo a odnosi se na smanjenje PDV-a na 5% za smrznuto meso i ribu, te na mesne prerađevine jer će u protivnom obzirom na porast inputa doći do značajnog poskupljenja na policama trgovina što se već i događalo, te do velikog pada potražnje i proizvodnje uz porast prekogranične kupnje. Državni proračun ovime ne bi bio oštećen jer će zbog znatno većih prodajnih cijena, odnosno porastom cijene mesa osnovica za obračun biti puno veća, a time i ukupna suma PDV-a, a ovom mjerom olakšao bi se inflatorni udar na naše građane, te pomoglo domaćoj mesnoj industriji. Treći amandman odnosi se, također je ponovljeni, već smo ga ulagali, vi ga uporno i opetovano odbijate. Radi se o diskriminaciji stanovnika Dalmacije čime se stopa PDV-a već u onim ranijim mjerama na ostale energente za razliku od električne energije smanjila na nižu stopu i mi predlažemo također našim amandmanom da se zapravo smanji stopa PDV-a i na isporuku električne energije. Predloženim smanjenjem PDV-a ne bi se značajno umanjilo prihode u proračunu, a manji iznos bi znatno umanjio mjesečne račune građana i time im olakšao suočavanje sa inflacijom koja se još uvijek mjeri u dvoznamenkastim stopama. Sukladno navedenom predlažemo smanjenje stope PDV-a na isporuku električne energije do drugih isporučitelja ili krajnjih korisnika sa postojećih 13 na 5%. I četvrti amandman je amandman o kojem se, odnosno inicijativi o kojoj se dosta raspravljalo u ovom Hrvatskom saboru i u ovom i u prošlom sazivu, a to je prijedlog da se stopa PDV-a na menstrualne higijenske potrepštine smanji sa postojećih 13 na 5%. Higijenske menstrualne potrepštine upozoravaju zastupnice opozicije već godinama su nešto bez čega žene ne mogu. I sami troškovi žena u opskrbljivanju ovim osnovnim potrepštinama ih stavlja u nezavidan položaj i naravno da ti proizvodi, njihove cijene također rastu. Evo hvala lijepa.

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Dakle, kolegice i kolege prvo sam progovorila o problemu koeficijenta samostalnih umjetnika u ovom Saboru, mnogo sam govorila, postavljala sam pitanja i upozoravala ministra financija, pa i samog premijera kako bi se ta trinaestogodišnja nevjerojatna nepravda ispravila. I zahvaljujući snagama sklonima kulturi u Vladi Republike Hrvatske konačno se i taj koeficijent povećava, no naravno ponovit ću ostaje to gorko pitanje zašto je bilo potrebno 13 godina da se to ispravi. I ponovno treba, gospođo ja sam dvije godine u Saboru, hvala. Dakle, ponovno treba naglasiti da plaćanje doprinosa samostalnim umjetnicima nije socijalna mjera nego je to mjera poticanja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. I kako bi se stekao status profesionalnog umjetnika potrebno je zadovoljiti visoke umjetničke kriterije koje propisuje pravilnik kojeg donosi ministar ili ministrica kulture, znači to su osobe koje zakon tako kaže dale zamjetan doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti. A pritom moram ponovno reći da su to stvaratelji bez kojih je današnja suvremena umjetnost zapravo gotovo pa nezamisliva, a oni uprkos svemu, uprkos nevjerojatno lošim financijskim uvjetima i dalje su uporni u tome. Dat ću vam samo jedan primjer. Na primjer vrlo često za izložbe likovnih umjetnika honorari postoje za kustosa, za autora kataloga, postoji novac za najam prostora. Međutim, ne postoji honorar za samog umjetnika. To nije osamljena situacija. Dakle, poznata je i umjetnička intervencija umjetnice Ksenije Kordić na prošlogodišnjem zagrebačkom salonu. Kaže svi sudionici ove izložbe su dobili plaću osim umjetnika. Ponovit ću još jednom da kultura i umjetnost predstavljaju nacionalni identitet svake države, pa tako i Hrvatske. I važno je podržati umjetnike za vrije života, a ne ih samo slaviti nakon smrti što je na žalost i prečesto bio slučaj u hrvatskoj povijesti. Mi sada moramo podržati umjetničke snage na primjer jednog Tomislava Gotovca, Dodika Trokota ili Mladena Stilinovića koji su danas nakon smrti priznati i slavljeni. I kako bismo zadržali umjetnike i kulturnjake u Republici Hrvatskoj, kako bismo zaustavili odlazak naših umjetnika izvan umjetničkog polja jer u njemu ne mogu preživjeti važno je da se ova mjera i pojača. Koeficijent 1,2 je i 2009. bio malen i mirovine su bile mizerne, a možemo mislit kakve su danas u uvjetima inflacije i ovakvih divljanja cijena. I mi ćemo zato kao što sam već rekla preložiti postupno povećavanje koeficijenta kako bi za dvije godine dosegao 1,8. Zbog čega? Zato što je to koeficijent kolega umjetnika i kulturnjaka zaposlenih u javnim ustanovama u kulturi i smatramo da je to jedino pravedno što se mora napraviti. Pozdravljamo i nastojanja Ministarstva kulture da se povede računa i o onim umjetnicima koji nisu u sustavu samostalnih profesionalnih umjetnika i koji te doprinose uplaćuju sami za sebe i vjerujemo da će to sigurno biti važna tema u izradi novog Zakona o umjetnicima koji koji sada započinje u Ministarstvu kulture. I također pozdravljamo intenciju ministarstva da se konačno izradi registar umjetnika jer smo vidjeli u pandemiji koliko je to važno jer ga nije bilo. Ono o čemu bismo također trebali povesti računa u ovom Saboru, pa tako mislim i u Ministarstvu kulture, jest da konačno u samostalnoj Republici Hrvatskoj nakon 30 godina dobijemo i Zakon o sponzorstvu, dakle o poticanju sponzorstva, donacija i mecenanstva u kulturi i umjetnosti. Takav zakon smo mi, za to se zalagali smo se prvi puta '94. godine u akciji Tisuću potpisa hrvatskih kulturnih djelatnika, ali eto do dana današnjega to se nije dogodilo. Međutim, ja vjerujem da postoje snage i da ćemo i do toga doći i to će biti isto jedan od načina na koji se može financirati umjetničko stvaralaštvo i poticati u RH. Dakle, puno je još posla

Volim ova završna izlaganja zato što se tu može referirati na sve ono što je bilo izrečeno u raspravi, a nije se moglo kroz replike zbog njihovog ograničenog broja. Prije svega dragi HDZ-ovci koliko ste socijalni i empatični prema najranjivijim skupinama društva moći ćemo vidjeti na slijedećoj točci dnevnog reda pa ćemo tu vidjeti tko bi se trebao sramiti vlastitog djelovanja. Druga stvar, kažete da je uspješnost vaših ekonomskim mjera prepoznata na prošlim parlamentarnim izborima. To treba demistificirati. HDZ je izabralo svega 16,4% ukupnog biračkog tijela. I usuđujem se tvrditi da su to oni birači koji ovise o ovakvom sustavu i o članskoj iskaznici. To je to vaše stabilno biračko tijelo. I to biračko tijelo će se homogenizirati što se više korupcijskih afera otkriva u medijima jer ih te korupcijske afere podsjećaju da se trebaju osjećati ugroženima ako na slijedećim izborima taj i takav HDZ izgubi svoju vlast. Treća stvar, kažete da su ovaj paket mjera podržali gospodarstvenici, komore, različite skupine društva, pa evo to je vrlo lako objasniti, dakle svatko voli primiti i neku mjeru, dobiti potporu iz paketa pomoći. Međutim, svi ovi koji su vas podržali trebali bi te mjere staviti u nekakav kontekst pa se sjetiti one stare narodne izreke da zbog jedne šnicle ne bi trebalo ubiti kravu. Dakle, time želim reći da HDZ zbog ovog paketa mjera ne smije biti niti pohvaljen, a niti honoriran na slijedećim izborima, a upravo na to HDZ cilja. nije cilj države, nije cilj dobrog upravljanja to da se glomaznim javnim servisom i pretjerano, pretjeranom poreznom represijom gospodarstvenike stalno drži u sustavu da naprosto ne mogu prodisati, a od sve većeg broja građana stvaraju se socijalne skupine koje naprosto ovise o različitim oblicima socijalne pomoći jer bez toga ne mogu, ne mogu preživjeti. Na taj način država zapravo ubija samu sebe. kada HDZ prezentira da je ovim mjerama olakšao život građanima i poduzetnicima i omogućio njihovo preživljavanje treba napomenuti da je HDZ najviše pomogao onima koji su proteklih nekoliko godina upravo za vrijeme njihove vlasti otišli iz ove zemlje. A među njima je puno onih ljudi koji su prije toga radili u sustavu javnih službi. Tu su primjerice medicinske sestre, tu primjerice liječnici. Od strane onih koji su još uvijek u Hrvatskoj čut ćemo njihove proteste ovog vikenda na ulicama ulicama i trgovima Grada Zagreba, a ja vjerujem uskoro i drugim mjestima. I to su one poruke koje ova vlast naprosto ne čuje. To je prava dijagnoza loših mjera, loše vlasti i neprovođenja strukturnih reformi i promjena bez kojih Hrvatska naprosto ne može dalje. Među onima koji odlaze iz sustava, a mogli bi jednog dana isto tako otići i iz države su i pravosudni djelatnici. Danas smo dobili informaciju o tome kakvo je poražavajuće stanje u sustavu USKOK-a i DORH-a što znači da će ubuduće biti sve manje onih koji će korupcijske afere moći istraživati. A to znači da će slabiji rad pravosuđa na otkrivanju i sankcioniranju korupcijskih afera olakšati ili zagarantirani, zagarantirati opstanak HDZ na vlasti. Dakle, sve su to činjenice koje govore o porazu HDZ-ove politike i HDZ-ovih mjera i nikakva kompenzacija prema građanima pa čak i ova jednokratna ne može se okarakterizirati kao bilo što drugo osim kao puko bacanje građanima prašine u oči koje oni najugroženijim socijalnim skupinama naprosto neće pomoći, a trajno će ih držati u stanju da bez nove injekcije isto takvih loše i neadekvatnih, nedostatnih socijalnih mjera

Hvala. Poštovane kolegice i kolege, danas znači gotovo cijeli dan raspravljamo o dva zakona, rasprava se malo raširila, ako dobro je da se raspravlja o stvarima, o paketu mjera koji ide na dobrobit naših građana. Sada ću se malo vratiti na ono što smo, što se govori u ova dva zakona. Zakonom o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost predlaže se produljenje razdoblja primjene snižene stope PDV-a od 5% i nakon 31. ožujka i to na isporuke prirodnog plina i grijanje iz toplinskih stanica kao i za isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke. Time se zadržava sadašnja razina poreznog opterećenja čime se nastavlja kontinuitet napora Vlade RH s ciljem zaštite građana i gospodarstva u vremenu inflacije i energetske krize, dio je to četvrtog paketa mjera za zaštitu kućanstva i gospodarstava vrijednog 1,7 milijardi eura i to je paket koji se kao što znamo nastavlja na jesenski paket mjera. Prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima predlažu se značajne novine, a to su povećanje koeficijenta za izračun osnovice samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi inače plaćaju iz državnog proračuna sa 0,8 na 1,2. Također i ukidanje dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopama 1 i 3% na mirovine ostvarene prema propisima o mirovinskom osiguranju RH. Ovim prijedlogom zakona ukidaju se antirecesijske mjere koje su uvedene 2009.g., a potrebno ih je ukinuti kako bi se smanjili inflatorni pritisci i zadržao standard građana. U ovom slučaju to su samostalni umjetnici i umirovljenici. Povećanje koeficijenta za obračun doprinosa samostalnim umjetnicima odnosi se na one samostalne umjetnike kojima se doprinosi plaćaju iz državnih proračuna i njih trenutno ima oko 1500 osiguranika. A drugi dio izmjena odnosi se na potpuno ukidanje dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi 1% i 3% na mirovine, s tim da se ovaj dio od 1% i onako plaća iz državnog proračuna, a iznos od 3% plaća koji će se ukinut od 1. travnja plaćaju 32.000 umirovljenika koji imaju mirovine veće od iznosa prosječne plaće u RH i novac koji su u svrhu dodatnog doprinosa morali uplaćivati do 1. travnja će biti dio njihove mirovine i služiti za održanje standarda i povećanja

pozitivne učinke na standarda građana kao dio četvrtog paketa vladinih mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena što je kontinuirani odgovor na energetsku krizu s kojom su hrvatski građani suočeni. Osnovni prioritet ove Vlade je štititi standard građana i gospodarstva u teškim globalnim uvjetima kako bismo lakše prebrodili krizu i nastavili gospodarski i demografski razvijati Hrvatsku. To je ono na što hrvatski građani mogu računati u budućnosti jer obećali smo im sigurnu Hrvatsku na svim poljima, a ova Vlada kao što vidimo svoja obećanja ispunjava sviđalo se to nekima ili ne. Hvala. Završna rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog Zvane Brumnića. završnom što reć, cijeli dan smo raspravljali ustvari o paketu mjera, o zakonu ili zakonima smo rekli vrlo malo. da je bilo da bi bilo dobro da je ovdje umjesto ministra u početku došao premijer i premijer objasnio paket mjera i objasnio što s njime želi postići. I kada gledate taksativno ko što je kolegica ih HDZ-a prije mene govorila o zakonu, tada jedan zakon ispravlja nepravdu koju je HDZ-ova vlada davno napravila s kojom se u potpunosti ja mislim svi ovdje slažemo, a drugi zakon produžava ono što smo već imali i s čime smo se već jedanput složili i rekli da je dobro da nešto građani manje plate jer to je uvijek dobro. Ali ono što je ključno pitanje je uopće razumijevanje sustava, razumijevanje inflacije i razumijevanja djelovanja na utjecaj te inflacije. Nije potpuno inflacija je ista za sve, to je porez koji jednostavno revne sve po redu, ali ne revne sve jednako. Onoga ko ima 300 eura mirovinu ili 550 eura plaću revne puno više i njega puno više boli od nekoga ko ima 2000 eura plaću i to je ono što je Vlada trebala prepoznat, to je ono na što je Vlada trebala reagirat. Drugo pitanje, drugo pitanje je gospodarstva. Zašto govorim gospodarstva, to je ovak vrlo nepopularno jer to gospodarstvo, ali u stvari samo jedan njegov dio, trgovački lanci, su stvarali ekstra profit u ovom vremenu neovisno što smo mi ovdje smanjivali PDV, neovisno što su se donosile mjere oni su dizali cijene. Ja sam prvi put još nije sama kriza ni došla postavio jedno suludo pitanje, kako je moguće da jogurt od sa 9,99 na 18,00 kuna, a da cijena mlijeka koju je dobio onaj ko je imao kravu nije porasla ni lipe, pa je onda nešto poslije toga ta cijena nešto porasla, ali i dalje ta cijena nije činila niti 15% cijene jogurta. A što stavljaju u taj jogurt da mlijeko može bit jeftino, što je toliko skupo da ide unutra? …/Govornik I onda sam postavio pitanje što to radi AZTN, ova Vlada nije reagirala. Tada su rekli da imamo liberalno društvo, da imamo slobodnu ovo ovo kad kažem liberalno mislim na ekonomiju, da imamo slobodno formiranje cijena itd., itd. i vrlo slično pitanje sam i na odboru tada, a i ovdje za govornicom postavljao po pitanju što radi HERA. To vam je ona jedna čudna institucija koja prima jako jako velike plaće, ja ni danas nisam shvatio što radi, a ona je zaslužna za cijenu plina, struje itd., pa onda oni imaju izračune po kojima danas bi cijena plina u Hrvatskoj da nije bilo ove sposobne Vlade koštala 4 puta više nego što košta na slobodnom tržištu, ja se pitam kome odgovaraju taj AZTN, kome odgovara inspekcija, kome odgovara HERA, tko je postavio ljude tamo koji bi trebali kontrolirati sustav? Pa ova Vlada, sve ih je predložila ova Vlada. I moje pitanje, zašto ih nije smijenila kada je shvatila da ne rade svoj posao? HERA je čak, ja sam to tada rekao, prebacila svoj posao da ga radi Vlada, meni potpuno nejasno. Kažem, ove mjere ko i svake druge mjere koje idu za dobrobit hrvatskih građana već jedanput smo podržali, pa ne vidim razloga da se ne podrže, a Vlada neka se zapita da li ova samohvala koju su HDZ-ovci ovdje radili je stvarno dobra,

Hvala vam.